Austatud Riigikogu! Meil on võimalus alustada VII istungjärgu 10. töönädala kolmapäevast istungit. Ja istungi alguses, nagu ikka, on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Esimesena soovib seda teha Ruuben Kaalep. Selleks, et me suudaksime oma riiki kaitsta, on meil vaja lisaks varustusele ja relvastusele ka inimesi, kes seda riiki kaitsevad. Ja selleks, et meil oleks neid inimesi, on vaja tugevat rahvuslikku kaitsetahet. Selleks, et meil oleks tugev kaitsetahe, on vaja rahvustunnet, tugevat rahvusidentiteeti ja rahvuslikku eneseteadvust. Mis annab meile selle eneseteadvuse? See on põlvkondadeülene side. Teadmine sellest, et see maa on meie esivanemate pärand, mille me kingime edasi oma järeltulijatele. Ja see on meie ajaloomälu, mis seob meid selle maaga. Selleks, et meil oleks tugev ajaloomälu, on vaja, et oleks kaitstud ja hästi hoitud meie ajaloomälestised ja meie kultuuriväärtused. Muu hulgas need mälestised ja väärtused, mis seovad meid kõige varasema muinasajaga, ja needsamad mälestised, mis lebavad sellesama maa põues. Nüüd, mida teevad selles olukorras Kultuuriministeerium ja Muinsuskaitseamet? Paraku tegeldakse kärbetega ja koondamistega, mis on viinud meie muinsuskaitse ja muinaspärandi hoidmise katastroofilisse olukorda, nagu ütlevad 65 arheoloogi, kes hiljuti saatsid ühispöördumise kultuuriministrile. Olukord on selline, et me ei suuda kaitsta rüüstamiste eest ega lagunemise eest muistseid matmispaiku või sealt saadud leide. Mul on siin arupärimine kultuuriministrile, kaheksa küsimust, 12 allkirja. Ootame ministrilt vastuseid. Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud kolleegid! Ruuben rääkis rahvustunde suurendamisest ja tõesti, väga õige. Ka praegune sõjaolukord on meil rahvustunnet ja ühtsust suurendanud ning poliitikud võiksid seda ikkagi toetada ja hoida, mitte lammutada. Aga mina annan seitsme sotsiaaldemokraadi nimel üle arupärimise peaminister Kaja Kallasele, et küsida, miks valitsus järjepidevalt seob julgeolekukriisis vajalikud muudatused ja sellised juba varem planeeritud muudatused, mis on konfliktsed, eelnõudes kokku. Me nägime seda välismaalaste seaduse puhul, nüüd korrakaitseseadustiku muudatuste puhul. Mis see eesmärk on? Miks niimoodi tehakse? Tegelikult ei saa eeldada, et me enne 9. maid jõuame korrakaitseseadustiku ära menetleda. Ja kui selline eesmärk on, et see soov on, siis tuleb erakondadeülest konsensust otsida, koostöökohta otsida.Nii et esimene küsimus on selle kohta, miks seda tüüpi eelnõud siia majja kogu aeg jõuavad ja kuidas erakondade vaheliste konsensust on otsitud. Siis on küsimus ühiskonnas laiemalt solidaarsuse ehitamise kohta. Oht rahvusriigile tuleb endiselt idapiiri tagant. Kuidas Kuidas strateegilise kommunikatsiooniga luua ühiskonnas arusaam, miks me sõjapõgenikke aitame, mida see ühiskonna jaoks tähendab ja mida oodatakse kodanikelt ka järgmiste kuude jooksul? Millised on valitsuse plaanid?Ja viimaseks, kahjuks koroonakriisi ajal [ei olnud] väga palju infot selle kohta, kuidas ära tunda valefakte. Huvitavad lood kas teadusnõukoja liikmetega, inimestega, kes on kriisijuhtimise juures, kes avavad otsuste tausta, selgitavad ja põhjendavad oma seisukohti, need on sageli maksumüüri taga. Tegelikult kriisiolukorras võiks olla kokkulepe erameediaväljaannetega, et näiteks

Nii. Ei ole kasutanud moodsaid võimalusi ja annan arupärimise paberil üle. Aitäh! Rohkem soove ei ole. Kaks arupärimist vastu võetud ja juhatus loomulikult nende edasise menetlemise

Austatud istungi juhataja! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna riigipiiri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust siseminister. Eelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Nii, nüüd oleme selle ka kirja saanud. Ehk üks eelnõu ja kaks arupärimist ning juhatus otsustab nende menetlemise kindlasti vastavalt kodu- ja töökorra seadusele.Nüüd palun kohaloleku kontroll!

registreerus 84 Riigikogu liiget. Alustame tänase päevakorra läbivaatamist. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 382 teine lugemine. Palun

Head vaatajad ja kuulajad! Kõigepealt ma tutvustan lühidalt, mis selle eelnõu mõte on, siis räägin, mis me siin vahepeal menetlenud oleme, ja siis saame minna juba menetlusotsuste juurde.Eelnõu enda mõte on võtta riigisisesesse õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, taastuvenergia direktiiv, mille eesmärk on suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist kodumajapidamistes ning suurtootjate ja ‑tarbijate tasandil.Need

koos päritolutunnistuste temaatikaga. Teiseks, enda jaoks taastuvast energiaallikast toodetud energia tarbimise hoogustamine ja lihtsustamine. Kolmandaks, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid.Suuremad muudatused. Neli suuremat muudatust on. Seatakse energiamajanduse korralduse seadusesse sisse riigisisesed taastuvenergia eesmärgid aastaks 2030. Ja need on samad, mis on kirjeldatud Eesti riiklikus energia‑ ja kliimakavas aastani 2030. See minu mäletamist mööda on Riigikogu ees varem käinud. Ma seda üle kordama ei hakka.Teiseks täpsustatakse taastuvenergia eesmärkide arvutamise metoodikaid, kriteeriumeid. See on tegelikult selle eelnõu ilmselt kõige olulisem tükk, mida seda on ka oodatud, et see tähendab seda ...

No selge, ma loodan, et te kuulete.Ühesõnaga, täpsustatakse taastuvenergia eesmärkide arvutamise metoodikaid ja kriteeriumeid vastavalt direktiivile. Selle järgi ei tohi taastuvenergia eesmärkide täitmise arvutamisel võtta arvesse biokütuseid, vedelaid biokütuseid ega biomasskütuseid ning nendest toodetud energiat, mis ei vasta biokütuste säästlikkuse ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kriteeriumidele. See oli ka üks soov ja eesmärk, miks seda eelnõu tegelikult ju oodati. Me oleme varem sellel teemal debateerinud pikemalt nii komisjonis kui ka siin saalis. See on oluline põhimõte, et kasutataks ainult seda biomassi, mis vastab nendele reeglitele. Kolmandaks hõlbustatakse oma tarbeks taastuvast energiaallikast toodetud energia tarbimist, reguleeritakse taastuvenergia kogukondade loomist, ehkki kehtiv äriseadustik annab selle võimaluse juba taastuvenergia kogukonnana toimetama hakata, vajalik raamistik on olemas, aga õigusselguse huvides on see eelnõusse lisatud. Ja neljas suurem plokk on, kus on päritolutunnistustega seonduv energiakorralduse seadus. Teistes seadustes on seda ka varem käsitletud, aga taas õigusselguse huvides. Nüüd eelnõu seletuskirjas on ka oluline osa sellest, majanduskomisjoni protokollid on tavaliselt üsna põhjalikud ja siin on oluline osa ka sellest kirjas, mis on toimunud esimese ja teise lugemise vahel. Komisjon on seda kahel töörühma koosolekul ja neljal komisjoni koosolekul arutanud, nii et arutelud on olnud kaunis põhjalikud. Kohtutud on väga laia ringiga energeetikavaldkonna tegijatega, samuti keskkonnavaldkonna tegijatega. Ja eks need debatid ongi olnud põhiliselt just sellel teemal, kas see seadus peaks olema veelgi rangem. On otsitud selline enam-vähem mõistlik lahendus, mida algataja ka toetab. Sellepärast ma ka viitasin enne sellele, et biomass, mida kasutada, peab vastama teatud kriteeriumidele, et see on säästlikult varutud, lubatud piirkonnast ja nii edasi, muidu sellele ei makstaks. Ja üks debatt, mida ei ole parandusettepanekutes, oli ka õliühingu ettepanek, mis ütles seda, et – ma võib-olla veidi lihtsustan –, kasutatud toiduõli kasutamine sellise kütuselisandina, nende soov oli seda teha suuremalt. Algataja seisukoht, mis kattus ka gaasiliidu ja teiste omadega, oli ikkagi see, et kasutada seda vähemal määral, just selleks, et mitte pärssida kodumaist erinevate biokütuste tootmist. See oli ka debati sisu ja tulemus. Ja muudatusettepanekuid on suur hulk, 22 tükki, osa neist ei kuulu hääletamisele, nr 2, 4, 6 ja need on sotsiaaldemokraatide ettepanekud. Mitte sellepärast, et need sotside omad on, ei kuulu need hääletamisele, vaid komisjonis lihtsalt oli puudu teine hääl. Teine hääl oli sellel hetkel ilmselt Raimond Kaljulaid, sest Kalvi Kõva asendas Jevgeni Ossinovskit, kes on tänaseks meie ridadest lahkunud. Seetõttu ei saa neid kahjuks hääletada. Ja nüüd menetluslikud ettepanekud. Majanduskomisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 23. märtsil. Vahepeal lükkus see edasi, ehk siis täna on päevakorras komisjoni ettepanekul. Viis tööpäeva on paranduste tähtaeg ehk 13-ndaks. Ja komisjon teeb ettepaneku teine lugemine katkestada. Teise lugemise katkestamise selgituseks ütlen, et selle põhjus on ministeeriumide omavaheline senine, ütleme, sihuke puudulik kommunikatsioon. Võib‑olla ma teen siin ülekohut, aga ministeeriumid ei ole suutnud vajalikke parandusi selle aja jooksul ise ära saata ja sisse viia. Viitan siin Majandus- ja Keskkonnaministeeriumile. Ja nüüd siis parlament nagu ikka parandab kõiki asju. Nii et see olekski minu ettekande kokkuvõte. Aitäh!

Aitäh! Kindlasti arutatakse. Aga isegi mitte sellepärast, et sotsiaaldemokraadid on ainsad, kes arvavad, et Eestis võiks ambitsioonikamaid eesmärke seada, loobuda Vene gaasist või mis tahes Vene energiakandjatest. Ma julgeksin öelda, et komisjoni üldine hoiak – või vähemalt ma saan isiklikku hoiakut väljendada – kattub väga suuresti Ameerika kunagise presidendikandidaadi, senaator John McCaini öelduga, et Venemaa on bensiinijaam, mis teeskleb, et ta on riik. Igal juhul kõikide selliste võimaluste piiramine, nii palju, kui see majanduses võimalik on, ja võimalikult kiire tempoga, on kindlasti komisjoni huvides.Mis

et oleks selge, et biomass, mida kasutatakse, on varutud teatud reeglite järgi, nii et mitte kvaliteetne puit ei läheks ahju, vaid sinna läheks ikkagi kõige madalama kategooria biomass või puit, mida mitte kuskil mujal mitte mingil juhul ei saa kasutada. See on see eesmärk. Tarmo Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Praegu te selgitasite väga lihtsalt ära selle biomassi põhimõtte. Aga kui ma küsisin seda Euroopa Liidu asjade komisjoni spetsialistide käest, kes läksid Eesti seisukohti kaitsma, et mis vahe on ühel biomassil,

Kas me ei peaks lähtuma siin pigem enda regionaalsest eripärast ja vastavalt sellele reegleid kujundama? Sest ma saan aru, et Aafrikas on väga lihtne pingviine ära keelata, aga aga kuskil mujal, kus pingviinid asuvad, seal ei ole. Me peame nägema ikka enda mätta otsast. Mind ei rahuldanud see, et üks on taimset päritolu ja puiduhake ei ole taimset päritolu. Aitäh! Teie küsimused on alati värvikad. Ma püüan võib‑olla veidi lihtsustatult vastata, sest siin eelnõus ja seletuskirjas neid täpseid lauseid on kõvasti. Aga eesmärk ja soov tegelikult erinevate biokütuste, hakkepuidu ja mille iganes kasutamisel on lihtsalt öeldes selline, et seda ei varutaks ega kogutaks, ütleme,

põletamisel, energeetikas, eks ju. See on tegelikult eesmärk, kuhu nende kriteeriumidega peaks jõudma. Ma arvan, et see on igati tervemõistuslik, Eesti seisukohast ka – kui sul on võimalik kasutada puitu või mis tahes materjali kõrgema lisandväärtusega, siis sa nii teed, eks. See ei ole isegi poliitiline, vaid on pigem terve mõistuse küsimus. Aitäh!

Miks te ei muutnud ära seda eelnõu teksti, kus on mustvalgel kirjas, vaatasin üle praegu, et 6. märtsil on kolmas lugemine. Oleks võinud natukene viisakam olla. Jah, meil on minu meelest siin saalis mingit sorti natukene iganenud reeglid, mis ei luba saali saadetud materjale parandada. Ma kahtlustan, et see võib olla põhjus. Eelnõu lugemine – teine lugemine, ma rõhutan – täna katkestatakse. See tähendab seda, et meil tekib võimalus parandada, sest on ju tegelikult obskuurne, ma julgen tähelepanu juhtida, et meil ka siin kuskil eelnõu seletuskirjas, mis saali on saadetud ja mida muuta ei tohi, on kirjas, et majanduskomisjon käsitles eelnõu teiseks lugemiseks ettevalmistamisel kahel töörühma koosolekul ja kolmel komisjoni istungil. Nii on siin esimesel leheküljel kirjas. Tegelikult oleme nelja käsitlenud, aga saali saadetud materjale ei saa vahepeal muuta. Nii et ma väidan, et ajastul, kus informatsioon muutub kiiresti, me peaksime oma saali dokumentide saatmise materjalidele natuke otsa vaatama. See on sisuline vastus sellele probleemile, mille tõstatasite.Ja teine pool, mis puudutab obstruktsiooni ja sellele vastu astumist – me kindlasti ei maganud, vastupidi. See oli teadlik otsus mitte aidata sellel ajal, kui Vene Föderatsioon peab Ukrainas sõda, pidurdada ühe Euroopa riigi parlamendi tööd. Minu meelest see on igati viienda kolonni tunnustele vastav tegevus. Jah,

kümme aastat taastuvenergiat, kui me mõtleme ka tuuleenergiat sinna juurde, ei ole ühtegi tuuleparki lastud rajada, sõltumata sellest, kes on valitsuses olnud. Kõik Riigikogus praegu esindatud erakonnad on seal olnud, aga

ära lahendatakse? Aitäh küsimuse eest! Ma julgen küll arvata, et Eleringis mõeldakse peaaegu iga päev selle peale, kuidas Eestis saaks rohkem taastuvenergeetikat kasutada, soodsama ja parema varustuskindlusega tegeleda. See küsimus oli küll nii lai. Ja see, et kuidagi riik või valitsus ei tegele sellega, et oleks võimalik ühendusi luua – no me võime kõik viidata olemasoleva võrgu kitsaskohtadele, aga tegelikult mingites kohtades tulebki võrke ja

teil on tekkinud protseduuriline küsimus. Jaa, härra Pevkur, mul on tekkinud protseduuriline küsimus. Teie juhatate siin istungit, aga kolleeg Michal nimetas, et meie siin oleme viies kolonn, kes takistame Ukraina-Vene sõja ajal Eesti parlamendi tööd. Aga ma palun selgelt öelda esinejale, et tema, kes ei ilmunud kohale koos kolme ministriga, takistas Eesti parlamendi tööd. See, et kellaaeg oli veidi teine, kui algselt oli ei vabanda seda, et võib magada või mitte kohale tulla. Praegusel hetkel Kristen Michal, kes ei ilmunud tööle, ja kolm ministrit esindavad viiendat kolonni, mitte meie, kes me olime siin valmis ka öösel tööd tegema. Punkt. Head kolleegid, see debatt, ma saan aru, kütab kirgi, aga see ei ole protseduuriliste küsimuste debatt. Prooviks nüüd minna eelnõu juurde tagasi. Seda, kas keegi kusagil on viies kolonn või mitte, saab arutada ka väljaspool seda saali. Selle eelnõu raames on küsimused-vastused ikkagi need, mis käivad selle eelnõu kohta. Härra Grünthal. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea kolleeg, te kasutasite seda lauset, et parlamendis on viies kolonn, ja ilmse sihitusega meie erakonna pihta. Ma soovitan teil tutvuda põhimõtteliselt kaitsepolitsei aruandega, kus öeldakse konkreetselt ära, et viiendat kolonni Eestis ei eksisteeri. See on selline protseduuriline märkus. Aga kui nüüd lähtuda teie ideoloogiast, kas siis edaspidi, kui on küsimuste

Ma ei taha kuidagi seda debatti jätkata. Aga kui ma kuulasin küsimusele vastust, siis mu kõrv tabas, et härra Michal ütles "viienda kolonni tunnused". Aga ma ei taha seda keelelist, grammatilist vaidlust jätkata. Ja kui keegi tunneb siin saalis, et see vastus, mis anti, puudutas teda, et tema on viies kolonn, siis mul on väga raske seda kommenteerida. Ma lihtsalt loodan, et me tegeleme siin küsimuste-vastuste raames selle eelnõuga. See eelnõu käsitleb energiamajandust ja selle korraldust. Nii et minu soovitus oleks praegu protseduurilised küsimused lõpetada. Arvamuste voor on meil esmaspäeviti vabas mikrofonis, seal saab rääkida igaüks viis minutit millest iganes. Aga protseduurilised küsimused käivad istungi läbiviimise korra kohta.Härra Ernits. Jah, härra Pevkur. Ma tuletan meelde, et Kristen Michal kasutab viienda kolonni sõnastust vähemalt teist korda siin saalis viimase paari nädala jooksul. Ja see sõnastus varasemalt oli mitte nii‑öelda tunnustega. Punkt. Nii. Liigume edasi küsimuste juurde. Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kui me lähtume sellest loogikast, et puiduhake oli Soomele kui ühele suuremale puiduekspordi ja -impordi riigile probleemiks, siis selle tulemusel hakati välja töötama niinimetatud koostootmisjaama. Praegu ma vaatan, et energiavõsa on meil ka justkui probleem, sellepärast et ta on igatpidi sallitud. Aga biomass võiks olla ikkagi nendest jääkidest, mis meil üle jäävad. Energiavõsa on täpselt see, mis minu hinnangul võtab selle teise energia ära, mida vajab inimressurss, ehk toidu. Kas selles eelnõus on mingil määral sätestatud need põhimõtted, et kui me oleme kriisiolukorras, kõhu tahaks ikkagi nagu täis saada, aga kui me oleme kõik põllud pannud energiavõsa täis, siis ma arvan, et see ei ole võib-olla kõige parem mõte. Tänan, ma ei oska nüüd öelda, võib-olla ma ei saanud küsimusele päris kohe pihta. Me võime pärast edasi debateerida, kuna see teine lugemine katkestatakse, siis ma tulen siia tagasi ja võin alati täpsustada, või kirjalikult vastata. Aga seda, kuidas keegi miskit kasvatab, see konkreetne eelnõu ei reguleeri ega need reeglid. Ja need reeglid pigem sõnastavad seda,

Ma ei tea, ehitusjäätmed, mis iganes, millest ei saa midagi muud teha, või biomass, millest ei saa midagi muud teha, ta ikkagi lükkab seda allapoole. Nagu me siin ka pool aastat tagasi või millal iganes me selle eelnõuga tegelesime, lükkasime seda hinnalatti allapoole. See on selle eelnõu mõte. Seda, mis kultuuri keegi otsustab kuskil kasvatada, me nüüd selle eelnõuga vähemalt minu arusaamist mööda ei määratle. Kui ma saan õigesti teie küsimusest aru. Peeter Ernits, palun!

Bioloogina ma võin öelda, et sina oled biomass ja juhataja Pevkur on biomass ja mina olen ka biomass, kõik me oleme biomass. Ei saa öelda kuidagi, et opositsioon on väheväärtuslik biomass ja koalitsioon on väärtuslik biomass. Elu on püha, ükskõik millises vormis ta on. Tõmmata piiri siin väheväärtusliku biomassi ja väärtusliku vahele – kas sulle ei tundu, et see natukene ...? Muuseas, räägiti ka, et äkki on tegemist hoopis fossiilisega. See arutelu ei ole päris arukas, mida te olete viljelenud seal komisjonis. Aitäh! No kui te bioloogina ütlete, et me oleme biomass, siis tuleb teiega nõustuda. Eks see tõenäoliselt varem või hiljem ka nii on. Loodame siiski, et hiljem. Soovime kõigile pikka iga. Aga mis puudutab biomassi kasutamist, siis see, mida Euroopa reeglid ja võib-olla, nagu ma lihtsalt püüan teile taas seletada, need reeglid sätestavad, on ikkagi see, et väärtuslikest elupaikadest ja väärtuslikku biomassi ja puitu ei kasutataks seal, kuhu ta ei kuulu. Ma püüan hästi lihtsalt kirjeldada. Et iga, ütleme nii, kõrgema väärtusega kohtades seda ei tarvitataks, selle eest ei makstaks, ja puitu, mida saab näiteks kasutada kus tahes mujal, ei kasutataks ka ahju ajamisel. See tegelikult on järelm sellele pool aastat tagasi peetud debatile. Aitäh! No kui te Suur tänu! Hea ettekandja! Mul on selline hästi lihtne küsimus ja mitte väga peen. Nimelt, see Vabariigi Valitsuse algatatud 582 SE, mis nüüd kodukorra kohaselt teisel lugemisel katkestatakse. Kas selline käitumine ehk parlamentaarse töö takistamine, mis on võib-olla sarnane viienda kolonni tunnustega, on rohkem sarnane või vähem sarnane sellega, kui tehakse kodukorrakohane obstruktsioon? Kui ta ei ole sarnane, siis miks ei ole sarnane? Ja miks on kodukorrajärgne obstruktsioon rohkem viienda kolonniga sarnane käitumine kui seaduse katkestamine? Suur

sõja ajal sellistel aegadel, kui parlamendid peavad töövõimelised olema, eriti parlamentaarses demokraatias – vähemalt minu vaatest, ma saan öelda oma arvamuse –, otsitud põhjustel, muu hulgas näiteks sõjapõgenike jaoks vajalike töökohtade leidmise lihtsustamise seadusandluse pidurdamine on obstruktsioon, mis pigem vastab nendele tunnustele, millele te viitasite ja milles kolleegid tundsid ära iseenda. See on minu arvamus. Kui ma

Kena. Mart Helmel on protseduuriline küsimus tekkinud. Eesti Vabariik ei ole mitte kellegagi sõjaolukorras – ei Ukrainaga, ei Venemaaga, ei Ameerika Ühendriikidega, ei Soomega, ei Lätiga. Eesti Vabariik elab oma tavalist tsiviilelu, oma seadusandluse elu. Rääkida siin, nagu me oleksime mingisuguses eriolukorras, kus meil lõhkeksid pommid ja seetõttu ei saaks tavalist protseduurilist parlamentaarset tööd teha, ei ole asjakohane. See on enda tööluuside tegemise õigustamine, millega ei saa parlament nõus olla, vähemalt meie fraktsioon ei saa nõus olla. Ei ole mõtet oma ilmumata jätmisi ja oma ministrite ilmumata jätmisi põhjendada sellega, et kusagil on sõda. Eesti Vabariigis ei ole sõjaseisukorda välja kuulutatud. Head Head kolleegid! Ma mõistan, et meil kõigil on oma arvamus ja tekib arvamusi juurde, kui keegi on siin puldis või keegi midagi küsib. Meil on teine lugemine, teise lugemise ajal on kõikidel Riigikogu liikmetel võimalik tulla siin puldis pidada kõne, 5 + 3 minutit, selle eelnõu raames.

kõne käigus neid esitama. Tõesti, palun hoiame sellest kinni, muidu me lõpetame olukorras, kus igale küsimusele või igale vastusele järgneb vastureaktsioon protseduurilise käigus ja see ei ole tõesti kuidagi meil kodukorra reeglitega kooskõlas.Proua Helme. Pevkur, te kasutasite väljendit, et me võime protseduurilisi küsimusi küsida istungi läbiviimise kohta. Just nimelt seda me oleme teinud, sest istungil läbiviimine sai häiritud ja protseduurilised küsimused tulid seetõttu, et hea esineja tegi ebakohase märkuse. Jaa, aga ma rääkisingi tänasest istungist. Need sõnavõtud, mis siin vahepeal kõlasid protseduuriliste käigus, need ei olnud Tõesti, kodukorraseadus, kui te võtate selle punkti ette, mille alusel me siin protseduurilisi menetleme, siis te näete, et see tõepoolest räägib üldse mitte protseduurilisest küsimusest, tegeleme me jälle meeldetuletamisega, vaid see käsitleb küsimusi istungi läbiviimise korra kohta.

siis peaks olema siin energiamajanduse ja energiakindlustuse teema olemas. Kuidas garanteeritakse, et sügishooajal vastu talve Eesti oleks kindlustatud

Aitäh! Energeetika on väga mitmetahuline. See on üks osa sellest, muidugi, selles pole ju kahtlust. Mis puudutab varustuskindlust, siis sellega tegeldakse praktiliselt iga päev, ka meie komisjonis tegeleme selle teemaga praktiliselt iga nädal. Kui sa

Venemaast sõltub meil vähe. Me võime lahti ühenduda sellest Vene sünkroniseerimise alast, kui on vaja, see on võimalik. Sellest on ka lehtedes kirjutatud, nagu sa ise tead, see on lihtsalt mõnevõrra kallim, aga saadakse hakkama.Nii et et energeetikas selline julgeolekuvaldkonna vaade on kehtinud aastakümneid. Me tegelikult ei avastagi seda täna. Nagu me enne rääkisime, mõned taastuvenergia valikud on ju olnud riigikaitseliste põhjuste tõttu pigem pärsitud, mitte vastupidi. Nii et see vaade on pikk. Ja see vaade on muidugi osa sellest, kuidas saab taastuvenergiat kasutada, mis tähendab seda, et inimeste jaoks peaks kogu elu olema soodsam. Kuidas on võimalik taastuvenergia erinevaid tarbimisi omavahel jagada, kogukondi moodustada – see kõik on osa sellest. Aitäh! solvab väga. Jah, aitäh! Lugupeetud ettekandja! Selle seaduse eesmärk on taastuvenergia suurendamine ja teine püha graal on direktiiv. Selle hulka kuuluvad päikesepaneelid, tuulikud ja elektriautod. Kõik need vajavad metalle – vaske, koobaltit, niklit, liitiumi, muldmetalle. 400 kilogrammi elektriauto aku tootmiseks kaevatakse üles 200 tonni maakamarat. Kas arutasite komisjonis, mil moel taastuvenergia suurendamine parandab maailma või mida teha, et kliimat hoida selles kontekstis? Kommentaariks ütlen veel, et ma tunnen ennast ka pisut solvatuna teie kommentaarist. Võin teile öelda, et teile öelda, et kuigi ma olen teist pisut vanem, ma ei ole kuulunud isegi komparteisse, veel vähem kuskile kolonni. Nii et ei tohiks selliseid kommentaare endale lubada, see solvab väga. Aitäh! Aitäh! Kes ennast selles kommentaaris ära tunneb, see tunneb ära. Mina ei saa sinna midagi parata, see on minu arvamus. Seda esiteks.Teiseks, ei, me ei arutanud, kui palju materjali kulub erinevate sõidukite, transpordivahendite tootmiseks. Küll võin öelda, et taastuvenergeetika direktiiv, mida te nimetasite vist pühaks graaliks, on siiski kõige soodsam ja keskkonnale kõige vähem koormust tootev energeetikaliik. Kui siin vahepeal arutatakse, kuidas võidelda kõrgete hindadega ehk pakkuda tarbijatele soodsamaid võimalusi ja Eesti jaoks ka hoida puhast loodust, mis on meie jaoks väärtus, siis sellega, nende kõrgemate väärtuste ja praktiliste küsimustega, see eelnõu tegeleb. Aitäh!

ka, et võib-olla see oli nagu teie endi kaitsereaktsioon õigustamaks mingisugust oma tegevust. Aga võib-olla te olete siiski nõus ja pingete mahavõtmiseks tunnistate, et see see võrdlus sellesama väljundiga, mida te ütlesite, ei olnud kõige õnnestunum, ja aitaksite pingete mahavõtmisele kaasa, et natuke läks nihu. Sest ma ju eelnevalt viitasin, et kaitsepolitsei andmetel ei ole Eestis viiendat kolonni. Aitäh! Ma ei tea, kui palju see eelnõusse puutub, aga Riigikogu liige on oma sõnades vaba ja arvamustes ka. Minul on õigus arvata täpselt seda, mida ma olen öelnud. Minu meelest selline tegevus sellistel kriitilistel hetkedel vastab nendele tunnustele. Ja kui keegi tunneb ennast nendes tunnustes ära, siis võib‑olla peab ta endalt küsima, miks see nii on. Heiki Hepner siiski. Suur tänu! Hea ettekandja! Palun natukene selgitage nüüd. Siin on tõesti toodud ka sisse biomassi kasutamise pool ja meil on selle selle üle vaieldud, mis on säästlik, mis ei ole säästlik, kas puit on säästlik ja mis koguses ta on säästlik. Avage natuke täpsemalt, kustmaalt me siiski seda ei loe säästlikuks. Siin on olnud ka juttu, et kui me kasutame teda

Siin on tegelikult needsamad kriteeriumid ka kirjas, seda on väga mitu lehekülge. Siin on ka kirjas, ütleme lihtsustatult, et väärtuslikumad alad selle alla ei kuulu, teatud ajast alates ja nii edasi. Mis puudutab neid võimsusi – ilmselt te viitate ka Narva jaamadele, sellelesamale debatile, mida me siin pidasime kuus kuud või üheksa kuud, mis iganes tagasi nende puhul tegelikult see eelnõu ongi loogiline osa ja järelm, mis ütleb, et kõrgema lisandväärtusega biomass ei saa leida teed sinna katlasse. Sotsidelt tuli ka ettepanek siin midagi massiga, või ütleme, võimsusega piirata. Aga nagu ma ütlesin, et need ettepanekud, nagu ka ettepanek minna 100%-le taastuvale üle, ei leidnud toetust. Aga need kriteeriumid ise on siin pikemalt lahti kirjutatud, ma ei hakka neid kõiki ette lugema. Aitäh! Jah, Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Loomulikult, igal Riigikogu liikmel on sõna vaba ja arvamus vaba. Aga arvestades seda, kui palju te olete kursis viienda kolonni tegevusega, millega mina kursis muidugi ei ole, ole, oleks soovinud teada, millised on need tunnused. Ma usun, et neid on rohkem. Äkki te loetlete need üles? Aga ma möönan ka seda, et mitte meie ei ole siin teie kirjelduste järgi tegutsenud viienda kolonni raames, vaid just Reformierakond, teie isiklikult ja ka Reformierakonna ministrid on parlamendi tööd takistanud, mitte ilmudes tööle. Vot see on minu hinnangul hoopis viienda kolonni tunnus. Olete nõus sellega? Aitäh, Aitäh! Muidugi ei ole. Ja teiseks, aitäh hea idee eest! Võib-olla ma kirjutangi kuskil pikemalt lahti, milles ma neid viienda kolonni tunnuseid näen. Aitäh!

käsitlemist, et kas tegemist võiks olla säästliku või mittesäästliku alaga. Üks selline väga lihtne küsimus. Meil on olemas selline seadus nagu metsaseadus, mis peaks andma kõik need kriteeriumid. Miks üritatakse mingisugust metsaseaduse erilahendust siia sisse kirjutada? Miks ei võiks seda asja lahendada konkreetselt metsaseaduse baasil, kus toimuvad ka teatud säästlikkuse kriteeriumide hindamised ja kõik see pool?

tahtis rohkem, ja võib-olla ka keskkonnavaldkonna inimestelt tuli palve rohkem lahti kirjutada. Aga eelnõuga me siiski, ma julgeks öelda, ei hakka me ümber kirjutama metsa- ega looduskaitseseadust. Sinna ka need tingimused jäävad. See oli ka eelnõu algataja seisukoht. Me Me kirjutame siia, nagu ma mõnel puhul viitasin, täpselt selle osa, mis on vajalik muutuseks, mis puudutab energeetikat, ja mis on vajalik õigusselguse huvides. Ma julgeks öelda, et umbes nii on see lahendus läinud.

on meil sisseränne sama suur kui nõukogude ajal, kui selle eesmärk oli eesti rahva hävitamine ja venestamine. Ja see, miks te ei tulnud saali, oli just eesmärk, et teerullipoliitikaga läbi suruda välismaalaste seadust, mis avab uksed piiramatule immigratsioonile ja viib ellu just nimelt sedasama sovjetlikku rahvusvaenulikku, eesti rahvuse vaenulikku poliitikat. Teie eesmärk ongi hävitada eesti rahvus ja Eesti rahvusriik. Kui see ei ole putinistlik, kui see ei ole viienda kolonni eesmärkide elluviimine, kui see ei ole

Aitäh, hea kolleeg! Kui mahub, siis panen. Ma olen natukene kurb selle küsimuse alltooni üle, sest tegelikult Eesti võtab vastu praegu sõjapõgenikke, inimesi, kes põgenevad riigist, riigist, mida pommitatakse ja kus tapetakse tsiviilisikuid, naisi-lapsi. Nii palju inimlikkust peaks kõigis olema, et mõista: see on kohane inimlik tegu.

Aitäh! Esiteks, kui te nüüd küsite eelnõu kohta, siis eelnõu paneb või asetab selgematele alustele selle, kuidas me oma energiamajandust korraldame, millised on eesmärgid, kuidas energiavarustus ja -majandus on korraldatud, muu hulgas ka näiteks transpordi valdkonnas. Eelnõu räägib sellest, kuidas taastuvenergia eesmärke arvutatakse, millist biomassi võib kasutada, ja antakse inimestele paremad võimalused moodustada näiteks taastuvenergia kogukondi, et säästlikumalt toimetada. Kui te küsite, kuidas see aitab, siis ma arvan, et

Aitäh! Pange siis täiendavalt kirja veel see, kuidas te valetate siin saalis, väites, justkui välismaalaste seadusega välistööjõu piirangute ärakaotamine ja uste avamine oleks seotud kuidagi sõjapõgenikega. Me teame ju kõik, et see nii ei ole. Nemad tulevad siia, neil on samad võimalused kõikide Eesti kodanikega ühtemoodi tööle minna. Nii et selline valetamine ja vassimine ja sõja ärakasutamine alatutel eesmärkidel on tüüpiline näide viienda kolonni ja putinistide käitumisest. Aitäh, küsimused on alati väga õpetlikud ja lõpevad mitteküsimusega. Ma vastaks sõbralikult, et töövaldkonna reeglistiku lihtsustamine, mida ootab

Tänan, hea aseesimees! Head inimesed, kes te võib-olla aastaid hiljem seda stenogrammi jälgite, ei saa pihta, milles asi on.See, millest meile ettekandja rääkis, see on hea, tõesti. Kui komisjon tuvastas, et kaks ministeeriumi kahe peale on teinud mingi arusaamatuse,

Olgem täpsed: viis esinejat jäi tegelikult tulemata. Oli kolm ministrit ja kaks ettekandjat, ehk ka järgmine ettekandja Annely Akkermann ka ei tulnud kohale. Nüüd võimalik, et see viies kolonn – loetakse ennast kui viis. Kui nüüd öelda, et siin saalis oli ainult üks erakond, kes võib olla viies kolonn, siis olin ka mina siin saalis. Kas ma olen kuues kolonn või? Ja kas teenistujad olid seitsmes kolonn? mis ma teile, solberdid, ütlen? Mis te plärate? Mina olen must kolonel, mina olen üks mustadest kolonelidest. Kui keegi ei usu, Riigikogu lahtiste uste päeval tulge ja vaadake. See ei ole selle niinimetatud diskussiooni koht. Küll aga on üks selline suuremat sorti vassimine. Me ei ole saanud siiamaani teada ... Noh, nüüd on tulnud välja, et poetakse selle sõjavarju taha, miks ei saanud siia tulla. Ehk natuke silgati, aga mingi keegi spinndoktor mõtles, et see töötab. No ei tööta päriselt. Päriselt ei tööta see, et nüüd sõja kattevarjus ... Me küsisime Hanno Pevkuri käest. Ta teatas, et esimene minister ei saanud kohale tulla. Kiri Signe Riisalolt, selge. Aga järgmine ei saa tulla. Me küsime, kas on teada ka, miks. Ei ole. Kolmas – ei ole. Seda, seda, istung oli halvatud. Aga õnneks oli siin Anti Poolamets, siis me saime nii palju edasi minna. Mis aga välja tuli tegelikult meil ju nüüd? Ka teised ministrid olid saatnud kirja. Juhul, kui see oleks olnud teil selline protestiaktsioon, siis oleks julgenud seda välja öelda ka Hanno Pevkur. Hanno on selline mees.

selliste käkerdistega ei ole mõtet Riigikogu ette tulla. Aga me oleme halastamatud, karmid ja resoluutsed selles küsimuses. Ja nüüd tagasiminekut ... Ei ole me kuulnud vabandust, et oi, me protesteerisime siin Venemaa agressiooni vastu Ukrainas. Igal neljapäeval kell neli on teil võimalik tulla Vene saatkonna ette ka, see on mõistlikum versioon teile pakkuda, kui see, et pidurdada Riigikogu tööd. Seega, stenogrammi huvides ütlen, et see ettekääne, mis nad tõid, ei pädenud, sest seda informatsiooni, miks nad ei tulnud, ei olnud meil ka neljapäeval kell 10 ega neljapäeval kell 11. Ja ka Riigikogu esimees esmaspäeval ei teatanud, et kolm ministrit ja kaks ettekandjat ei saanud sellepärast tulla, et neile ei meeldi Venemaa ja neile ei meeldi Venemaa agressioon. Mulle ka ei meeldi. Jaa. Ütlen siinkohal ära:

Aga kui me räägime energiamajandusest ja tänasest situatsioonist, siis põhirõhk läheb sinna, kui palju puitu me kuhugile ahju ajame ja saame sealt siis 250 megavatti võimsust vastu.

ja siis ka tootmisvõimsused sinna juurde. Ma arvan, et siis hakatakse aru saama, et me tegelikult oleme täiesti ämbris. Meil siin kiideti mõned kuud tagasi ajakirjanduses Eleringi kaudu, kuidas kõik on hästi. Euroopa Liidust ka käidi, auditeeriti ja öeldi: hästi. Ma võin teile öelda, et tegelikult tuli audit ja see audit on vastupidine. Eesti energiakindlus koos hinnakomponendiga on katastroofiline. Jah, meil on jõle äge. Meil on tippkoormusel vaja toota elektrit umbes 1650 megavatti, gaasi samal ajal 2200 megavatti. Ise toodame heal juhul 1000 megavatti. Ja siis me räägime siin, kuidas me gaasist lähme üle õhkküttesüsteemidega maaküttele, õhk-õhk-küttele, mis kõik kasutavad elektrit. Aga meil endal puudu täna elektrivõimsust. Üks riigiametnik suutis kümme aastat hoida kinni tuuleparkide arendust. Siin räägitakse kaitsesüsteemidest ja ei tea, millest veel. Aastal 2011 oli väga selge otsus: piirivalve ja sõjaväe radareid pannakse kokku, hakatakse nullist kuni sinna üles pilvede välja. Seal on 300-meetrine piir, on ju, piirivalvurid teavad, kuni 300 on piirivalve ja edasi Kaitsevägi kontrollib.

Me ehitasime hooga Eestist Lätti kaabli. Ja siis räägitakse, et Elering hoolitseb Eesti kodanike eest. Kas te teate, palju Elering võtab meie taskust raha? Soomest ostetud elektrit ta müüb Lätti viis korda odavama hinnaga kui Eestisse. See on suurusjärgus 160–180 miljonit. Loomulikult, kindlustus on olemas. Võtan siit, võtan sealt, sina maksad. Kas me ikka jõuame maksta? Sama on gaasiga. Leedu ütles ära, Läti ütles ära. Täna teatas Soome. Mis Eesti teeb? Arutame, räägime, mõtleme. Keegi nagu ei kuuleks seda, et Lätis on valitsuse esindaja juba teist nädalat Ameerika Ühendriikides kokkuleppeid tegemas ja investoreid otsimas. Meil on olemas üksainuke ettevõtja, täiesti suluseisus, kes saab täna lahendusi teha. Kas see meeldib meile, et üks ettevõtja? Kindlasti ei meeldi, sest hea oleks konkurents. Aga sõltumata sellest, kes valitsuses on olnud,

me ei suuda otsustada. Ma ei tea, kui palju teist saalis teab, mitu tankerlaeva on maailmas, millega Eestisse tuua LNG‑gaasi. Ma võin teile öelda: 43. Mitmel on täna sõlmitud pikaajaline leping? 42. Üks laev on olemas turu peal, see on broneeritud. See broneering oleks pidanud lõppema või ettemaks oleks pidanud tehtud saama eelmise nädala neljapäeval. Jumal tänatud, et meil on niisugused ettevõtjad, kes suutsid seda kokkulepet pikendada ja istuvad praegu Ameerikas ja püüavad seal kokkuleppeid teha. Üks tingimus on ainult selleks, et Vene gaasist loobuda: tuleb otsustada, et sügisest või 1. jaanuarist järgmisel aastal Eesti Vene gaasi ei tarvita. Ongi kõik. Ja hind oleks täna 2,5 korda odavam, kui ma maksan kodutarbijana. Ei peaks riik peale maksma. 250 miljonit on mõeldud Eesti riigil selleks, et makstakse toetusi.

järgmise eelnõuga me hakkame arutama tuuleparkide rajamist. Tuleb ära unustada see, et kaks riigiettevõtet omavahel vaidlevad, kaklevad ja käivad kohut. Eesti Energia võrgutasusid, viimase viie aasta jooksul on nad vähendanud võrgutasusid. Elering on suurendanud. Kõik me tahame anda üle Eleringile. Mul ei ole kahtlusi, aga on kõhklused. Kas seal ei ole jälle omavahel seotud mõnede inimeste omavahelised

Kui on väga tuuline ilm, siis on natukene alla 300. Päikesega on 250 megavatti. Meil ei ole neid võimsusi. Ja siis 2017 ühel hetkel suudeti kirjutada eelnõusse sisse, et me pidime 50-kilovatiseid päikesepaneeliparklaid lubama eramajadele, võimaluse, et põllu peale võib teha ükskõik kui suure, ainult näitame, et on 50-kilovatised liitumised. Aga siis tekib see probleem, et ei ole kohta, kuhu liita, sest päikesepaneelid on põllu peale ehitatud. Ma olin ise majanduskomisjoni esimees, esimese lugemise ajal veel. See oli väga selge, et mõeldud on elumajadele. Kortermajasid käisime vaatasime Tallinnas, kõige suurem maja, no sinna ehk mahub 50 kilovatti katuse peale.

on hea meel, et majanduskomisjon toetas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ettepanekut see eelnõu katkestada. Selle eelnõuga on veel üksjagu tarvis tööd teha ja kindlasti head kolleegid nii majanduskomisjonis kui ka siin saalis võiksid tõsiselt mõtelda nendele Sotsiaaldemokraatliku erakonna tehtud muudatusettepanekutele, mis kahjuks tõesti komisjonis said ainult ühe hääle.Ma ei peatu nendel kõigil, aga ma räägin paarist tõsisemast asjast. Nüüd ma vaatan siin koalitsiooni otsa. Sõnadele võiks järgneda ka teod. Me kõik räägime, et me peame lahti saama Vene gaasist tänasel päeval, me peame oma energiajulgeolekut parandama. Kuidas me seda parandame? Kuidas me seda parandame, kui me kirjutame siiasamma eelnõusse sisse, et meie ambitsioon, meie latt, kust me üle peame hüppama, on peaaegu see miinimum, mida Euroopa käest küsida, 42% taastuvenergiat aastaks 2030?

Igal juhul ka nüüd, uue muudatusettepanekute tähtaja jooksul sotsiaaldemokraadid teevad kindlasti ettepaneku, et see number oleks suurem. Ja ma siiralt usun, et komisjon seda ka tõsiselt kaalub, arvestades tänast seisu, et sinna eelnõusse saaks oluliselt suurem number, kui on 42. Teine pool, mis puudutab mida ka komisjoni esimees väga selgelt ütles, et selle eelnõu eesmärk on just biomassi efektiivne kasutamine, et seda ei kasutataks ebaefektiivselt. Jaa, sotsiaaldemokraadid on kogu aeg sellest rääkinud. Meie arvates ebaefektiivsetes ahjudes ei tohiks Eestis puitu põletada. Tõesti on see küsimus, mis on siis see ebaefektiivne, kust läheb see piir. Aga head sõbrad, ma tean, et te paljud ei usu seda, miks tänasel päeval on kaugkütte hind nii kallis. Üks põhjus on ka see, et Narvas põletatakse puid, Narvas põletatakse haket. Hakke hind on läinud oluliselt kallimaks. Minule kui metsaomanikule see meeldib. Meil on siin teisigi metsaomanikke, kes räägivad metsaomanikuks olemisest. Jaa, see hakke hind on väga-väga tore, aga see kõik tuleb meie inimestel siin Tallinna Küttele kinni maksta. Nii et need on need valikukohad. Me Narva ahjudes põletame seda ebaefektiivselt. Eesti Energia saab meeletuid kasumeid.

ütlen kohe, et tunnen ise heameelt, et see eelnõu praegu kavatsetakse katkestada. See annab võimaluse siia natukene selgust juurde tuua. Tõepoolest, ka minu meelest ei tasuks meil erinevatesse seadustesse väga kippuda, mõisteid mingist teisest seadusest eraldiolevana lahti kirjutama hakata. See kindlasti õigusselgust ei loo. Ka Ka komisjoni esindaja siin ütles meile, et nad proovisid seda vältida. No iseenesest juba katse proovida seda vältida on kindlasti tunnustamist väärt. Aga ma tooksin siin just mõned

uued mõisted sisse, nagu "metsa hankimisala tasandi juhtsüsteem". Mina saan aru küll, mida selle all tegelikult on mõeldud, aga aga seda saaks märksa selgemalt ja arusaadavamalt ütelda: need alad, kus on mets sertifitseeritud. Aga me tekitame sellest metsast, puistust uue mõiste juurde, "metsa hankimisala tasand". Milleks meile selline keerukus? Me siin tõesti üritame lahti mõtestada või uuesti lahti kirjutada, mis võiks olla mets ja mis osast või kui suurest metsast või kui kõrgest metsast me midagi lubame. Lubage, ma loen veel ühe lõigu ette, ja mõtelge kaasa. püsivalt metsane ala, see tähendab üle ühe hektari suurune maa-ala, millel kasvasid üle viie meetri kõrgused puud võrade liitusega üle 30 protsendi, või puud, mis suutsid nimetatud künnisteni jõuda." Ehk "kasvasid" või "suutsid jõuda". No see

ehk siis kirjutage kohe, et kui seal kasvas kas või ühesentimeetrine mänd, sest me teame, et mänd suudab kasvada kõrgemaks kui viis meetrit, siis see läheb sinna sisse. Kui tahetakse midagi ütelda, siis see peab olema selge. Aga sõbrad, saab hullemaks minna. Ma loen järgmise punkti ette ja see võtab natukene aega.

juhul kui ei esitata tõendeid selle kohta, et maa-ala süsivesinikuvaru enne ja pärast kasutuselevõttu on niisugune, et kui kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/30/EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ seoses bensiini, diislikütuse ja gaasiõli spetsifikatsioonidega ja kehtestatakse kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalve ja vähendamise mehhanism ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 1999/32/EÜ seoses siseveelaevades kasutatava kütuse spetsifikatsioonidega ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv

lisa 4 osas C sätestatud metoodikat, vastab atmosfääriõhu kaitse seaduse § 120 lõike 1 alusel kehtestatud määruses sätestatud tingimustele."Ehk sedasi me proovime määrata ühe metsaala kohta, mis siin on. No saab loomulikult keerulisemalt, aga no see on niivõrd arulagedalt ja keeruliselt öeldud, et seda ei hakka keegi lahti mõtestama. Tõepoolest on teatud juriidika, mida me peame jälgima ja mida me peame arvestama, aga minu suur üleskutse on see, et siin tuleb ikkagi mõtelda, et vähemalt akadeemilise hariduse saanud inimene saaks suhteliselt kergesti aru sellest tekstist ja tahetakse ütelda. Teisalt ma tahan muidugi jällegi ütelda, puidu kasutamise koha pealt, et selles mõttes muidugi on õige, et me kasutame omaenda loodusressurssi, mis on veel taastuv loodusressurss, ja ja asendame sellega kas põlevkivi või seda verist Vene gaasi. No see oli ju naljakas, kui veel alles hiljuti Saksamaa üritas tõestada, et miljonite aastatega tekkinud gaas on rohelisem kui puit, ükskõik kust kohast see puit varutud on. Tõsi küll, muidugi me peaksime ka puidu varumisel proovima jälgida ikkagi tõesti teatud printsiipe, et me ei vähendaks elurikkust. See on minu meelest elementaarne ja seda on väga lihtne ka seadusesse kirja panna, ei pea väga keerukalt seda kõike sõnastama. Kasutame omaenda puitu. Tõsi, puiduhinnad on kasvanud, kõik hinnad on kasvanud, ja Eestis 100 000 metsaomanikku võib‑olla saavad sel aastal natukene rohkem tulu, selle asemel et see raha viia Venemaale, kes tapab selle raha eest Ukrainas inimesi. Nii et selles mõttes on selle seaduse tuum nagu paigas, aga minu suur soov on küll, et mõtleme selle sõnastuse üle. Siin on, mida lihvida. Aitäh!

Hea juhataja ja head kolleegid! Kallis biomass! Me kõik teiega oleme biomass, aga kuna me kuulume loomariiki, siis me oleme raskes vähemuses.

Maailmas on maismaal 2400 miljardit tonni taimset biomassi ja ainult 20 miljardit tonni loomset biomassi, kuhu ka meie kuulume – Kristen, ka sina. Ookeanis on vastupidi, loomset biomassi on 94% ja taimset 6,3%, aga kokku on ainult kolm miljardit tonni. Aga maa maa all, mitte metroos – on sama palju kui meid, loomi, loomset biomassi kokku 20 miljardit. Ja nüüd on küsimus, miks ma sellest nii palju räägin. Põhjus on see, et see eelnõu on oluline, kui me tahame sõltumatust, energeetiliselt, aga need arutelud, mis komisjonis olid ja mille protokolli ma olen lugenud rõõmuga mida Heiki siin tsiteeris – ma oleksin ise tsiteerinud seda linnukeelt, mida siin Kristeni juhtimisel on hulgi. Aitäh, et ma ei pidanud tegema seda! Need skolastilised arutelud biomassi üle, et on olemas väheväärtuslik biomass ja väärtuslik biomass. Võib ju ironiseerida, et opositsioon on väheväärtuslik biomass, mida võiks nagu siis ahju ja koalitsioon on väärtuslik biomass. Või vääriselupaik on väärtuslik biomass ja see, mis vääriselupaika ei kuulu, ei ole väärtuslik, eks ju. Rõhutan, et elu on püha ja kõik on väärtuslik, kui me elus oleme,

biomass, kes te kuulate siin praegu! Kõik me oleme biomass. Ja kui vaadata nüüd energeetiliselt, siis biomass on kuuendal kohal energeetiliselt. Noh, fossiilsed on esimesel ja uraanid ja süsi ja nafta ja gaas. Alles kuuendal kohal oleme meie, biomass. Loomulikult meid, ma arvan, keegi ahju ei taha ajada. Aga jutt on sellest nii-öelda väheväärtuslikust biomassist. Nii et tegelikult peaks selle üle tõsiselt mõtlema, vähemalt sõnastuse koha pealt, et mis asi see tegelikult on. Ja kui nüüd tulla selle eelnõu juurde, siis on neli arvu see püha eesmärk: 42% energiast peaks olema taastuvatest, 40% elektrist, 63% soojuse tootmisest ja 14% autode ja rongide ja selle peale. Kõik on nagu selline, et oleme Aga see esitus on natukene, kõvasti viltu ja selle koha pealt on väga hea, et võetakse paus. See, et Kristen vahepeal magas koos ministritega – ma arvan, eraldi – ühel öösel, kui me olime valmis tööd tegema siin, aga ei olnud võimalik. Aga direktiiv? Direktiivi nimi on sellel 2018/2001, mis oleks tulnud juba vastu võtta, kukk on juba kirenud, aga meie siin jorutame selle olulise asjaga. Aga ma arvan, et ühel hetkel me saame sellega ka hakkama.

Aitäh! Palun, kolm minutit! Jajah. Me peaks olema maksimaalselt sõltumatud, kui me tahame olla iseseisev riik. See puudutab praegu väga olulist energeetilist komponenti, mis on tõesti oluline. Aga olulised on ka paljud muud asjad. Täna hommikul Riigikontroll esitles raportit, kuidas majandusmeetmed võivad kahjustada keskkonna asju. Homsest on see avalik, väga huvitav raport, mida soovitan lugeda. Seal arutletakse selle üle,

Kohe kommunismi. Kohe taastuva peale kõik. No pinguta, kuidas tahad, olgu või Jevgeni-suguse võimekusega, aga ei õnnestu. Peab natukene ikkagi sättima, ei maksa ennast surnuks ka joosta.

viies kolonn on Kristenile nii oluline. Aga unustame selle ära, Kristen. Lepime, et me oleme kõik biomass, sina ka. Ja ka elusast peast, mitte peale surma. Aitäh!

Mina olen avatud. Kristen Michal, palun! Aitäh, hea juhataja! Head kolleegid! Ma lihtsalt mõned nüansid siin parandan ära. Tarmo Kruusimäe rääkis siin komisjonidest, kus ta vastust ei saanud. Mulle tundub, et ta ajas Euroopa Liidu asjade ja majanduskomisjoni sassi. Midagi vahel juhtub, me kõik oleme nii ühte nägu, aga aga midagi läks tal seal sassi. Teiseks, mis puudutab sotside ettepanekut, suuremat eesmärki, millest Kalvi rääkis taastuvate suhtes, siis seda ma juba ettekandes puudutasin. Nii või teisiti need eesmärgid kasvavad ajas ja Euroopa Liidust on tulemas ambitsioonikamaid pakette, mida vaadatakse üle. Eks nad muutuvad ka tegelikult tänaste energeetiliste valikutega, mille kohta ma olen korra juba öelnud, et mulle tundub, et sisuline valik on Eestis tehtud, et võimalikult kiiresti kõigest, mis Venemaale raha sisse toob, vabaneda. Heiki Hepneri jutt ja seesama tsitaat siit seadusest. No see on tulnud meile tõepoolest algatajalt ja ilmselt see on tulnud Euroopa õigustekstidest. See on mõttega lugedes täiesti arusaadav, aga sellisena eraldi võttes, tõepoolest, laboratoorselt eraldi lauale asetades on sellel võib-olla naljakas sõnastus. Ma Ma isegi ei oska öelda, kas meil õnnestub seda lihtsamaks kirjutada, aga vaatame. Ja Peeter Ernitsa puhul ma muidugi juhin tähelepanu, et selle biomassikirjelduse tõi ta ise siia sisse, et ei jääks kõlama mulje, justkui üks biomass oleks siin saalis väärtuslikum kui teine, eks ju. Ma loodan, et kõigil on iga pikk. Ja milleks neid kriteeriume on vaja – ma siiski rõhutan, et need on kriteeriumid, mis puudutavad energeetikat –, on selleks, et lihtsustatult võttes, kui kunagi loodi taastuvenergeetika toetusskeeme, siis ühel hetkel nende skeemide selline nii-öelda toetusmehhanism oli niivõrd jõuline, et naljaga pooleks öeldes oleks võinud Narva kateldes ka Standardi mööblit põletada ja jääda ikka kasumisse. Iga arukas riik ja arukad energeetikavalikud tegelikult tingivad selle, et määratletakse reeglites, et ainult selline biomass ja puit, mida ei saa mitte mingil juhul mujal kasutada, kasutatakse ära energeetikas. Nii et seetõttu on need reeglid siiski väga vajalikud, olenemata sellest, kuidas me kedagi liigitame. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Nüüd on selline lugu, et me peame läbi vaatama ka muudatusettepanekud, mis on esitatud, ja neid on terve ports. Esimene muudatusettepanek, esitanud majanduskomisjon, arvestada täielikult. Teine muudatusettepanek, esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja jääb hääletamata vastavalt kodukorrale. Kolmas muudatusettepanek, majanduskomisjon, arvestatud täielikult. Neljas muudatus, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, ei kuulu hääletamisele vastavalt kodukorrale. Viies muudatusettepanek, majanduskomisjon, arvestatud täielikult. Kuues muudatusettepanek,

16, 17, 18, 19, 20, 21 ja 22 on majanduskomisjoni esitatud ja arvestatud täielikult. Keegi neid hääletada ei soovinud, seega oleme muudatusettepanekud eelnõusse sisse viinud. Nagu kuulsite, juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 382 teine lugemine katkestada. Oleme teise lugemise katkestanud. Sellega seonduvalt on vaja määrata uus muudatusettepanekute tähtaeg ja see muudatusettepanekute tähtaeg on 13. aprill kell 17.15. Nii, liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud ehitusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu nr 430 teine teine lugemine. Palun ettekandjaks majanduskomisjoni liikme Annely Akkermanni. Palun! Tere päevast, head kolleegid! Ehitusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu teiseks lugemiseks tuleb nüüd tutvustamisele.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 meretuulepargi ja vesiviljeluse arendamiseks ning esitada need hoonestusload avalikule enampakkumisele või valikpakkumisele. Samuti täpsustatakse ja täiendatakse kehtivat regulatsiooni riigikaitseliste piirangute ja järelevalvega seotud tingimuste vaates.Eelnõu 430 esimest lugemist alustati eelmise aasta 27. oktoobril ja lugemine lõpetati 28. oktoobril. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli eelmise aasta 11. november kell 17.15. Selleks ajaks laekus majanduskomisjonile viis muudatusettepanekut Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonilt ja üks muudatusettepanek Isamaa fraktsioonilt.Eelnõu

Sunly OÜ‑d, Eesti Linnade ja Valdade Liitu ning Elektrilevi OÜ-d.Eelnõu kohta esitasid arvamusi Eesti Taastuvenergia Koda, Eesti Energia AS, Eesti Linnade ja Valdade Liit

Kõigi eelnõu kohta esitatud ettepanekute, arvamuste ja seisukohtadega on võimalik tutvuda eelnõu kaardil. Samas on kättesaadav ülevaatlik seisukohtade tabel.Majanduskomisjon arutas eelnõu teiseks lugemiseks ettevalmistamist oma 24. jaanuari, 8. veebruari, 8. märtsi, 17. märtsi ja 21. märtsi istungil. Kõigil neil istungitel osalesid ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad. 8. veebruaril toimus avalik komisjoni istung, kus arutati avalikult eelnõu menetlusega seotud probleeme ja muu hulgas räägiti, kui kaugel ollakse erinevate regulatsioonidega ning kuidas saavad eri osapooled nendesse panustada. Avalikul istungil tutvustati ka ülevaadet, kuidas lepitada kogukondi tuuleparkide rajamisega. Samuti tutvustati viimaseid ministeeriumi ettepanekuid eelnõu kohta ja saadi ülevaade planeeringu seisust.Eelnõu 430 menetluse raames toimus ka arvukalt töörühma koosolekuid algataja esindajate, Kaitseministeeriumi esindajate, muudatuste rakendajate ning turuosaliste ja pöördujate esindajate osalusel. Teemadeks eelnõu kohta esitatud ettepanekud ja arvamused: hoonestusloa menetlusse võtmise, menetlusse võtmisest keeldumise ja hoonestusloa kehtetuks tunnistamise alused; rakendussätete põhiseaduspärasus; meretuuleparkide maismaavõrguga ühendamine; Eleringi investeeringud, ELWIND-i projekt ja Eleringi roll selles; võrgule ligipääsetavus või liitumine eelnõu kontekstis; meretuuleparkide seniste hoonestusloataotluste ülevaade ja menetlus; hoonestustasu arvestamise metoodika ja konkurentsivõime.17. ja 21. märtsi juhtivkomisjoni istungil arutati ja hääletati muudatusettepanekuid. Komisjon otsustas teha eelnõu kohta 13 muudatusettepanekut, millest kuus esitas majanduskomisjonile Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.Menetluslikud Menetluslikud otsused ja ettepanekud on järgmised. Majanduskomisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 23. märtsiks ja teine lugemine lõpetada. Kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, on komisjoni ettepanek võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda ja viia lõpphääletus läbi 6. aprillil. Seoses sellega, et teine lugemine on täna, need menetluslikud ettepanekud muidugi muutuvad.

Me jõuame jälle sama küsimuse juurde, selle märkimisväärse öö juurde, kui kolm ministrit ja Kristen magasid ja sina

Miks sellist ülejala käitumist ka sina harrastad? Ja teiselt poolt, kui Kristen ütleb, et siin on raske sõjaaeg ja ja siis tuleb tihedalt tööd teha, miks sina siis saboteerisid tööd Riigikogu saalis raskel sõjaajal? Ma pean ütlema, et kui te panite tähele, siis juba esimene lugemine Riigikogus toimus nii, et algas ühel päeval ja lõppes teisel päeval. See eelnõu, ma arvan, on selle koosseisu üks suurema majandusliku mõjuga eelnõusid üldse. Euroopa Komisjon on hinnanud, et Läänemere tuuleenergia võimsus on 80–90 gigavatti

raamistiku järgi hakatakse kasutusele võtma neid tuuleressursse. Ja kui see kaheksa gigavatti nüüd korrutada 4000 tunniga, mida tuulepargid arvatavasti aastas toodavad, siis see teeb selle eelnõu järgi toodetava elektri hulgaks 32 teravatt‑tundi, mis on neli korda rohkem, kui Eesti praegu elektrit tarbib. Kui seda müüa näiteks 50 eurot megavatt-tund, siis käive, netokäive oleks 16 miljardit aastas. Selle eelnõu alusel antakse välja hoonestusload 50 aastaks õigusega pikendada neid 100 aastaks, kuni 100 aastaks, seega veel 50 aastaks. Nii et võite läbi korrutada, kui suure, ütleme, mõjuga see eelnõu on.Seetõttu ma tõesti ei läinud üldse magama, vaid ma vaatasin, et et hääletustel osalevad üksikud inimesed siin majas, aga see on liiga tähtis eelnõu, et seda öösel kell kolm üksikute inimestega, kes on ärganud juba hommikul kella 8 ajal või kell 10 tööle tulnud, ülejala. See on minu isiklik otsus. Ma arvan, et see eelnõu on küllaltki oluline, et seda päeval ärkvel olles puhanuna menetleda.Nii et vastus otsesele küsimusele: ei, ma ei maganud. See oli teadlik otsus, et arutame seda väga olulist ja ulatuslikku eelnõu päeva Härra Kruusimäe, kas teil on protseduuriline küsimus? Jaa, tänan, hea aseesimees! Mul on protseduuriline küsimus. Kui komisjoni ettekandja teeb isiklikest emotsioonidest otsuseid, et kas menetlus on õigeaegne ja kellaajaliselt, siis kuidas see läheb meie töö‑ ja kodukorraga kokku. Kui komisjon on vastu võtnud ühe asja, et me menetleme seda saalis, aga komisjoni ettekandja lubab endale selliseid isiklikke emotsioone ja otsustab ümber, siis kas ja mil moel me peaksime seda käsitlema? Või on siin mingi protseduuri rikkumine? Aitäh! Ma ei ava seda debatti uuesti. Me oleme seda vähemalt mitmeid tunde arutanud ja ma ei ava seda debatti uuesti, me keskendume sellele eelnõule. Peeter Ernits, palun! (Sumin saalis.) Hea juhataja, kui ma natuke vaikust saan, siis ma küsin, kui tohib.

Minu küsimus, protseduuriline küsimus on see. Kolleeg Akkermann ütles, et tema vaatas, et liiga vähe saadikuid on saalis. Ta ei näinud, kas tubades äkki on või kusagil mujal, aga aga otsustas, et selle tõttu ta ei ilmu. Aga ta ei maganud ka. Mind ei huvita, kus Annely magas või kellega magas või oli üleval või sõi või käis kusagil mujal. Aga protseduuriliselt: kas on mingisugune selline kriteerium, et komisjoni ettekandja läheb pulti siis, kui teatud arv saadikuid on saalis, või mingid muud kriteeriumid? Aitäh! palun! Aitäh! Protseduuriliselt on väga lihtne: kui on eelnõu päevakorras, siis seda saab menetleda juhul, kui eelnõu ettekandja on olemas. See, kas on üks inimene saalis või 101 inimest saalis, ei oma tähtsust. Aivar Kokk, palun! Aitäh, hea juhataja! Austatud komisjoni ettekandja! Nagu sa tead, on siin eelnõus üks päris suur aps. Ma küll lootsin, et sa kui ettekandja, ettevõtja

võtta ära nii ehitusload kui ka hoonestusõigus? Kas ikkagi peaks täna katkestama teise lugemise või võtma vaheaja ja komisjoniga arutama seda?

Ernitsale. Te küsisite, kas ma magasin. Ma vastasin: ei, ma ei maganud. Siis te ütlesite, et teid see ei huvita. Aga ma tõesti teen teile ettepaneku, et räägime sellest eelnõust, see on väga suure ja pika mõjuga eelnõu.

et see ei ole sugugi apsakas. Seda kaaluti pikalt ja küsiti analüüse mitmelt poolt. Ma arvan, Aivar, et sa pead silmas silmas seda, et riigikaitselistel põhjustel on võimalik tunnistada kehtetuks hoonestusluba ja ehitusluba. Võib-olla oleks pidanud seal seaduses viitama, et juhul, kui riigikaitselistel põhjustel load kehtetuks tunnistatakse, vastavalt riigivastutuse seadusele see hüvitatakse. Aga see on selline üldine teadmine. Otsustati mitte seda eelnõusse lisada. Ma arvan, et siin saalis kõik mõistavad, et me ei suuda näha sadat aastat ette, missugused riigikaitselised vajadused võivad tekkida, ja me peame

Ka mina näen, et see annab tegelikult ühele sihukesele poliitpesakonnale eelise ja seda just nüüd energiamajanduses. Aga ma tahan küsida nüüd hoonestustasu maksmise korra kohta. Siin on 18. muudatus,

See 4000 tundi on võetud siit mudelitest, nendest mudelitest, kuidas prognoositakse meretuuleparkide efektiivset tööaega. Aastas teatavasti on 365 × 24 tundi, siis me saame aasta kronoloogilise tundide arvu, mis on üle 8000 tonni aastas. Ja on arvestatud, mudelites, et 4000 tundi aastas tuul

nii, et nad töötavad 5000 tundi aastas. Loodetakse, et tuulikud muutuvad efektiivsemaks. Aga siin on konservatiivselt võetud aluseks 4000 töötundi aastas.

et see sinu mitteilmumine oli tegelikult ju tööluus, kuna saadikul, komisjoni ettekandjal ei ole voli vaadata, mitu inimest on saalis, ja siis tulla, liiatigi, kui kasutada Kristeni määratlust, et on sõjaaeg ja tuleb pidevalt tööd teha, ka öösel. Nii et kas sa äkki vabandaksid kolleegide ees? Ükski minister ei ole seda julgenud teha. Aga konkreetne küsimus on see: kuidas Kihnu rahvas vaatab selle peale, et tuulikuid läheb meri täis? Küsiks ka muidugi Saaremaa ja Sõrve kohta, aga sa ei ole sealtkandist. Jah, Kihnu inimestega on olnud sellest palju juttu. Loomulikult, ega kellelegi ei meeldi tehisobjektid looduses. Aga kõik kihnlased ja ma arvan, et ka teised inimesed, armastavad soojust ja valgust, mille saamiseks üks võimalus on elektrienergia. Ütleme, me oleme valmis seda keskkonnahäiringut taluma. Siin selle eelnõu ettevalmistamisel me paralleelselt vaatasime ette ka seda keskkonnahäiringu hüvitise eelnõu, mis peaks lähima kuu jooksul Riigikokku tulema, ja 0,5% netomüügilt aasta jooksul hakatakse koguma ka keskkonnahäiringu keskkonnahäiringu hüvitamise tarbeks. See puudutab rannakalureid, kohalikke elanikke ja kohalikke kogukondi samamoodi. Nii et kihnlased võtavad seda täiesti pragmaatiliselt.

hoonestustasu on 7% tootmismaa Eesti keskmise väärtuse alusel arvutatud hinnast, mis arvutatakse tuuleelektrijaama ehitisealusest

üle teistsugusele mõttele, et arvestatakse seda hoonestustasu. Muudatusettepanek nr 16 vist oli see, mis sisse tuli. Arvestatakse seda netomüügilt netomüügilt 4000 tunnilt aastas võimsuse järgi. Nii nagu need read siin on. Ja see, mis te ette lugesite, see jääb nüüd välja. Ma isegi ei kujuta ette,

Kuidas sa seda selgitad? Miks te komisjonis ...? Ma saan aru küll, et Eesti Energia on Rahandusministeeriumi allasutus

Ma ei oska seda rohkem kommenteerida kui et muudatusettepanekuid esitasid nii töörühm kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Neid tuli nagu erinevatest allikatest. Ma kindlasti ei nõustu selle seisukohaga, et ainult Eesti Energia tehtud ettepanekud lükati tagasi ja ainult ühe konkreetse inimese – ma ei oska öelda, keda te silmas peate – ettepanekud võeti arvesse. Need ettepanekud, mis majanduskomisjon koostas, lähtusid töögruppide aruteludest, millest võtsid osa väga mitmed inimesed ja mitmete institutsioonide esindajad. Nii et ma ei saa kinnitada seda küsimuse konteksti, mida te siin visandasite.

betooni ei vala ja tiivikuid püsti ei pane, aga eeltöö teed ära ja sa tead, et ühele on lihtsatel alustel antud selline võimalus, siis kas võiks olla ka Riigikogu ikkagi kaasatud sellesse arutelusse? Sest Elering lihtsalt paneb tuima ja jonnib. Ja teine küsimus on see: kas peaminister on nüüd muutnud enda meelt, et tuuleenergia ei ole hüdroenergia, või on ta samal seisukohal? Te ei tea? Ma peaministri suust ei ole kuulnud, et ta tuuleenergiat hüdroenergiaks peaks. Elering ei otsusta hoonestuslubade andmist ega kehtetuks tunnistamist. Samuti ei otsusta Elering ehituslubade andmist ega kehtetuks tunnistamist. See on väga tehniline protseduur. Seaduse järgi saab selleks volitused Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Seal on olemas vastav kompetents, see on riigiamet ja riigiametnikud lähtuvad eetikakoodeksist. Ma arvan, et tehniliste parameetrite järgi hoonestuslubade menetlemine ei ole kuidagi poliitiline küsimus, et Riigikogu saaks või võiks selles kaasa rääkida. Ma arvan, et me võime selle rahuliku südamega usaldada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kätte. Heiki Hepner, palun!

Selge. Nii. Rohkem küsimusi ei paista. No ma püüdsin lugeda küsimust, aga kui Annely sai küsimuse kätte sealt sellest tiraadist, siis ... Ma arvan, et siin ei ole vastuolu, aga ma kujutan ette, et mis võib selle eelnõu lugejates tekitada küsimusi, on see, et siin oli eelnõu 406, mis reguleeris maa korralist hindamist, ja seal oli öeldud, et teatud kuupäevani kehtivad praegused

et elektrit ei hakata tootma sellel ajal, kui kehtib see maa korralise hindamise seaduses ette nähtud arvutuskäik. See on keerulisem kui nüüd uus arvutuskäik, mis on netomüügilt, ja seetõttu saigi töörühmal tehtud ettepanek seda muuta. Ma arvan, et te selle koha peal olete oma lugemise juures. Aga me saame seda ka väljaspool istungisaali täpsemalt vaadata. Ja kuidas sündis ettepanek seda hoonestustasu arvutamise korda muuta? See tegelikult sündis tänu sellele, et Riigikogu Kantselei õigus‑ ja analüüsiosakond koostas analüüsi teiste riikide metoodikatest, kuidas hoonestustasu meretuuleparkidele arvutatakse ja kehtestatakse, mis võiks olla lihtsam ja välisinvestoritele selgelt jälgitav, selgelt arusaadav, mis võiks sõltuda elektri hinna muutustest eelseisva saja aasta jooksul. pikaks perioodiks need revolutsioonid ju vundamenti laovad. Ausalt öeldes see muudatus hoonestustasu arvutamisel peaks peaks muutma Eesti atraktiivsemaks välisinvestoritele, sest igasuguste riiklike tasude kehtestamisel on selgus ja lihtsus ja turuga seotus väärtused omaette.

Kui ettekandja väidab, et ta ei teagi seda, et Eesti Energia on teinud hulganisti parandusettepanekuid, ja pimesilmi usutakse kõike, mida räägib asekantsler, kes on samal ajal ka Eleringi nõukogu liige, siis tekib küsimusi. 30 aastat on Eesti riigis ühtemoodi käitutud, kõik investoreid ja ettevõtjad teavad, millised on mängureeglid, aga ühel päeval soovitakse neid mängureegleid muuta sellisena, et investorid ütlevad, et siia turu peale ei ole mõtet tulla. Juba pikemat aega ka Eesti Energia rajab tuuleparke väljaspoole Eestit, sest tundub, et teatud seltskond lihtsalt takistab.Kui seda eelnõu vaadata, siis kas te kujutate ette, et te ostate endale kodu,

... Oleks siia seadusesse väga selgelt kirjutatud, et hoonestusõiguse aktile või lepingusse kirjutatakse kõik tingimused: viie aasta jooksul sa ei ole midagi investeerinud, hoonestusõigus võetakse sinult ära. Kõik oleks õige.

energiakonverentsil, kus küll, peab tunnistama, debatti kutsutud inimestele sõna ei antud, vaid debati läbiviija ise rääkis kaks tundi. Minusugune, kes ei suutnud suud kinni hoida, lihtsalt ütlesin vahele, siis kui tundus, et asi läheb päris puusse. Täpselt sama on praegu siin sellesama eelnõuga. Me loome järjekordselt takistused selleks, et tuuleparke ei rajataks. Me räägime eelmises eelnõus taastuvenergiast ja kõigest muust.

1000 megavatti oleks praegu kiirelt võimalik rajada tuulepargi võimsust. Aga me teeme kõik selleks, et hoida ära investorid, et nad seda teeks. Minu arvates siin saalis Riigikogu liikmed peaksid hakkama rohkem ja rohkem süvenema eelnõudesse, mis sõna otseses mõttes mõjutavad Eesti inimesi ja ettevõtjaid majanduslikult. Me oleme näinud viimastel aastatel, et ei suudeta ühtegi otsust teha. Mitte ühtegi otsust ei suudeta teha, mis mõjutaks sõna otseses mõttes energiamajandust.

külmas. Siis räägitakse, et lahendame selle elektriga. Elektri tootmisvõimsus on meil 1000 megavatti, tippkoormus 1650 megavatti ja gaasi oma veel 2200 megavatti. Siis ikka räägitakse, et elektriga lahendame ära ja teeme kõik selleks, et jumala pärast ühtegi tuuleparki ei tule. Nii nagu majandus- ja kommunikatsiooniminister eelmisel nädalal teatas, et päikesepaneeliparkidega on lõpp, ei hakka me ühtegi ühendust tegema. Ma tunnistan, et eelmise koosseisu ajal siin menetluses viimasel hetkel ministeeriumi omad kirjutasid sinna mingi lause sisse, mis andis võimaluse põllu peale 50 megavati asemel teha kas

Investeerige, teeme riigihanke, konkursi, aga ärme pane paika, mis tingimustel võitja peab pärast seda tuuleparki rajama. Võidan selle hoonestusõiguse ära,

selle konkursi tingimustes olema investeerimismaht ja -ruum ajaliselt paigas, et kõigil, kes konkureerivad, oleks ühtemoodi ja arusaadavad tingimused. Selles eelnõus seda nõuet ei ole.Ja

Nagu selgub, ei ole isegi arutatud. Uskumatu! Lihtsalt uskumatu, et Eesti riigis on võimalus, et kaks riigiettevõtet omavahel konkureerivad ja kuna ühel on selgelt perekondlikud tutvused

siis Eleringi tahtmine jääb ja komisjon isegi ei süvene sellesse. See on kurb. Annely, ma tean, et sa oled väga tubli, sa väga hästi oma eelnõusid arutad.Palun vaadake see asi üle

Raimond Kaljulaid, palun! Austatud Riigikogu istungi juhataja! Head ametikaaslased! Sotsiaaldemokraadid loomulikult peavad tuuleenergia ja laiemalt taastuvenergia võimaluste kiiret väljaarendamist erakordselt oluliseks. See on oluline energiajulgeoleku seisukohast. Sellest sõltuvad töökohad ja ettevõtlusvõimalused energeetikasektoris. Sellest sõltub innovatsioon ja uue tehnoloogia arendamine. See on oluline keskkonnahoiu ja kliimaeesmärkide täitmise seisukohast ja loomulikult tähendab see odavamat elektrienergia hinda Eesti inimestele. Sel teemal on olnud mitmed arutelud viimasel ajal majanduskomisjonis ja siin Riigikogus. Selle valdkonna ettevõtjad paraku on tõdenud, et riik on kahetsusväärselt aeglaselt selle valdkonnaga tegelenud ja tuuleenergia arengut pigem takistanud kui soodustanud. Nagu ütles üks ettevõtja majanduskomisjoni istungil, tema ei näe mitte ühtegi märki, et Eesti Vabariik tegelikult sooviks tuuleenergiat arendada. Mitte ühtegi! Hetkel ettevõtjad, paistab, tegelevad sellega riigi kiuste. Konkreetselt sellest eelnõust rääkides on sellel eelnõul Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni hinnangul hulk puuduseid. Selle kohta on sotsiaaldemokraadid teinud ka mitmeid sisulisi muudatusettepanekuid. Ma ei hakka neid kõiki siin loomulikult ette lugema ja põhjalikult tutvustama, aga puudutan sedasama teemat, mida ka eelmine ettekandja puudutas. Me näeme, et ehitise omanikule tekitatakse kavandatavate sätetega tähtajatu risk, et et õiguspärasest ehitustegevusest ja kord juba välja antud ehitusloast olenemata võib riik tagantjärele ehitise mõju või ohu riigikaitsele ümber hinnata ja ehitusluba tunnistatakse kehtetuks või keeldutakse kasutusloa andmisest. Meie hinnangul ei ole kavandatav regulatsioon proportsionaalne. Eelnõu seletuskirjas toodud probleeme lahendab meie arvates ka praegu kehtiv regulatsioon. Täiendava ebakindluse loomine ei ole vajalik. Küsimuse mõjust riigi julgeolekule, riigikaitseobjektile saabki lahendada tegelikult ehitusloa kooskõlastamise ja ehitusloa andmise etapis. Ja kehtiva regulatsiooni kohaselt ei või kooskõlastatud ehitusprojekti hiljem muuta sedavõrd, et mõju riigikaitselisele ehitisele muutuks. Ja ehitusloa kooskõlastamine Kaitseministeeriumiga tähendab ühtlasi ehitusprojekti kooskõlastamist. Kusjuures, kõike seda kõrvale jättes, tuleks ju riigi väärhinnangu korral arendajale kahju hüvitada, kuid eelnõu kahju hüvitamist ette ei näe ning eelnõu seletuskiri on kahju hüvitamise küsimuses ebakonkreetne ja puudub tegelik õiguslik analüüs. Seega, see regulatsioon ei saa olla proportsionaalne ja põhiseaduspärane juba sellepärast, et kõik riigikaitse ja riigi julgeolekuga seotud riskid asetatakse arendaja õlule, ent puudub selge täiendav kahjude hüvitamise regulatsioon. Neid muudatusettepanekuid kahetsusväärselt ei arvestatud. Loomulikult võib ja tulebki alati nendes küsimustes arvestada riigi julgeolekuhuvidega, aga sealjuures pidada alati silmas seda, et riigi julgeoleku jaoks on väga oluline ka energiajulgeolek, sõltumatus

rohepöörde elluviimist. Rohepöördest väga palju räägitakse, mitmed järjestikused valitsused on nimetanud seda üheks oma kõige olulisemaks teemaks, Kuid me näeme eriti tuuleenergia ja üldse taastuvenergia arendamise näol seda, et selle pöörde eestvedamine on jätkuvalt nõrk, juhtimine on jätkuvalt nõrk. Kestavad aastatepikkused vaidlused, otsuseid ei tehta ning valdkonnas tegutsevate ettevõtete jaoks on määramatus suur ja oma investeerimiskavade elluviimine keeruline. Aitäh teile! Suur tänu! Annely Akkermann, palun! Ma tahtsin ikkagi kinnitada: ei vasta tõele, et Eesti Energia ettepanekuid ei ole arutatud. Eesti Energiaga on kohtutud mitmed korrad, nende ettepanekud, et kas riigikaitselised piirangud on põhiseadusvastased või ei ole põhiseadusvastased, on läbi analüüsitud täiendavalt

Kui me näeme ette sadat aastat, siis me ei suuda kõiki riigikaitselisi ohte näha ette ehitusloa kooskõlastamisel. Ja see on kogu selle vaidluse sisu. Lihtsalt ei vasta tõele, et Eesti Energia ettepanekuid ei ole arutatud. Olen ise Eesti Energia esindajatega kohtunud mitmeid kordi. Ja teine siin kolleeg Koka esitatud selline, ütleme, ebakorrektne väide on see, et Elering ja Eesti Energia on konkurendid. Ei ole. Elering ei tooda energiat ja Eesti Energia ei osuta põhivõrguteenust. Üks on ikkagi põhivõrguteenuse ettevõtja ja teine on elektritootja, nad ei ole konkurendid. Ma kutsun teid üles siiski selle eelnõu teist lugemist lõpetama ehk teise lugemise lõpetamist toetama, sest see eelnõu seaduseks saades avab meile täiesti uued võimalused taastuvenergia tootmise, taskukohasema energia tootmise, kättesaadavamaks energia muutmise. Kui merel me saame välja arendada tuuleparke neljakordses Eesti elektritootmismahus, siis lisaks tulevad veel maismaa tuulepargid, mida siin arutelus käsitleti väga põgusalt, aga mida see eelnõu täpselt samamoodi mõjutab. Ja arenenud on uus tehnoloogia. Seda elektrit, mida me saame toota, me saame ülisuurte elektrolüüseritega, mida praegu maailmas alles leiutatakse, muuta vesinikuks. Vesinikku saab kallata autopaaki, vesinikuautod juba sõidavad, vesinikubussid sõidavad. See on väga vajalik eelnõu meie riigile, meie julgeolekule ja energiaga varustatusele. Ma palun selle teise lugemise teise lugemise lõpetamist toetada ja kolmandal lugemisel see eelnõu seadusena kehtestada.

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Nüüd vaatame läbi muudatusettepanekud, neid siin on. Esimese muudatusettepaneku esitaja on majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on seda muudatusettepanekut arvestanud täielikult.Teise

kolleegid, me oleme eelnõu 430 muudatusettepanekute läbivaatamise juures. Jõudsime teise muudatusettepanekuni, mille esitaja on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon ei ole seda arvestanud. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon palub seda hääletada, nii et palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selge, läheme kohe hääletamise juurde. Tegemist on kolmanda muudatusettepanekuga, mille esitaja on Isamaa fraktsioon ja juhtivkomisjon ei ole seda arvestanud. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 15 saadikut, vastu 46, erapooletuid 1. Ettepanek ei leidnud toetust. Neljas muudatusettepanek, selle esitaja on majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Viies muudatusettepanek, esitajaks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Kalvi Kõva, palun! Ma palun hääletada. Ma palun hääletada. Panen hääletusele viienda muudatusettepaneku, mille esitajaks on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada.

Ettepanekut toetab 15 saadikut, vastu oli 46, erapooletuid 1. Ettepanek ei leidnud toetust.Kuues muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Seitsmes muudatusettepanek, esitaja on majanduskomisjon ja komisjon on ise seda arvestanud täielikult.

Muudatusettepaneku poolt on 15 saadikut, vastu oli 47 saadikut, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. muudatusettepanek, esitaja on majanduskomisjon, majanduskomisjon on arvestanud seda täielikult. Kümnes muudatusettepanek, esitajaks majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. 11. muudatusettepanek, esitajaks on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Kalvi Kõva, palun! Palun ka seda muudatusettepanekut hääletada. Palun ka seda muudatusettepanekut hääletada. Panen hääletusele 11. muudatusettepaneku, mille esitajaks on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja mida juhtivkomisjon ei ole arvestanud. Palun võtta seisukoht ja hääletada.

Ettepaneku poolt on 16 saadikut, vastu oli 45 saadikut, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust.Muudatusettepanek nr 12, esitaja on majanduskomisjon, komisjon on ise seda arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 13, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 14, esitaja majanduskomisjon, juhtivkomisjon arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 15, esitaja majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 16, esitaja on majanduskomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 17, esitaja on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Kalvi Kõva, palun!

Ettepaneku poolt on 10 saadikut, ettepaneku vastu on 45 ja erapooletuid on üks. Ettepanek ei leidnud toetust. 18. muudatusettepanek, ettepaneku esitaja on majanduskomisjon, majanduskomisjon on seda ise arvestanud täielikult. 19. muudatusettepanek, esitaja majanduskomisjon ja majanduskomisjon on arvestanud täielikult. Oleme läbi vaadanud kõik muudatusettepanekud eelnõu 430 kohta. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 430 teine lugemine lõpetada, aga meile on laekunud nii Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni kui ka Isamaa fraktsiooni ettepanek eelnõu 430 teine lugemine katkestada. Seda me peame ka hääletama.Panen hääletusele eelnõu 430 lugemise katkestamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu katkestamist toetas 17 saadikut, vastu oli 47. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu 430 teine lugemine on lõpetatud. Läheme päevakorraga edasi. Tänane kolmas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 510 teine lugemine. Ettekandja on sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt. Ma palun, et saalis oleks niipalju vaikust, et ettekandja saaks rääkida. Lugupeetud eesistuja! Austatud ametikaaslased! Mina annan ülevaate, mis toimus sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ehk eelnõu 510 teiseks lugemiseks ettevalmistamisel sotsiaalkomisjonis.

Komisjoni poolest oleks selle esimene lugemine toimunud 26. jaanuaril, aga kuna meie istung läks hilistesse öötundidesse, siis sellest tulenevalt on seletuskirjas nüüd ka õige kuupäev, see on 27. jaanuar. Kui täpsem olla, siis öösel

Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks esitasid muudatusettepanekud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja Raimond Kaljulaid. Oli kaks muudatusettepanekut. Samas oli meie poole juba eelnevalt kirjaga pöördunud õiguskantsler, kes juhtis tähelepanu just igapäevaelu toetamise teenuse osutamise kuludega seotud probleemidele, varem olid pöördunud Sihtasutus Liikva Päikesekodu ning ka sotsiaalkaitseminister, kes tegi ettepaneku eelnõu täiendada. Komisjon oma neljal istungil, mis toimusid 7., 14. ja 15. märtsil ning 4. aprillil,

Seal osalesid sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja Ivar Sikk ja nõunikud Kadri Mets, Elen Preimann ja Kaie Pukk, laste ja perede osakonna nõunikud Marge Hindriks ja Liisa-Lotta Raag, Õiguskantsleri Kantselei puuetega inimeste õiguste poliitika juht Juta Saarevet, Sihtasutuse Liikva Päikesekodu tegevjuht Janno Kell ja juriidiline nõustaja Silja Holsmer, Aktsiaseltsi Hoolekandeteenused juhatuse esimees Liina Lanno, linnade ja valdade liidu tegevjuht Jan Trei ning nõunik Mailiis Kaljula, Saue Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Marelle Erlenheim ja Harku Vallavalitsuse abivallavanem Robert Lippin ning Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Tõnu Poopuu. Nagu te aru saate, kuna linnade liit

Põhjus on lihtne: nii nagu minister Signe Riisalo selgitas, sõlmiti Haridus‑ ja Teadusministeeriumiga kokkulepe, et Sotsiaalministeerium võtab teenuse osutamise koos kõnealuse asutusega enda valitsusalasse. Seetõttu oligi vajalik sotsiaalhoolekande seaduses kehtetuks tunnistada sätted, mis seni reguleerisid Maarjamaa Hariduskolleegiumi erisust. Teie ees kõneleja Helmen Kütt tutvustas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kahte muudatusettepanekut. Need on väga head muudatusettepanekud. Üks puudutab üldhooldusteenuse rahastamist ehk pensioni eest hooldekodu[koha] saamise võimalust, selle järgi oleks inimese omaosalus 90% pensionist.

Teine ettepanek puudutas perehüvitiste seaduse alusel makstavaid peretoetusi, mida võiks edaspidi toimetulekutoetuse maksmisel perekonna sissetulekute hulka mitte arvestada. See toetab kõiki vähekindlustatud, lastega peresid ning annab nendele võimaluse paremini toime tulla, kui lapsetoetus ja ja ka suure pere toetus ei lähe arvestusse sisse. Seda just sellel põhjusel, et vaatamata tarbijahinnaindeksi suurele kasvule, on toimetuleku piir

Ka Kadri Mets nõunikuna kiitis väga ettepanekut ja ütles, et on tulemas väljatöötamiskavatsus, mis puudutab üldhooldusteenuse rahastamist. Sellega nende ettepanekute tutvustamine lõppes. Järgmisena tutvustasid oma seisukohti ja ettepanekuid Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad. Nemad olid mures, et

Teine mure puudutas kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate erialast kõrgharidust või kutset. Mure oli just see, et niigi on sotsiaaltöötajaid suhteliselt vähe.

kehtestatud ulatuses. Konkreetse sättega on tekkinud ebaselgus, [mis on kestnud] pikalt. Esiteks juhtis ta tähelepanu, et teenuseosutajate seas on tõstatunud küsimus, kas sättes on tegemist omavalitsusega, kus asub teenuseosutaja, või on tegemist ikkagi omavalitsusega, mille elanik teenust saama tuleb. Ta juhtis tähelepanu sellele, et see vajaks täpsustamist. Elen Preimann Sotsiaalministeeriumist vastas, et 11. märtsil kohtutakse Eesti Valdade ja Linnade Liiduga ning kindlasti vajab see asi täpsemat lahendamist. Ka Õiguskantsleri Kantselei puuetega inimeste õiguste poliitika juht Juta Saarevet juhtis tähelepanu, et õiguskantsler ei ole mitte esmakordselt [sel teemal] pöördunud, vaid ta tegi seda juba 2016. aastal ja nüüd teist korda, aga olukord on ikkagi lahendamata. Sellel komisjoni istungil toimuski ainult ärakuulamine, otsuseid vastu ei võetud. 14. märtsil toimus arutelu, kus osalesid ka Ivar Sikk, nõunikud Kadri Mets ja Elen Preimann Sotsiaalministeeriumist ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei

Elen Preimann andis teada, et 2022. aasta sügiseks on lahendus olemas, sellised kokkulepped on tulemas. Teisipäeval, 15. märtsil toimus arutelu,

arvestamata jäid vaid kaks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Raimond Kaljulaidi esitatud muudatusettepanekut. Ma pean küll ütlema, et meil on selles mõttes väga hästi, ei olnud nii, et sotsiaaldemokraatidel on üks hääl ja me neid [ettepanekuid] täna siin hääletusele panna

Tegin ettepaneku veel kord komisjoni muudatusettepaneku algatada, mis tähendaks kolme kuu lisamist, kui ei arvestata lapsetoetusi. Aga see ei leidnud toetust, jälle 4 poolt vastu. Langetati ka menetluslikud otsused. Esiteks, teha ettepanek võtta eelnõu päevakorda 6. aprillil ehk täna, selle poolt olid kõik; teha ettepanek teine lugemine lõpetada, järjekordselt kõik poolt kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu päevakorda ja viia lõpphääletus läbi 13. aprillil, ka siin oli konsensus. Vaatamata sellele, et menetluslikud otsused olid meil kõik tehtud, tulime 4. aprillil sotsiaalkomisjonis selle teema juurde tagasi

öeldes jõustumistähtajaga. See puudutab kohaliku omavalitsuse õigust saada Sotsiaalkindlustusametilt andmeid nende perede kohta, kes on taotlenud oma lapse puude raskusastme tuvastamist. Seejärel peab kohalik omavalitsus hakkama tegelema abivajava lapse juhtumiga ning pakkuma

on puuetega inimeste ja lapsi puudutavate organisatsioonide katusorganisatsioon, siis Kadri Mets vastas, et see muudatusettepanek vormistati väga kiiresti, ta ei ole jõudnud veel kojaga läbi rääkida. Aga Kadri Metsa kiituseks ja tunnustuseks tuleb öelda, et kui me et meid informeeritaks sellest läbirääkimisest, selleks et puuetega inimeste koda ei loeks seda uudist ajalehest, vaid oleks eelnevalt kaasatud, et see oleks temaga läbi arutatud ja ta oleks sellest teadlik, siis juba samal päeval tuli meile kiire tagasiside, et puuetega inimeste koda toetas selle jõustumisaja edasilükkamist. Nende arvates

on need muudatused ja see töö, mida tehti kahe lugemise vahel sotsiaalkomisjonis. Tõesti kiidan ja tunnustan kõiki komisjoni liikmeid ja kõiki neid, kes osalesid. Tuleb öelda, et komisjonil jäi lahendamata see, mis puudutas Liikva Liikva Päikesekodu, aga loodame, et need asjad saavad korda ja see lubadus, et sellega tullakse juba sügisel välja ja kevadel meid komisjonis sellest informeeritakse,

juhtunud ja järjekordselt oli sotsiaalkomisjoni poole vaja pöörduda ka õiguskantsleril. Aga aitäh teile! Need olid komisjonis toimunud arutelud ja tehtud Lähme küsimuste juurde. Aivar Kokk, palun! Hea juhataja! Austatud ettekandja! Sa oled väga tubli ja tõesti, see valdkond on kindlasti üks sinu südameteemadest. Aga mul on kurb seda eelnõu lugeda. Järjekordselt mõjuanalüüsi ei tehtud. Pöördub üle kümne organisatsiooni, kelle ettepanekuid ei arvestata.

Eesti Psühhiaatrite Seltsi, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni, Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu, Kogemusnõustajate Koja, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ja MTÜ Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja poole. Vastuse saime me ainult Eesti Linnade ja Valdade Liidult. Nagu eelnevalt öeldud, meie poole pöördusid otse Sihtasutuse Liikva Päikesekodu ja muidugi õiguskantsler.

selle eelnõuga vabastatakse teise astme alanejad ja ülenejad sugulased oma täisealiste sugulaste ülalpidamise kohustusest ja sellega seotud kuludest. Ehk lapselapsed oma vanavanemate eest, kui need on hoolekandeasutustes, tasuma ei pea ja omavalitsus neilt nende sissetulekute kohta andmeid

sotsiaaldemokraati. Aga see ei ole maailmavaateline küsimus, see on hädavajadus, mis vajab lahendamist ja selle tõttu tõesti neli toetushäält see sai ja me saame seda täna arutada. Ütlen veel kord, et komisjonis oli selline õhkkond. Nii nagu ma

seadus näeb ette, et ka lastelastelt [seda raha] võetakse, siis – ma ise küsisin konkreetselt, kas on niimoodi – selle [eelnõu] vastuvõtmise ja seaduseks saamise

Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea ettekandja! Kiidan ka taas sind. Aga ma loen seletuskirjast, et kuna meile on jõudnud väga palju Ukraina lapsi, kulub väga suur osa lastekaitsetöötajate tööajast alaealiste põgenike probleemidega tegelemiseks ja selle tulemusena ei jõua me hakata tegelema praegu abi vajavate puudega lastega, punkt üks, ja punkt kaks, STAR-i arendustega.

Jah. Raivot siin ei ole. Aitäh! Jaa. Suur aitäh selle küsimuse eest! Mul on hea meel selgitada, et tegelikult see nii ei ole. See muudatusettepanek tähendab hoopis midagi muud ja see selgitus selle aja edasilükkamise kohta on ka muu kohta. Kõik puuetega lapsed ja nende vanemad, kes pöörduvad sotsiaalametisse, saavad abi. Absoluutselt kõik pöördujad saavad abi, täpselt sellist, mida riik annab või mida kohalikud omavalitsused annavad. Küsimus on selles muudatuses, mida selle eelnõuga tehakse. See puudutab seda, et et kohalikele omavalitsustele antakse õigus saada Sotsiaalkindlustusametilt andmeid nende perede kohta, kes on taotlenud lapse puude raskusastme tuvastamist. Praegu seda infot ei jagata. Praegu on nii, et abivajaja pöördub, perekond pöördub ja laps saab abi. Nüüd antakse teada kohalikele omavalitsustele, et see pere on pöördunud, nad vajavad abi. See

Sellega olid nõus nii kohalikud omavalitsused kui ka Sotsiaalkindlustusamet ja muidugi ministeerium. Nagu ma ütlesin, pöörduti ka puuetega inimeste koja poole, kust öeldi, et see on väga oluline muudatus, seda on vaja teha. Aga see pool aastat [midagi] ei muuda, sest kõik need, kes teavad, et selline ülesanne

Head kolleegid! Küsimuse küsimiseks on üks minut, see on 60 sekundit. Ma lasen kella, kui 60 sekundit täis saab. Puldil on näha, kui 60 sekundit täis saab. Ärme sõidame nagu muruniidukiga lihtsalt rahulikult edasi, pärast seda, kui kell on käinud. Heljo Pikhof, palun! Head kolleegid! ma väga tänan põhjaliku ettekande eest. Ettekanne oli nii hea, et tekkis tunne, nagu oleks ise sotsiaalkomisjoni istungil kõike seda kuulnud. Aga te põhjendasite hästi ka sotsiaaldemokraatide muudatusettepaneku vajadust, ma pean silmas lastega peresid, peresid, et kui toimetulekutoetust arvutatakse, siis pere sissetulekute hulka ei arvestataks iga kuu perehüvitiste seaduse alusel makstavaid peretoetusi.

Kuna varasemaid ettepanekuid, mida ka sotsiaaldemokraadid on mitu korda esitanud, ei ole võetud kuulda, siis sellest tulenevalt tuli ka muudatusettepanek sotsiaaldemokraatidelt, et hästi, kui piiri ei tõsta, siis toetame lastega perede toimetulekut ja hakkamasaamist, sest toimetulekutoetust vormistavad ikkagi majanduslikult väga raskes seisus olevad inimesed. Nagu ma ütlesin, minister tunnustas ja ütles, et see on väga õige ettepanek, see lastega perede toetamine, aga see võib tekitada seda,

miinimum, aga on kuulda, et koalitsioon plaanib tulla toimetulekutoetuse tõusuga tänaselt 150 eurolt, mis on ette nähtud pere esimesele liikmele

töötuid, puuetega inimesi, eakaid ja ka lastega peresid, kes vormistavad toimetulekutoetuse, sest on sattunud rahalistesse raskustesse. Toimetulekutoetus on üldjuhul viimane päästerõngas. Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma ei tea, kas oli see tingitud hilisest öötunnist, kui me koos seda esimest lugemist tegime, et minister meile mõnes küsimuses ikka täielikku udu ajas. Ta väitis, et linnad ja vallad on suures üksmeeles [toetamas seda], et nendelt võetakse ära see lastelastega seonduv tegevus vanavanemate hooldekulude katmisel. Pärast seda ma küsisin ekstra linnade ja valdade liidult ja sain kümneleheküljelise kirja, kus nad oma muresid lahkasid, ja pool lehekülge oli seda, millega nad nõus ei olnud. Minister muidugi seda kiitis. Palun kommenteerige, kuidas see teil komisjonis arutelul oli. Suur Jaa, tõepoolest, see tuli sotsiaalkomisjoni istungil arutelule 7. märtsil, kui Eesti Linnade ja Valdade Liit kommenteeris seda, et analüüsi läbi viies võeti Tartu linna näide, aga seal on ainult mõni üksik lapselaps, kes [seda tasu] maksab, seda kulu ei ole. Aga ma ütlen teile kohe isiklikult ausalt ära, et ma pean seda väga õigeks sammuks. Tõepoolest, ma pean seda õigeks sammuks, sellepärast et mitmed omavalitsused on pöördunud ka nende muredega, et väga keeruline on neid lapselapsi leida. Lapselapsed on tihti välismaal, nende tagaajamine ja otsimine on väga keeruline. Veel üks asi. Ma usun, et te olete ju sama meelt, et nende inimeste kulud, kes on täiesti lasteta, lasteta, katavad omavalitsused. Linnade ja valdade liit juhtis sellele tähelepanu, see on tõsi ja seda arutati sotsiaalkomisjonis päris pikalt, kuulati ära nii ministeeriumi arvamused, kuulati ära ka linnade ja valdade liidu arvamused. Arutati, mis võiks see kulu olla. Ma ütlen ka seda, olles Viljandi Linnavolikogu esimees, et me oleme võtnud ette

Priit Sibul, palun!

ja kas Tartule ja kui, siis mis kujul ja kunas see kompenseeritakse. Või mäletan ma valesti? Tegelikult me ei tea, kui palju see meede maksab,

see ikka väga keeruline. Ma pean küll tunnistama, et ma olen sinuga ühte meelt, et lapselapsed ei peaks kindlasti maksma. Ma olen ka seda meelt, et lapsed ei peaks maksma. Me oleme lapsed üles kasvatanud, nad ei pea karistatud saama. Aga kas sulle ei tundu, et praegu võib-olla peaks teise lugemise

Suur aitäh, Aivar! Me oleme sotsiaalvaldkonnas tihtipeale ühel arvamusel, eriti mis puudutab hoolekannet ja ka lasteteemat. Väga tihti oleme ühel arvamusel ja selle üle on hea meel, sest need küsimused ei ole alati mitte erakonnapoliitilised, vaid nad on just nimelt abivajaduse ning sellise õigluse ja võrdsuse põhimõtetega seotud. Aga täna ma arvan teisiti. Eesti ja sotsiaalkomisjonis ei olnud ühtegi saadikut, kes oleks öelnud, et ei, nii see ei lähe, nõuame uusi andmeid, katkestame lugemise, peatame ja tuleme uuesti selle juurde tagasi. Ka komisjoni esimees Siret Kotka oleks kindlasti saanud seda teha, et võtame aega ja uurime.

omavalitsus võtab selle kohustuse enda kanda. Jah, ta otsustab hiljem, kas ta läheb selle lapselapse vastu kohtusse või mitte. Ega inimesed ei jää abita ka praegu, aga lihtsalt lastel on ebamõistlikult suur osalus.

mõnes teises, mitte omavalitsusele kuuluvas hooldekodus sõlminud otselepingu, see õigus, et seadus ei kohusta neid enam maksma. Nii et ma katkestamisettepanekut ei teeks. Siin on nii head ja olulised asjad sees. Tuginen just sellele, et ma austan valdade ja linnade liidu seisukohta,

andmed ja see teadmine, siis mina isiklikult katkestamist vajalikuks ei pea. Sotsiaalkomisjonis see üles ei tulnud, aga muidugi saab iga saadik või fraktsioon esitada ettepaneku katkestamiseks. Heiki Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Tegelikult ju, kui me sotsiaalvaldkonnas midagi saame paremaks teha, siis vaevalt et keegi meist siin selle vastu on. Selles pole mingit kahtlust. Küsimus on ainult selles, kes selle eest maksab.

ei ole lisaülesannete andmine, et see mõjude hindamine on ka täna juhtumipõhiselt omavalitsuse [kohustus]. Aga ma olen nõus, et see muudab kindlasti olukorda. Kui eelnevalt tegeleti nendega, kes astusid uksest sisse, kes vajasid abi, kes pöördusid, siis nüüd, kui keegi pöördub Sotsiaalkindlustusametisse, et vormistada lapse puudeaste,

sujuvalt, et need on teie ülesanded, tegelikult toovad omavalitsusele kaasa täiendavaid kulutusi, mida ei ole kompenseeritud. Me teame siiani, et on ju kohtuotsus. Aga veel kord: ma täna komisjoni ettekandjana saan öelda, et selliselt see komisjonis üles ei kerkinud, aga eelnõu iseendast on

Austatud juhataja! Head ametikaaslased! Sotsiaaldemokraadid on igati nõus, et eelnõus toodud muudatused on samm õiges suunas. Aga kahjuks on jäetud kaks olulist murekohta lahendamata. Hoolekandereformi hädavajalikkusest on räägitud pikki aastaid, tegudeni pole jõutud. Suur osa probleemsetest hoiakutest tekib mõtteviisist, et minuga seda ei juhtu. Paraku juhtub ja üks asi juhtub päris kindlasti: me kõik jääme vanaks. Me ei saa panna vananemist pausile nii kauaks, kuni riik eakate väärikust austama hakkab. Pikaajalise hoolduse põhiprobleem on inimeste kõrge omaosalus hooldekodukoha eest tasumisel. Inimeste omaosalus on järjest tõusnud ja praegu moodustab see 80% hooldekodukoha maksumusest. Heal juhul katab pension poole sellest. Kihutab ju hooldekodukoha hind pensionitõusust kaks korda kiiremini Hüppeline energia ja toiduainete hinna tõus, mitu korda kallinenud isikukaitsevahendid, hooldajate palgasurve – kõik see on tõstnud kohatasu sel aastal keskmiselt 50–100 euro võrra, mõnes kohas rohkemgi. Üha enam sõltub pääs hooldekodusse eaka ja tema laste rahakoti paksusest. Riigi kohus on siin inimestele appi tulla ja muuta süsteemi nii, et perekonnal ei oleks ainuvastutust. Olukorras, kus Eestis on vanemaealiste vaesus Euroopa suurimaid ja koos rahvastiku vananemisega kasvab ka hooldust vajavate inimeste hulk, tuleb tegutseda nüüd ja kohe. oleme sotsiaaldemokraatide eestvedamisel siin Riigikogu suures saalis korduvalt arutanud omastehoolduse teemat, teinud ettepanekuid olukorra parandamiseks. Sotsiaaldemokraadid on seisnud järjepidevalt hoolduse sellise korraldamise eest, mis laseks eakal inimesel võimalikult kaua oma kodus toime tulla ja vajaduse korral pensioni eest hooldekodus elada. Riik koos omavalitsusega maksaks kinni hinnavahe. Hoolduse korraldus ja maksumus tekitab eakates suurt muret. Ei taha ju keegi jääda oma lastele koormaks. Vanemaealiste inimeste mure oma tuleviku pärast tekitab neis depressiooni, halvimal juhul isegi enesetapumõtteid. Praegu elab Eestis kümneid tuhandeid inimesi, kes peavad korraldama oma lähedaste pikaajalist hooldust. Kümmekond tuhat on sedavõrd rakkes, et on loobunud palgatööst. Aastal 2016 kiitis Vabariigi Valitsus heaks "Heaolu arengukava 2016–2023". Sealt võime lugeda: "Uuringute põhjal võib öelda, et sotsiaalteenuste kättesaadavus on raskendatud just nendel abivajajatel, kellel on ülalpidamiskohustusega pereliikmeid, kuna enamikus omavalitsustes sellisel juhul omavalitsuse vahenditest teenuse osutamist ei finantseerita. Abivajaja võib jääda vajaliku abita, kui pereliikmete majanduslik seisund ei võimalda teenust osta või kui nad ei soovi teenuse eest maksta. Sealjuures tuleb arvestada, et sageli langeb ülalpidamiskohustus täiskasvanud lastele, kellel võib samal ajal olla vajadus pidada ülal ka enda alaealisi lapsi." Rahvastiku vananemise tulemusena võib tulevikus tööturul osalemine olla raskendatud rohkemal arvul inimestel kui praegu, just seetõttu, et nad peavad hooldama oma eakat pereliiget. Selles samas dokumendis rõhutatakse vajadust leida hoolduskoormuse probleemile jätkusuutlikke valdkondadeüleseid lahendusi. Teiseks. Sotsiaaldemokraadid peavad õigeks, et süvavaesuses elavad ja toimetulekutoetust vajavad lapsed lastega pered saaksid riigilt suuremat tuge. Juba koroonakriisi ajal kannatas lastega perede sissetulek. Kolm minutit, palun! Kolm minutit lisaaega. Palun! Hüppeline energia ja toiduainete hinna tõus lisas oma osa ja sõja mõjul on hinnad lausa galoppi kappamas. Paraku, nagu rasketel aegadel ikka, saavad ennekõike pihta just lastega pered, väiksema sissetulekuga ja lastega pered, need, kes enam-vähem kogu raha, mis eluasemekuludest järele jääb, viivad otsejoones toidupoodi. Eesti paistab silma selle poolest, et teiste Euroopa riikidega võrreldes kulub meil hoopis suurem osa sissetulekust söögi peale. See aga on pannud veelgi keerulisemasse olukorda toimetulekutoetuse saajad, üldjuhul töötud, üksikvanemad ja osalise või puuduva töövõimega inimesed. Meie muudatusettepaneku kohaselt ei arvestata tulevikus toimetulekutoetuse arvutamisel perekonna sissetulekute hulka iga kuu perehüvitiste seaduse alusel makstavaid peretoetusi: lapsetoetus, üksikvanema lapse toetus, eestkostetava lapse toetus, lasterikka pere toetus ja kolmikute või enamaarvuliste mitmike toetus. Nüüd ka mõned arvud. Kuni 17‑aastaste laste ja noorte absoluutse vaesuse määr oli 2018. aasta 1,6%‑lt kasvanud 2,7%‑ni 2020. aastaks. Pangem tähele, me räägime absoluutsest, mitte suhtelisest vaesusest, mille määra lapse kohta arvestatakse liiati väiksema kaaluga kui täiskasvanu puhul. Ongi palve, et palun toetage praeguses ajas meile väga olulisi muudatusi. Sotsiaaldemokraadid jäävad lootma teie kõigi toele. Aitäh! Heiki Hepner, palun! Kolm minutit lisaaega ka. Suur tänu, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Tõepoolest, esimene lugemine toimus öisel ajal, kui me siin koos ministriga olime. Võib ju olla nii, et teinekord võib ka selline hiline öötund tekitada mõningaid probleeme teema avamisel.Aga tõesti, kui minister väitis, et Eesti linnad ja vallad on suure rõõmuga nõus kõigega, mida see eelnõu ette paneb, siis mul oli teatud kõhklusi ja kahtlusi. Olles ise pikalt olnud omavalitsusjuht ja ka olles kuni tänaseni suhelnud omavalitsustega, ma selsamal ööl kirjutasin linnade ja valdade liidule ning küsisin selgitust, kas see võib olla tõsi. Ma sain vastu kümneleheküljelise kirja

on. Ma põhimõtteliselt oma ettekandes tuginengi nende murede osalisele refereerimisele. Ma ei kavatse seda kümmet lehekülge teile ette lugeda, vaid teatud rõhuasetusi välja tuua ja natukene võib-olla ka avada.

On üritatud mööda hiilida ka sellega, et on öeldud, et see kohustus on ju olemas, ega me teile uut kohustust ei pane.

kõik, mis meie inimeste sotsiaalset kindlustatust suurendab, on teretulnud. Selle vastu kindlasti ei ole mina ega ole Isamaa fraktsioon mitte kõige vähemalgi määral, aga küsimus on lihtsalt selles, kes maksab ja kas riigil on õigus seda omavalitsustele lükata,

asutuselt koduteenuse stiilis teenust, mis iseenesest on ju väga mõistlik, et inimene saaks maksimaalselt kaua elada kas kodus või kodusarnases keskkonnas. Väga-väga õige.

see ole ka ju jälle omaette kulu, kui me tõstame kvalifikatsiooninõudeid. Me kõik tahame, et meie inimesed saaksid maksimaalselt kõrge kvalifikatsiooniga teenust,

kes selle vahe kinni maksab. Üks asi on koolitus, aga ega see ei ole ainult koolitus. Kui me tahame kõrgemat kvalifikatsiooni saada, siis see tõstab kohe baaspalgataset. Riigikohus on ütelnud, et tegelikult selliseid kohustusi omavalitsustele panna ei tohi. Ma toon ühe näite selle kohta, kui me oleme siin saalis ise otsustanud, et et ei ole mingit probleemi, las omavalitsused kannavad neid kulusid. See on looduskaitsealuste maade maamaks, millest jääb omavalitsustel iga aasta enam kui 4 miljonit eurot saamata.

teema juurde, mis puudutab seda, kas lastelastel on teatud kohustusi oma vanavanemate hooldekohustuse suhtes. Omavalitsused ütlevad seda väga selgelt. Üks asi on see, et me kõik tahaksime

Ideaalis peaks olema niimoodi, et kui ma saan nii vanaks, siis mul on võimalik ise hakkama saada. See on ideaalühiskond. Aga kui me paneme kellelegi kohustuse, et ta peab igal juhul need kulud

Omavalitsuste liit juhib veel tähelepanu sellele, et tõepoolest on see ka eraõiguslik küsimus. Eelnõus toodud muudatuste sisseviimise korral võib tekkida ebamõistlik õiguste riive, näiteks nende eraisikute puhul, kes vajavad mingil

mis viitavad probleemidele. Sellest tulenevalt teeb Isamaa fraktsioon ettepaneku teine lugemine katkestada. Aitäh! Aivar Kokk, palun!

sellest viletsast asjast head asja teha. Ma pean tunnistama, et sotsiaalkomisjonil on muidugi vedanud, et seal on niivõrd head ametnikud, kes seda tööd väga südamega teevad. Mul on endal olnud võimalus seda komisjoni juhtida ja seda head tööd ka ise tunda

sisu on ju väga hea. Loomulikult ei ole ka mina nõus, et minu lapselapsed peaksid minu eest maksma. Jah, ma arvan, et ma olen tubli isa olnud, kolm tütart üles kasvatanud, ära koolitanud ja

Kui me teame, mis see maksab, siis on [võimalik] ka järgmine otsus, kas omavalitsused on valmis seda toetama. Nii nagu minu isa ütles: Eesti ajal oli väga selge, et iga vald peab oma inimeste eest hoolt kandma.

Mõned aastad tagasi tõestasin poole aastaga, et 10% valla eelarvest raha kokku hoida ei ole üldse keeruline, see on suhteliselt lihtne. Lihtsalt tuleb otsustada, kelle või mille jaoks vahendeid kasutatakse ja kui palju on võimalik saada Euroopa Liidust Helmen ei oleks seda eelnõu kaitsnud, siis ma oleksin väga kriitiline olnud. Ma ei saa olla Helmeni suhtes kriitiline, sest ma tean, et ta on inimene, kes kogu oma elu on selles valdkonnas töötanud ja suure südamega töötanud.

kes võitles selle eest, et omavalitsused ei peaks selle eest maksma või peaks raha kuskilt mujalt tulema, ja mina ütlesin, et lapsed ja lapselapsed ei peaks selle eest maksma. Palun kolm minutit lisaaega. Kolm minutit lisaaega. Palun!

ja tulubaas on nii väike, kui väike olla saab, enamus tulubaasist ongi riigi poolt tasandusfondist tulev raha, kus ei ole lihtsalt neid vahendeid,

Komisjonis öeldakse, et aga me ei tulnud selle peale, et küsida, ja kui küsisime, siis vastust ei saanud. Aga meie siin hääletame, sest idee on ju õige, eesmärk on õilis ja uhke. Aga kas siis ongi nii, et parem pool muna kui tühi koor? Võib-olla tõesti. Aga võib-olla on lihtsam võtta nädal-kaks aega, vaadata need asjad üle ja leida rahalised võimalused. Ma ütlen, et see rahaline number võib-olla ei olegi nii suur, aga juba ühe inimese toetus on aastas ju ...

Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ametikaaslased! Kuna ma olin selles rollis, et ma olin komisjoni ettekandja, siis päris kõike ma rääkida selles mõttes ei saanud. Ma tahaksin nüüd veel juurde lisada, sest teisel lugemisel on kõigil hea võimalus, kõigil meil siin saalis, tulla ja veel kõnelda. Kasutan selle võimaluse ära. Tõepoolest olen kolleegidega, kes eelnevalt, minu eel kõnelesid, nõus selles, et kohalikele omavalitsustele selline hiiliv ülesannete panek, öeldes, et see on nagunii teie kohustus, ei ole õige.

See mure puudutas sotsiaalhoolekande seaduses ühe erihoolekandeteenuse, inimese igapäevaelu toetamise teenust. Oli ilmnenud juhtumeid, kus teenuse kättesaadavust võis takistada teenuse

Tollal, kui ma ise juhtisin sotsiaalkomisjoni, toimus meil 14. jaanuaril 2017 istung, kus Sotsiaalministeeriumi poolt tollal ministeeriumis töötanud Maarja Krais-Leosk, juhib puuetega inimeste koda, tõepoolest informeeris, et oli plaanis vaadata üle kogu erihoolekandesüsteem, oli käimas disainiprotsess ja 2018. aastal oli kavas

Ma absoluutselt ei süüdista ametnikke. Nii Sotsiaalministeeriumis kui ka teistes ministeeriumides töötavad tublid ametnikud. Toimuvad valitsuse[vahetused], vahetuvad ministrid, mõnikord jäävad samad ministrid või sama erakonna ministrid, aga on uued prioriteedid, uued koalitsioonilepingud. Me oleme olukorras, kus see probleem on jätkuvalt lahendamata. Sellele on tähelepanu juhtinud nii Sihtasutus Liikva Päikesekodu kui ka, nii nagu ma ettekandes viitasin, Aktsiaselts Hoolekandeteenused. See probleem on lahendamata. Ma tõepoolest loodan ja usun, et sotsiaalkomisjon jälgib sellel korral väga tähelepanelikult, et 2022 on vähemalt need eelnõud

komisjoni liikmeid väga hea debati eest ja muidugi väga suure toetuse eest ka sotsiaaldemokraatide ettepanekutele, sest neli toetushäält on ikkagi

on täpselt sama kitsas nagu ka riigi rahakott. Tuleb seada prioriteete. Kui ülesandeid antakse juurde ja näiteks antakse juurde ka poole eelarveaasta pealt, siis on väga raske neid kohustusi täita. Nii et veel kord: ma arvan, et see eelnõu on hea, aga on vaja rohkem läbi rääkida omavalitsustega ja asi selgeks saada. Loodame väga, et aastal 2023 hakkab toimuma komponendipõhine rahastamine,

ja luua võimalus, et inimesed oma pensionist saaksid hakkama kodus, teenusmajas või sotsiaalkorteris, kuidas me seda siis ka nimetame. Inimesele on kõige olulisem, et on oma tuba, oma luba, mina kedagi ei sega. filmiklassikas ja näidendiklassikas öeldud. Ma arvan, et see meede on väga õige. Me ei pea panustama mitte kõige kallimale teenusele. Aga teatud hulk inimesi vajab seda teenust, mitte kõik ei lahku siit elust, uisud jalas ja tennisereket käes, mõned vajavad ka hoolekandeteenust. Nii et veel kord: parem koostöö omavalitsustega, selgem rahastamise põhimõte. See on kindlasti see, mis tekitab usaldust kohalike omavalitsuste, riigi

oma lapsi. Täiesti selge on, et võimalikult kaua oma kodus elades on kõigil elu parem. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei näe, sulgen läbirääkimised. Vaatame läbi muudatusettepanekud. on neid laekunud tervelt kuus tükki. Esimese muudatusettepaneku esitaja on sotsiaalkomisjon ise ja juhtivkomisjon on arvestanud seda täielikult. Muudatusettepanek nr 2, esitaja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon koos Raimond Kaljulaidiga, juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Kalvi Kõva, palun! Aitäh! See on nii hea muudatusettepanek, et seda tuleb kindlasti toetada, aga selleks, et saaks toetada, peab seda hääletama. Peab küll ja enne seda peab veel tegema saalikutsungi.

muudatusettepanekute läbivaatamise juures. Oleme jõudnud teise muudatusettepanekuni. Ettepaneku esitaja on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon koos Raimond Kaljulaidiga, juhtivkomisjon ei ole seda arvestanud. Sotsiaaldemokraadid palusid seda hääletada. Nii et palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepanekut

Ettepanekut toetab 17 saadikut, vastu on 45. Ettepanek ei leidnud toetust.Muudatusettepanek nr 3, esitaja on sotsiaalkomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. täielikult. Muudatusettepanek nr 4, selle esitajad on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja Raimond Kaljulaid, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Kalvi Kõva, palun! Aitäh! Palun seda muudatusettepanekut hääletada. Jaa, teeme hääletuse kohe. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 4, mille esitaja on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon koos Raimond Kaljulaidiga. Juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Palun teie seisukohta! Hääletage!

Ettepaneku poolt on 18 saadikut, ettepaneku vastu on 44. Ettepanek ei leidnud toetust.Viies muudatusettepanek, esitaja sotsiaalkomisjon ja komisjon on ise arvestanud oma ettepanekut täielikult. Kuues muudatusettepanek, samuti esitaja sotsiaalkomisjon ja samuti on juhtivkomisjon seda arvestanud täielikult.Oleme läbi vaadanud kõik muudatusettepanekud eelnõu 510 Komisjon on teinud ettepaneku teine lugemine lõpetada, aga Isamaa fraktsioon on teinud ettepaneku eelnõu 510 teine lugemine katkestada. Seda me peame ka hääletama. Panen hääletusele ettepaneku katkestada eelnõu 510 teine lugemine. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Katkestamise ettepanekut toetab 6 saadikut, vastu on 52. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu teine lugemine on lõpetatud. Me saame minna tänase neljanda päevakorrapunkti juurde: kaitseministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest, ettekandja on minister Kalle Laanet. Ma kohe räägin teile, kuidas see asi meil välja näeb. Kõigepealt on Kalle Laaneti ettekanne, kuni 30 minutit, sellele järgnevad küsimuste voor, igal Riigikogu liikmel on üks suuline küsimus, ja läbirääkimiste voor, sõna saavad võtta fraktsioonide esindajad. Lõpus me mingit otsust vastu ei võta. Palun, minister!

Austatud Riigikogu! Olen täna teie ees ettekandega riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest Kaitseministeeriumi valitsemisalas."Eesti 2035" strateegia seab riigikaitsevaldkonnale üldised eesmärgid, mida täiendavad julgeolekupoliitika alused ning mida kõike on palju põhjalikumalt kirjeldatud Kaitseministeeriumi nelja-aastases arengukavas, mida uuendatakse iga aasta, ning Vabariigi Valitsuse kümneaastases riigikaitse arengukavas, mida uuendatakse iga nelja aasta tagant. Hetkel kehtib "Riigikaitse arengukava 2022–2031".Kuid enne, kui lähen oma ettekandega eesmärkide täitmise juurde, tahan üle rõhutada riigikaitse arendamise olulisust meie praeguses maailmas. Tänaseks on möödunud üle kuu sellest, kui kaheksa aastat kestnud Vene-Ukraina sõjas algas täiemahuline rünnak terve vaba Ukraina vastu. See must päev muutis maailma ning oluliselt ka meie julgeolekuolukorda. Saavutamaks riigi strateegilisi eesmärke, peab riigi vundament ehk riigikaitse olema raudkindel ning jätkusuutlikult arenema. Kaitstes oma riigi vabadust, kindlustame sinimustvalge lehvimise Pika Hermanni tornis nii aastal 2035 kui ka aastal 2135.Riigikaitset arendades tuleb lähtuda ohupildist ning ohuhinnangutest. Konventsionaalne sõjapidamine ei ole kuhugi kadunud. Venemaa konventsionaalne sõjajõud on hetkel suures mahus reaalselt lahinguväljal. Täiemahulisele sõjategevusele eelnes aastatepikkune mõjutustegevus nii infosõja kui ka küberrünnakutena.

Venemaal on võime sõjalist mahtu veelgi oluliselt suurendada ja laiendada aktiivset sõjategevust NATO vastu. Väikese riigina peame arvestama sihtmärgiks olemisega. Eesti edu võti potentsiaalse sõja võitmisel on ettenägemise võime ning meie suured ja võimekad liitlased. Luureasutuste ülesanne on tuua otsustajateni mitu nädalat varem eelhoiatus, et saaksime reservarmeele ülesehitatud kaitseväe ning täiendavad liitlasväed saata nii-öelda põllule meie riiki kaitsma. Potentsiaalset ohtu hinnates tuleb arvestada ka Venemaa Föderatsiooni kriminaalkultuurile omaste [tunnustega] valitsemiskultuuri: seadusetus, vägivald ja julmus on neile omane ning inimlikkus võõras. Eesti eesmärk peab siin laiemalt olema lääne ühiskonnas ühtsuse otsimine ja meile sõbralike riikide abistamine. Saame olla rahvusvaheliselt kui liim, mis liidab liitlastest suurriikide huvisid, et kindlustada meie endi julgeolekut. Meie riik saab oma väiksusest tulenevalt olla rahvusvaheliselt kiire otsustaja ning sellega taastoota olulist usalduskrediiti meie partnerite seas. Eelmisel aastal Valgevene alustatud ja Kremli orkestreeritud hübriidrünnakus Euroopa Liidu välispiiri vastu oli Eesti esimesi Leedu, Läti ja Poola abistajaid. Saatsime Leetu sajad kilomeetrid okastraati kohe peale esimest abipalvet. Kuni tänaseni on Poola piiril abistamas Eesti Kaitseväe sihtüksused. Ukrainale sõjalise abi andmise debati algatasime juba eelmise aasta detsembris. Peale kirglikku debatti siin Riigikogu saalis jõudsid esimesed meie annetatud tankitõrjerelvad Javelinid 18. veebruaril Ukraina pinnale. Strateegiliselt Eesti julgeoleku eest seistes peame ka edaspidi nii tegutsema ning reageerima sündmustele, mis ei toimu küll meie riigipiiride vahetus läheduses, aga omavad olulist mõju meie enda julgeolekule. Me ei tohi oodata konfliktide laienemist, vaid peame proovima deeskaleerida enne eskalatsiooni. Samamoodi on Eesti käitunud rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonidega. Eesti läks meie liitlasele Prantsusmaale esimesena Malisse appi ning kinnitas oma osaluse sealsetes missioonides. Solidaarsusest panustamine koostöös liitlastega taastoodab meie julgeolekut kodumaal. Mosambiigis oleme kuni viie kaitseväelasega Portugali juhitud missioonil. Portugal on viimastel aastatel neli korda panustanud Balti riikide julgeoleku toetamisse õhuturbemissioonil. Euroopa kaks tuumariiki, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik, panustavad Eestis olevasse eFP missiooni. Britid on tänasel päeval rohkem kui 1500 sõduriga Eestis paiknevas NATO lahingugrupis, kus on sõduritele lisaks nii Challengeri tankid kui ka hulgaliselt teisi soomusmasinaid. Lisaks turvavad Ämaris Eesti ja Baltikumi õhuruumi nii prantslaste kui ka belglaste hävitajad. Plaanime koos Läti ja Leeduga hankida mitmikraketiheitjaid. Eelmise aasta detsembris leppisid Balti riikide kaitseministrid kokku ühises regionaalses võimearendusprojektis. Ühised võimed võimaldaksid Balti riikidel kriisiolukorras üksteist toetada ka ilma riigipiire ületamata. Eeskätt mitmikraketiheitja võimearenduse abil, aga ka integreeritud mereolukorrateadlikkuse väljaarendamise ning NATO-liitlaste panuse suurendamisega regioonis tugevdame heidutus‑ ja kaitsehoiakut. ka kogu NATO pikaajalise heidutus‑ ja kaitsehoiaku kohandamist vastavalt muutunud ohupildile. Pikaajalised otsused on liikmesriikides töös ning nende kinnitamist on oodata hiljemalt juunis, NATO tippkohtumisel Madridis. Eesti eesmärk on püsivalt oluliselt tugevdada NATO idatiiba. Selle eesmärgi nimel teeb peaminister, teen mina, teeb välisminister ja teeb suurem osa Eesti diplomaatidest iga päev tööd.

Piiriülene õppus valmistab meie sõdureid ette kogu Balti regiooni kaitsmiseks. Regiooniülesed õppused peaksid saama tavapäraseks iga-aastaseks tegevuseks, oleme ju üks operatsiooniruum. Kokkuvõtvalt liitlassuhetest: peame olema kiired ja järjepidevad, et hoida ja arendada liitlassuhteid, mis on eksistentsiaalselt olulised Eesti julgeoleku tagamiseks. Head kuulajad! Nüüd kaitsekuludest ja võimearendustest. Eesti riigikaitse on üks kulutõhusamaid kogu Põhja-Atlandi liidus. Suudame kiirelt välja panna orienteerivalt 30 000 liikmega reservväe ja võitlusvõimelise kaitseväe ning lisaks Kaitseliidu vabatahtlikud. Oleme viimase kümne aastaga saavutanud Uutest võimetest, mis on viimasel aastal olnud arendamisel või on juba valmis, loen ette järgnevad. Meremiinide soetamine, terviklik laevatõrje raketisüsteem, ühekordsed keskmaa tankitõrje raketid,

soomustame teise jalaväebrigaadi, kaasajastame Ämari lennuvälja ning hangime lisaõhuseireradarid, tagamaks selgemat õhupilti. Oleme loonud küberväejuhatuse, kus ajateenijate arv on 2023. aastast üle 200. Oleme igati toetanud Kaitseliidu toimimist hästi varustatud ja väljaõpetatud territoriaalse turvavaibana. Eelmisel aastal 2022. aasta kaitse-eelarvesse 103 lisamiljoni eraldamine ning selle aasta jaanuaris tehtud erakorraline 380 miljoni euro suurune lisasüst riigikaitsesse on viinud Eesti riigi kaitsekulud enneolematule tasemele. Enamus jaanuaris eraldatud lisarahast suunatakse laskemoonavarude suurendamiseks ja taristu ehituseks, lisaks veel luurevõime parendamiseks. Kaitsekulude märgatav suurendamine Vabariigi Valitsuse jaanuarikuise otsusega julgeoleku võimestamiseks tõstab kaitsekulud järgmisele tasemele: 2022 – 2,33%, 2023 – 2,44%, 2024 – 2,59%. Märtsikuine otsus viib need protsendid väga lähedale 3%‑le. Täpne ülevaade protsendist selgub sügisel riigi eelarvestrateegia arutelul. 24. märtsil Vabariigi Valitsuse istungil kinnitasime järjekordse lisapaketi Eesti riigikaitse kindlustamiseks. Selle paketi sõjalised võimearendused on kooskõlas Ukraina sõja esmaste õppetundidega. Eesmärk on 476-miljonilise lisasüstiga sõjalise riigikaitse kohene arendamine. See sisaldab lühimaa õhutõrje arendamist, tankitõrje lisarelvastuse soetamist,

Otsustasime ka ära keskmaa õhutõrje võime väljaarendamise teekaardi Eestis hiljemalt aastaks 2025. Kokkulepitult on nüüd Kaitseministeeriumi ülesanne järgmise nelja kuu jooksul valmistada kiirendatud korras ette keskmaa õhutõrje võime hankimise kava koostöös Eesti suurima liitlasega. Liitlastega on võimalik lähiaja perspektiivis tuua Eestisse keskmaa õhutõrje võime enne seda, kui suudame selle iseseisvalt välja arendada. Täpsem iseseisva keskmaa õhutõrje rahastamise ja hankimise ajaraam otsustatakse eelarvestrateegia 2023–2026 koostamise käigus. "Eesti 2035" strateegia näeb ette kaitsekulusid vähemalt 2% SKP‑st ja nende püsivust kooskõlas kujuneva ohupildiga. Kujunenud ohupildist tulenevalt tuleb 2%‑line alampiir kindlasti üle vaadata. Minu ettepanek on järgnevates arengukavades ja strateegiates vaadata üle Eesti kaitse-eelarve põrand 2% SKP-st. Püsivalt suurem protsentuaalne panus kindlustab Kaitseväe jätkusuutliku arengu ning olemasolevate võimete ülalpidamise. Kaitse-eelarve põrandale peaksid lisanduma erakorraliselt suured võimearendusi puudutavad investeeringud, näiteks prioriteetne keskmaa õhutõrje, mis on kindlasti kajastatud 2023.–2026. aasta riigi eelarvestrateegias. "Eesti 2035" strateegia üheks prioriteediks turvalisuse seisukohast on suurem valdkondadevaheline koostöö. Siin on meie kaitsekorraldus astunud suure sammu tõhususe ja kulutõhususe poole, sest lõpuks otsustas Vabariigi Valitsus Eesti Politsei‑ ja Piirivalveameti laevastiku Kaitseväe laevastiku ehk mereväega ühendada. PPA annab oma merelised ülesanded ja ressursid Kaitseväele üle. Idanaaber on alati Soome lahte ja Läänemerd ülimalt oluliseks pidanud. Eks ole nii strateegiliselt kui ka taktikaliselt mõistetav, mida tähendaks Eestile, kui meil puuduks kontroll vaba liikumise üle lähedastel merealadel. Seda on teadagi sada korda lihtsam öelda kui teha. Lisaks meie, Balti riikide ja soomlaste vabadele merevoogudele on ülimalt tähtis, et meie juurde ja meiega koos pääsevad merel liikuma ka meie liitlased. Kõige olulisem on heidutus, selleks et naabril ei tekiks kiusatust manöövritel harjutatut meie maal tegelikult ellu viima hakata. Laevastike ühendamine toob rohkem merepäevi, mis tugevdab Eesti iseseisvat kaitsevõimet ja parandab liitlaste võimalusi regioonis toimuvale konfliktile reageerimiseks. Tsiviilülesannete täitmist ei vähendata ega anta järele kvaliteedis. Rahuaegne patrullivõimekus kasvab, majandusvööndis on võimalik senisest tõhusamalt tuvastada näiteks Vene föderatsiooni sõja‑ ja riigi teisi laevu. Meil on endal parem pilt. Eesmärk on ikkagi tervikarusaam meie merel toimuvast, samal ajal on meie riigikaitse nähtav. See vähendab vaenulike jõudude soovi meie merepiiri pidamist testida. Kõik alused hakkavad tegutsema ühtses käsuahelas. See asjaolu, lisaks kvantitatiivsele kasvule, kasvatab meie riiklikku valmisolekut kriisiolukorras operatiivselt sekkuda. Ühe katuse alla kokku jooksev merepilt ning ühiselt tegutsevad operatiivjuhid annavad koostöös selge ja tervikliku ülevaate merel toimuvast. Tuleviku ühendkeskus tegeleb nii Eesti päästepiirkonnas kui ka vajaduse korral väljaspool seda lennu‑ ja merepäästesündmuste juhtimise ja lahendamisega. Keskus jääb igapäevaselt seotuks Siseministeeriumi valitsemisalas oleva Häirekeskusega, muude riigis mereliste tegevustega seotud asutustega ning naaberriikide vastavate keskustega. Kõik see kokku on tõhus samm nii palju kõneks olnud Eesti tõsiselt võetavaks mereriigiks kujunemise teel. Kokkuvõtvalt saab öelda, et laevastike ühendamine on kindlasti lähiajaloo suurim valdkondadeülene riigireform. Julgeoleku ja turvalisuse tagamiseks tuleb süvendatult rakendada riigikaitse laia käsitust, hoida tihedaid suhteid liitlaste ja partnerriikidega ning nendega koostöös tagada rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvahelise õiguse tõhus toimimine. Samuti on turvalisuse seisukohast oluline valdkondadevaheline koostöö. Valdkondadevahelise koostöö musternäidis on samuti 2021. aasta novembris toimunud lisaõppekogunemine "Okas 2021". Selle eesmärk oli lahinguvalmiduse kontrollimine, mille käigus kontrolliti riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri kuuluvate reservväelaste kogunemiseni. Lisaõppekogunemisele "Okas 2021" kutsutud reservüksused saavutasid täieliku lahinguvalmiduse 48 tunniga. Lisaks harjutati koostööd Politsei‑ ja Piirivalveametiga, keda toetati ajutise piiritara rajamisel. Üksteist täiendav koostöö PPA‑ga võimaldas õppekogunemise käigus reaalselt tugevdada riigipiiri julgeolekut. Täpselt see ongi õpikunäide laiapindse riigikaitse kohta. Sellised näited peavad saama normiks Eesti riigikaitsjate väljaõppes. Kaitseministeeriumi valitsemisala aitab kaasa ka Kaitseväes omandatud teadmiste arvestamisele koolihariduses. Hetkel käib arutelu ülikoolidega, et arvestada näiteks küberajateenistuses omandatud ITK‑teadmisi mingis mahus ainepunktidena IT‑erialadel. Lisaks on alustatud läbirääkimisi teiste valitsemisalade IT‑majadega, nagu RIA ja SMIT, et pakkuda sõjalise väljaõppe raames küberajateenijatele praktikavõimalusi, kaasata neid IT‑majade töösse ning küberkriiside lahendamisse, sealhulgas peale reservi minekut. Eesmärk on sõjalise väljaõppeprotsessi raames valmistada ette reserv, kes on hästi kursis riigi IT-lahendustega, ning luua kaasamismehhanismid küberkriisi lahendamiseks, mis on olulisel määral tõstmas kriisile reageerimise ja selle lahendamise kiirust. Kaitsevägi ja Kaitseministeerium peavad oluliseks ka tasakaalu hoidmist julgeoleku ning selle kõrval taastuvenergia arendamise vahel Eestis. Teel kliimaneutraalsuse poole on Eesti võtnud eesmärgiks jõuda 2030. aastaks vähemalt 42%‑lise taastuvenergia osatähtsuseni energia summaarses lõpptarbimises. Lähikümnendil on suurim vajadus suurendada just taastuvatest allikatest elektrienergia tootmist. Nii on Eesti seadnud eesmärgiks, et aastaks 2030 peab taastuvelektri tootmine kasvama vähemalt kaks korda võrreldes 2020. aastaga. Tuuleenergia tootmise seadmetesse investeerimine on kulutõhus viis taastuvelektrit toota. Võrreldes fossiilsete kütuste kasutamisega on taastuvatest allikatest elektri tootmine tunduvalt ruumimahukam, mistõttu on vaja nii eesmärkide saavutamise kui ka tootjatevahelise konkurentsi edendamiseks avada tuuleparkidele võimalikult suur osa Eesti territooriumist. Selle eesmärgi täitmiseks on Vabariigi Valitsus otsustanud täiendava Mandri-Eesti kompensatsioonimeetme käivitamise 2024. aastaks, mille järel vabaneb riigikaitselistest kõrguspiirangutest 60%, orienteerivalt 27 000 ruutkilomeetrit Mandri-Eesti territooriumist, Eesti maismaast, ja seda saab potentsiaalselt kasutada tuuleenergeetika arendamiseks. Näitena võib tuua, et 1000‑megavatiste maismaatuulikute puhul, mille kasutustegur on 30%, toodetakse aastas orienteerivalt kolm teravatt-tundi elektrienergiat, elektrienergiat, mis moodustab suurusjärgus 31% Eesti elektritarbimisest. See on oluline samm energiajulgeoleku kindlustamisel. Toon riigikaitset puudutava õiguse poolt välja veel riigikaitseseaduse muutmise. RiKS‑i muutmise seadusega loodi paremad eeldused tsiviilressursside kasutamiseks, iseseisva kaitsevõime tagamiseks ja liitlaste vastuvõtmiseks. Seadusemuudatused annavad õigusliku raamistiku selleks, et inimesi ja vahendeid kasutataks riigikaitses kõige otstarbekamal viisil, need loovad paremad eeldused tsiviilressursside kasutamiseks. Muudatustega määratakse riigikaitseliste kohustuste sisu, et kõigil asutustel ja isikutel oleks selge, milliste ülesannete täitmist riik neilt ootab või milliseid talumiskohustusi võib riik neile riigikaitse eesmärgi saavutamiseks panna. Muudatustega uuendatakse terviklikult riigikaitseliste sundkoormiste regulatsiooni ning muudetakse piiravate meetmete kehtestamine, sealhulgas sundkoormiste menetlemine, tervikuna paindlikumaks ja kiiremaks. Sundkoormiste kiirem rakendamine aitab omakorda kaasa kiiremale lahinguvalmiduse saavutamisele. Lisaks luuakse eelnõuga isikute tsiviilressursside kasutamise eest otseste kulude eest õiglase hüvitise saamise võimalus. Eesti riigikaitse korralduse alus on lai käsitus. Riigikaitsesse tuleb anda oma panus igal inimesel. Siin on oluline inimeste kaitsetahe. Kui Lennart Meri ütles kunagi, et väikse riigi tuumarelv saab olla rahvusvaheline õigus, siis tänast maailma vaadates ning konkreetsemalt Ukraina sõda analüüsides saab öelda, et ukrainlaste tuumarelv on hetkel nende kaitsetahe. See on relv, kuhu peame ka meie panustama. Alates 2000. aastast on eestlaste toetus NATO‑sse kuulumisele tõusnud 78% peale. Eesti Kaitseväge peab usaldusväärseks 79% Eesti elanikest. 2021. aastal pidas relvastatud vastupanu osutamist rünnaku puhul pigem või kindlasti vajalikuks 72% Eesti elanikkonnast. Ise oleks oma võimete ja oskuste kohaselt valmis kaitsetegevuses pigem või kindlasti osalema 57% elanikkonnast.

Usun, et kaitsetahtele ning ka Kaitseväe usaldusväärsusele aitas kaasa kiire tegutsemine COVID‑19 pandeemia ajal, kui Kaitseväe parameedikud käisid haiglates abiks, isegi eraldi Kaitseväe välihaigla püstitati Kuressaare haigla juurde. Kaitsevägi oli nähtav, kohal ja kasulik. Igas kriisis on Kaitsevägi ja Kaitseministeeriumi valitsemisala valmis aitama riiki ning tänu sellele on samamoodi suurem osa Eesti ühiskonnast valmis kriisides oma riigile appi tulema.

Olen sellega täiesti päri. Igasugune Eesti Kaitseväe ja näiteks Kaitseväe juhtkonna alavääristamine peab lõppema. Selline käitumine ei loo Eestile suuremat julgeolekut. Lisaks Venemaa Föderatsiooni agressiivsele käitumisele ja sellega meie regiooni julgeoleku olulisele halvenemisele ongi selgunud Eesti julgeolekuoht nr 2. Eelmisel aastal hindasid Eesti inimesed üheks suuremaks ohuks valeuudiste levikut. Pea 78% inimestest pidas seda tõenäoliseks ohuks. Tõde ning tõe kaitse annab tervema ja ühtsema ühiskonna. Ärme lõhume oma riiki vale, laimu ja mõnitamisega. Aitäh!

kasvavad meil paratamatult halduskulud, üldkulud, nende asjade käigushoidmisega seonduvad kulud? Mis te selle kohta arvate? Aitäh selle küsimuse eest! Ma olen absoluutselt päri, et iga uue võimearendusega kasvab ka püsikulu ja selle püsikulu peame peale investeeringute katma loomulikult riigieelarvest. Eks see ole päeva lõpuks selle saali debatt, mis see protsent võiks olla, mis see järgmine ambitsioonitase võiks olla. Tõesti, me oleme selle 2% juba ammu ületanud, me peame vaatama edasi, peame seadma omale uusi piire. Jah, kui me vaatame oma

kompassi vastuvõtmisel tehtud väga jõuline üleskutse teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele, et kiiremas korras tuleks saavutada 2% piirjoon. Aga mis puudutab konkreetselt meid, siis tõesti, see on poliitilise debati koht, kokkuleppe koht. Aitäh Aivar Kokk, palun! Austatud juhataja! Hea minister! Räägiks nüüd konkreetselt ka numbritest. Jaanuarikuus valitsus teatas, et riigikaitsele eraldatakse 380 miljonit.

ehk see summa on suurusjärgus miljard. Võiks selle lahti kirjutada. Me küsisime Rahandusministeeriumist, et näiteks see 200 miljonit, millega Ukrainat on aidatud, kus rea peal see on. Väideti, et kõik ostud, mis tehakse Kaitseministeeriumi poole pealt, Kaitseväe

Kui me räägime sellest teisest paketist või viimasest paketist, siis see on 14,5 miljonit, ülejäänu läheb RES‑i ehk riigi eelarvestrateegiasse. Kui me räägime sellest 340 miljonist, mitte 380‑st, 340 miljonit on Kaitseministeeriumi eelarves,

Mis mõttes mille alusel? Me räägime praegu valitsuse otsusest ja riigi eelarvestrateegiast. Kui me tahame vaielda selle üle, mis alusel, siis alus on ju väga selge. Valitsus on otsustanud, teinud etteulatuva otsuse, et kui järgmisel aastal on vaja tasuda konkreetselt kas laskemoona või relvasüsteemide eest, siis see raha on eelarves olemas.Kui me räägime konkreetselt sellest abist, mida me oleme Ukrainale andnud, siis Euroopa Liit on otsustanud luua rahurahastu, mille suurus on jämedalt võttes 1 miljard. Mitte 1 miljard, vaid 100 miljardit.

Ukrainale, on meil võimalus küsida oma varude taastamiseks finantsilisi vahendeid. Me oleme esitanud taotluse, mida on aktsepteeritud, 179 miljoni ulatuses.

kõige suurem eelis on motiveeritus, kaitsetahe, kõrge võitlusmoraal. Eestis on Kaitseliit vabatahtlik riigikaitseorganisatsioon, millel on väga oluline roll kaitsetahte kujunemisel. Aga Kaitseliidu vanematekogu kurdab, et Kaitseministeerium ahistab Kaitseliitu. Meil hiljuti oli ka fraktsioonis Kaitseliidu esindajatega kohtumine. Minu teada on ka keskkogu samasugusel seisukohal. See puudutab eelkõige tugiteenuste tsentraliseerimise plaani, mis ministeeriumil on ja millega Kaitseliit ei ole nõus, sest sellega nende otsustusvabadust ja pädevust piiratakse. Kas Kaitseministeerium läheb jõuga Kaitseliidu vastu või arvestab vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni Kaitseliidu seisukohta ja ettepanekut? Aitäh! Ma olen enam kui veendunud, et Kaitseministeerium ei lähe Eesti riigis kellegi vastu, vaid ta läheb kellegagi koos oma eesmärkide täitmise suunas. Urve Urve Tiidus, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Eesti pikaajalise strateegia "Eesti 2035" oluline lähtekoht on riigikaitse lai käsitus, nagu te ka oma ettekandes väga hästi esile tõite. Selle laia käsituse üks osa on hübriidohtudeks valmisolek. Infotehnoloogia areng on suurepärane, aga sellel arengul on ka teine pool, mida siin selles lühikeses kokkuvõttes on väga hästi ühe näite abil esitatud: eelmisel aastal hindasid Eesti inimesed üheks suuremaks ohuks valeuudiste levikut. Minu küsimus on selline: kuivõrd kogu selle riigikaitse laia käsituse juurde kuulub kriitilise mõtlemise arendamine, noore põlvkonna harimine nende ohtude teemal? Aitäh, Aitäh selle küsimuse eest! Me üha rohkem ja rohkem räägime sellest ja mitte ainult ei räägi, vaid ka tegutseme selles suunas, kuidas viia riigikaitse põhitõdesid koolipinkidesse ja isegi allapoole, et arusaam Eesti riigi kaitsmisest oleks võimalikult laiapõhjaline, et see oleks haridussüsteemis. Täna see ei ole kohustuslik aine, kuid riigikaitseõpe on olemas. Kindlasti peab seda laiendama, suurendama. See võtab loomulikult järjekordselt riigi ressurssi, aga ma arvan, et riigi suveräänsuse ja iseseisvuse seisukohalt ei ole ükski euro liiast, kui me saavutame sellega eesmärgi, et meie riik on tugevam ja paremini kaitstud. Leo Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Hea Kalle, tänan sind selle ettekande eest. Sa väga õigesti keskendusid Ukraina sõja mõjule ja otsustele, mis me selle sõja mõjul oleme teinud.Aga Aga ma lähen korraks selle strateegia enda juurde. Me võtsime selle eelmise aasta kevadel, aasta tagasi vastu. Ma olin juba siis väga kriitiline, et see ei vasta päris meie julgeolekuolukorrale ja seal ei ole palju midagi kirjas. Kõiki neid asju, mida sa tegid mida valitsemisala teeb, see strateegia ei kohustanud tegema. Mul ongi küsimus, et mis me selle strateegiaga edasi teeme. Kas me peaksime tegema nüüd uue strateegia, sest ka paljusid teisi valdkondi on sõda mõjutanud ja

Aitäh, hea Leo! See on tõesti väga oluline küsimus ja vastust on loomulikult keeruline anda. Nii nagu me oleme korduvalt ja korduvalt öelnud ja ka teame väga täpselt, 24. veebruaril 2022 maailm muutus.

Täna, kui me oleme hoopistükkis teises olukorras, me võib-olla peaksime ikkagi vaatama nendele dokumentidele otsa ja tegema korrektuurid. Tegelikult on see tõesti muutnud kõike, mitte ainult riigikaitset ja julgeolekut.

siis sina oled suutnud 34 reaga hakkama saada. See on selline väike märkus. Aga täna hommikul pöördus minu poole üks Eesti mees. Tal on suur mure.

Ütleme niimoodi, tavakodanikuna, et kindlasti iga initsiatiiv, mis aitab Ukrainal võita Vene föderatsiooni vägesid, on loomulikult teretulnud. Kuid kui me võtame teisest aspektist, kuidas see õiguslikult peaks toimuma, siis kindlasti on seal piruette ja detaile palju, kuidas need relvad sinna saavad, millistele reeglitele nad peavad vastama ja nii edasi ja nii edasi. Ma tean omast käest, kui keeruline on

koorem jõuaks sihtmärgini. See ei ole päris nii lihtne, et viskad püssi õlale ja jalutad siit Ukrainasse. See peab olema koordineeritud, ütlen mina.

dokumendid selle kohta, mis puudutavad kiirreageerimisüksuse kasutamist. Ei soovi saada kantsleri ega ministri suusõnalisi selgitusi, vaid konkreetset dokumenti, mis käsitleb kiirreageerimisüksuse kasutamist.

oleme teiega kaks korda juba avalikult pidanud seda arutelu, mis puudutab Kaitseliidu eelarve vähendamist sellel aastal 5% ja järgmisel aastal 2%. Ma teist korda helistasin ja uurisin.

Aitäh! No kärpereha käis siin Kaitseväest ja Kaitseliidust üle, kaotati orkestrid ja mis iganes, [vähendati] isikkoosseisu. Minu meelest on arusaadav, kui Prantsuse kaitseminister ei saanud nendest ohtudest aru. Aga see, et Eestis novembris, kui võeti arengukava vastu, ei saadud ka nendest ohtudest aru, kuigi meie erakond, ka teie erakonna asjatundjad ja ka riigikaitsekomisjon kõik vaidlesid vastu, et see arengukava ei kõlba kuskile, kuid see ikkagi pressiti läbi, on väga kurb.Aga Aga ma tahaksin küsida hoopiski seda. Te lubasite sügisel, et Kaitseliit saab 3 miljonit mundrite jaoks. Praegu tuleb sadade kaupa uusi liikmeid ja tegelikult ei ole varustust, mida neile anda, ei ole instruktoreid, ei ole personali, kes nendega tegeleks, sest seda kõike on kogu aeg vähendatud. Kas te annate mehesõna, et kui tulevad inimesed, siis tuleb ka vajalik varustus ja raha, tulevad vajalikud summad? Kahe aasta jaoks on lisaraha 30 miljonit inimeste koolitamiseks, riietamiseks, isikukaitsevahendite muretsemiseks ja relvastuse muretsemiseks. 30 miljonit eurot. Kahe Tarmo Kruusimäe, palun!

on, mis ta on. Ma tahan lihtsalt küsida seda, et siin Toompea 8 asub Kaitseliidu peastaap, ilus maja, kena maja, aga sund ja surve on see maha müüa. Mina leian, et Kaitseliidul peaks olema oma esindushoone. Kui kõik läheb sinna Plangusse ... Me ju ei taha, et juhtuks see, mis juhtus Ukrainas. Kõiki mune ühes korvis ei ole otstarbekas hoida. Kas Kaitseministeeriumil on plaan leida Toompea 8 maja asemele mingi teine esinduslik hoone, mida saaks kasutada Kaitseliidu peastaabina? Aitäh! Me kuuleme, et Kaitseliidul on olemas vanematekogu, on keskkogu, kes teevad neid otsuseid. Nemad otsustavad ju seda. avalik-õiguslik organisatsioon. Kui on rahaküsimus, et kes raha peab andma, siis on Kaitseministeerium ja riik. Kui tahetakse otsustada, siis on vanematekogu ja keskkogu.

Kas te seda reaalsusega kokkuviimist plaanite kasutada ka eelnevate teiste suurte otsuste suhtes? Ma nimetaksin ainult kahte. Üks on väeosa paigutus. Näiteks peastaapi teenindavad asutused, milleks ennekõike on staabi‑ ja sidepataljon, aga riigikaitse seisukohast ka vahipataljon, need on Tallinnast ju nüüd eemal. Aga funktsioonide konsolideerumine, näiteks personalifunktsioon? Arvestades, et meil tuleb teha kaitsejõudude suurendamise tööd, mis tõstab töömahtu, kas on liikunud mõte ka neid asju üle vaadata? Aitäh, Mis puudutab ühe või teise väeosa asukohta, siis siin on eelkõige ikkagi vaade Kaitseväe juhataja institutsioonil, et kuidas tema seda kõige paremini näeb. Mis puudutab

See on see eesmärk. Ei ole ju eesmärk mitte selles, et me tahaksime vormikandjatelt ära võtta nende õiguse valida personali või teha selle personaliga seotud muid tegevusi, motiveerida ja edutada ja kõike muud. Jutt käib ainult tehnilisest tegevusest.

on riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" riigikaitsevaldkonna vajaduste horisondi toonud meile palju lähemale. Oleme seda endale teadvustanud ja riik astub otsustavaid samme. Meie sõjalise kaitsevõime väljaarendamine kiirendatud tempos on reaalsus. Debatt, milline protsent SKT‑st oleks piisav, on mõistlik ja vajalik. Kuid valitsuse kiired otsused reaalsete võimelünkade täitmiseks on tänases heitlikus julgeolekukeskkonnas õigem ja palju operatiivsem viis tegutsemiseks. Protsendikeelde tõlgitult: üle 2,5% SKT‑st järgmistel aastatel seda vaid kinnitab.Käivitunud protsess mereväe ning Politsei‑ ja Piirivalveameti laevastiku ning mereseiresüsteemide ühendamiseks on hea näide, et ka olemasolevate süsteemide ümberkujundamine saab anda nähtava tulemuse. Lähiajal korrastatakse ka riigikaitse ressursihaldust ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kui selle raskuskese saab endale täiendavaid ülesandeid.Investeeringud ja süsteemide korrastamine on hädavajalik. Samas peab mõistma, et meie riigikaitse lõpliku võime kujundab inimene. Nii elukutseliste kui ka vabatahtlike Eesti riigikaitsesse panustavate inimeste väärtustamine, motiveerimine ja hoidmine on meie kõigi kohus. Reformierakond tunnustab Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe juhtkonda professionaalse pühendumuse eest tänases olukorras. Vaid kiire ja kooskõlastatud tegevusega on võimalik sõjalise riigikaitsevõime Kaitseväe võimed ja relvastuses uue kvaliteedi saavutamine, maakaitse suurendamine ja muude protsesside planeerimine ning realiseerimine on vaid nii võimalik. Usaldagem tegijaid!Sõda saab võita vaid siis, kui kogu ühiskonna kaitsetahe on murdmatu. Seda näeme täna Ukrainas. Inimeste usk endasse ja oma riiki ning täielik pühendumine riigikaitsele on selles sõjas üks kriitilisemaid edu aluseid, mis murrab ja muudab ka rahvusvaheliselt vahel elukauget olukorra mõistmist ning suurendab toetavate riikide reaalset panust nähtavalt.Inimeste kaitsetahe on otsustav väärtus ka Eestis. See väärtus vajab hoidmist ja tugevdamist. Kaitseliidu ja Naiskodukaitsega liitujate arv näitab ilmekalt, et inimesed otsivad võimalust panustada. Igal meie ühiskonna liikmel on oluline mõista ja mõtestada oma rolli. Iga okas loeb, ja mitte ainult riigi sõjalisel kaitsmisel. Riigil on kohustus aidata ja oma inimestele erinevaid võimalusi selgitada.Siinkohal

Nüüd on vaja sõnadelt rohkem tegudele minna. Valdkondadeülene koostöö selles kontekstis loob Eesti riigi ja ühiskonna kaitsevõimele uue väärtuse. Tänases reaalsuses toob sõda kaasa kaks paralleelset, üliolulist eesmärki: kaitsta oma riiki ja võidelda kõiki ressursse kasutades agressoriga ning samal ajal kaitsta oma elanikkonda, eriti selle kõige haavatavamat osa, meie eakaid, naisi, lapsi, meie peresid, säästes inimeste elusid, tagades hädavajaliku arstiabi ja elutähtsad teenused. Tegevuses osalevad nii riigiasutused, kohalikud omavalitsused kui ka vabatahtlikud organisatsioonid.

Lõpetuseks kinnitan, et Reformierakonnale on Eesti julgeolek olnud läbi aegade prioriteediks ja me seisame selle eest kindlasti ka tulevikus. Aitäh!

tänasele olukorrale. See sai sellisena meil kirja sisutühja ja mittemidagiütlevana. Aga loomulikult, kus me viga nägime, me kohe seda ka parandasime. Me tegime

Meie esimene muudatusettepanek oli teatavasti selline, et kaitsekulud peaksid olema vähemalt 2,6% SKT‑st. Nüüd, kui me oleme ka infotunni ajal ja hiljem käsitlenud põhjalikult kõiki kolme tugevduspaketti, mis on sammud väga õiges suunas – me oleme neid tunnustanud ja ma tunnustan neid veel kord siit puldist –, siis tegelikult meil riigi eelarvestrateegias 2023–2026 kaitsekulud tõusevadki üle 3%, kui me ka keskmaa õhutõrje otsuse ära teeme. Ehk lisandumine on umbes 1,3 miljardit.

Teine muudatusettepanek, mille me tegime, oli ka lühike ja koosnes kahest lausest. Ma loen need ette ja vaatan, kuidas meil on läinud: "Loome miiniveeskamise, rannakaitse ja keskmaa õhutõrje võimekused ning viime lõpuni soomusmanöövrivõimekuse arendamise (loome tankiüksuse), samuti loome lähiõhutõrje võimekuse Kaitseliidus. Suurendame öise lahingupidamise ja elektroonilise sõjapidamise võimekust ning rakendame tehniliselt innovaatilisi lahendusi, sealhulgas droone ja mehitamata maasõidukeid." Ehk me panime need ülesanded ja võimearendused siia kirja, soovitud lõppeesmärgiga vähemalt aastaks 2035. Mida me võime täna

selline tugevam hing kasvanud sisse, kui nad näevad, et nad tõesti suudavad sõjas midagi ära teha. Keskmaa õhutõrje võimega on ka nii, nagu RKIK‑i ülem – direktor on tema ametinimetus – meid informeeris, et kui kõik läheb positiivselt, suudetakse hange teha ära juba sellel aastal ja me püsime 2025. aasta graafikus, mida me komisjoni poolt ka ka valitsusele osundasime. Soomusmanöövrivõime lõpuleviimist praegu veel nendes pakettides ei ole, aga ma oletan, et see kolmas pakett ei jää viimaseks ja hiljemalt järgmisel valitsusel tuleb minna asjadega edasi, nii et see ei jää kuskile see võimekus on meile oluline selleks, et me suudaksime ka vastupealetunge teha. Ukrainlasedki praegu näevad vaeva ja on toppama

Kolmanda ettepanekuga, mis me tegime, on mõnevõrra rohkem probleeme: "Loome politsei‑ ja piirivalve kriisireservi ning tagame piirivalvele vajalikud võimed ja valmisoleku ning õigusliku aluse piirialadel sõjalise kaitse ülesannete täitmiseks." Sellega on meil võib-olla kõige rohkem probleeme praegu, sest piirivalve ikkagi näeb ennast puhtpolitseilise organisatsioonina ning kriisi‑ ja sõjaajal näevad nad oma rolli hoopiski nii, et Kaitseliit ja Kaitsevägi peaks nende funktsioonid piiri kaitsmisel üle Aga seda oleks sellisena üpris raske teha, kui me räägime mingitest hästi kiiretest ettevalmistustest. Näiteks lihtne küsimus: kes laseb Narva jõe silla ja raudteesilla õhku? Väga

muud vajalikku relvastust, et oma esimesed ülesanded ära täita. Me näeme siin selget progressi ja me näeme ka siin asju, mida on

Me ju näeme ka seda, et Läti ei näita praegu üles mingit indikatsiooni, et ta puhtelukutselisest kaitseväest loobuks ja oluliselt oma sõjaaja kaitseväge suurendaks. Kui lätlased seda ei tee, siis oleme meie sunnitud loomulikult

Isamaa Erakonna jaoks on riigikaitse kindlasti üks kõige olulisemaid valdkondi ja eelisarendatavaid tegevusi,

on kindlasti pannud meid uude olukorda, uude valgusesse. Vaieldamatult on riigikaitse mitmekihiline, kui me räägime tugevast riigikaitsest. Siin on kandev telg küll sõjaline riigikaitse, aga mitte ainult. Ma olen igati nõus sellega, et kaitsetahe

tõsiselt kasvanud ja see teeb loomulikult head meelt, aga teisalt paneb meid mõtlema, kuidas me neid inimesi, kes on liitunud Kaitseliiduga, Naiskodukaitsega, kaasame, kuidas me neid välja õpetame, et ei tekiks situatsiooni, et ma tulin ja mis siis. On väga kurb kuulda, kui räägitakse, et on mingisugused lahkhelid Kaitseministeeriumi ja Kaitseliidu vahel või et justkui kulusid on vähendatud, ja teisalt öeldakse, et ei-ei, mitte midagi pole vähendatud. See näitab ka seda, et meil

aga tegelikult on ka see 1,3 miljardit ilmselgelt vähe. Meie parimad sõjanduseksperdid on öelnud, et

ka täiendavat riski. Selles mõttes tuleks kiiresti tegutseda ja need otsused tuleks ära teha, et me saaksime protsessiga alustada.Ma

mida on tehtud ja mida oleks vaja teha, vaid jääks ikkagi selle juurde, et meie sõjanduseksperdid on piisavalt pädevad, kui me tagame nendele piisava ressursi. On meie ülesanne see ressurss tagada. Palun kolm minutit lisaaega. Jaa, palun! Ma rääkisin mitmekihilisest riigikaitsest. Kindlasti tuleb ära markeerida ka laiapindne tegevus, elanikkonnakaitse. See on jäänud meil viimaste aastakümnetega üsna sööti, siin on meil väga palju teha, alates seadusandlusest ja lõpetades väga praktilise tegevusega. Me ei saa mööda vaadata ebaseaduslikust rändest, piirivalvest – kõik see kuulub mitmekihilise riigikaitse juurde. Me teame ju, kus olid

Selle taga oli loomulikult Venemaa. Tal oli pikk strateegiline plaan paigas, mis nüüd on mõnes mõttes kulmineerunud väga laiaulatusliku ja võika agressiooniga Ukrainas. Ka sellele valdkonnale tuleb tähelepanu pöörata. Loomulikult, infosõda. Me oleme teinud mõningaid otsuseid ja mõningad otsused on meil loodetavasti kohe siia saali tulemas. Aga ka see valdkond vajab väga selget strateegilist lahendust ja tegutsemist. Ega siingi ei saa ilma rahata. Tõesti, täna sai juba korra infotunnis seda puudutatud, aga kui me räägime, et me teeme terve rea võimete jaoks ära investeeringud, siis harjutusväljakud on need, mis vajaksid selget edasiarendamist. Meil on tõsiseid vajakajäämisi nii põhja suunal, Soodla keskpolügoonil, kui ka lõunas, Nursipalus. Ka siin tuleks Ka siin tuleks astuda jõulised sammud, et kõike seda tehnikat, mida me soetame, oleks võimalik rakendada. Kui tulla tulla üheainsa arvu juurde, mis tegelikult ka strateegiadokumendis 2035 võib-olla

kõik see, mis meie ümber toimub, näitab, et alla 3% me, ma julgen arvata, lähemal kümnendil kahjuks ei saa. Nii et selles kutsun kõiki fraktsioone üksmeelele, et seda punkti, seda numbrit kindlasti muuta. Aitäh! Aitäh! Ma palun Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Lauri Läänemetsa. minutit. Aitäh! Lugupeetud kolleegid! Ma arvan, et Ukraina sõjast saame muu hulgas teha kaks olulist järeldust. Esiteks, me riigina pole eksinud ning oleme läbi aastakümnete oma riigikaitset õige ohuhinnangu ja õige loogika järgi planeerinud ning üles ehitanud. Teiseks näeme, et Venemaa otsustes ei ole mõtet otsida selget loogikat, sest need võivad olla tehtud üht‑ või teistpidi vigase info ja otsustusprotsesside põhjal. Venemaa on valmis diktaatorlike ambitsioonide saavutamiseks valama rohkem oma inimeste verd, kui oleksime isegi võinud arvata.Need teadmised ütlevad meile, et Eesti riigikaitsesse tuleb senisest rohkem panustada, seda kindlasti rahalises mõttes. Samuti vajame me totaalkaitset, kus kaitsejõudude ja liitlaste kõrval on riigi julgeoleku tagamisel igal inimesel oma selge ja arusaadav roll täita. Sotsiaaldemokraadid toetavad valitsuse soovi suurendada meie laskemoonavarusid ning hankida juurde sadade miljonite eurode eest relvi.Pean aga ütlema, et võtmeülesanded on kahjuks selles plaanis puudulikult määratletud. Esiteks teeb valitsus ühekordsed investeeringud vaid relvadesse. Maakaitse suurendamine ning uued relvasüsteemid eeldavad töötajate arvu kasvu. Me vajame riigikaitsekulude suurendamise pikaajalist kokkulepet ja seda püsikulude kasvu kohta, et uued ülesanded ei tuleks tänaste tegevuste ja võimete arvel. Teiseks, kõigist plaanidest on puudu tegevväelasi puudutav osa. Ma ütlen veel kord vana tõe: relv ei sõdi, seda teeb inimene. Eesti riiki kaitseb inimene. Eesti riigikaitse strateegia, võimete arenduse, maastikul positsioonide valiku teeb inimene, eelkõige tegevväelane Kaitseväes või Kaitseliidus.Valitsuse Valitsuse jaoks on investeering jätkuvalt aga vaid investeering betooni ja metalli, mitte inimestesse. Kui seni oli riigi kaitsmine elukutse, siis alates 2020. aastast ei kehti uutele tegevväelastele enam eripensionide süsteem, seega ei ole ka sellist elukutset mitte. See tähendab, et kui ohvitser või veebel saavutab riigi raha abil ja töökogemuse tulemusel piisavalt hea pädevuse, ostetakse ta lihtsalt erasektorisse üle. Meie aga kaotame riigikaitse jaoks ülivajalikud teadmised ja kogemused, mis kogunevad õppustel ja missioonidel aastakümnete jooksul. Lubadus, et eripensionide asemele tuleb midagi muud, on täitmata. Toona räägiti tööandja kogumispensionist, kuid ka see on tegemata. Jah, kaitseväelaste ja kaitseliitlaste motivatsioon riigi nimel pingutada on tohutu. Kuid miks peame just nende pereisade ja ‑emade arvel kokku hoidma? Miks me üldse peame inimeste arvel kokku hoidma? Laiapindne riigikaitse, kus iga inimene panustab, tähendab ka kõrget motivatsiooni seda teha. teha. Siit jõuamegi kahe põhimõttelise või isegi fundamentaalselt olulise probleemini. Kaitseministeerium mitte ei suurenda vabatahtlike kaitsetahet, vaid pigem võib seda kärpida. Esiteks vähendati juba Kaitseliidu eelarvet 5% ehk 5,49 miljonit eurot. Käesoleval aastal on korraldus vähendada eelarvet 2%. Lugupeetud kaitseminister ütleb, et seda pole veel tehtud. Jah, ei ole tehtud. Aga korraldus on antud. Ma isegi tean, milline vastus sellele korraldusele on: lihtsalt ei ole võimalik seda korraldust täita. Selle korralduse täitmine eeldaks kas noorteorganisatsioonide tegevuse lõpetamist või õppuste vähendamist olulises mahus, aga seda pole võimalik teha. Kaitseliidu eelarvest kaks kolmandikku moodustavad palgakulud. Samas, valitsus on otsustanud suurendada maakaitse ehk Kaitseliidu võimekust 10 000 võitleja võrra.

Ehk kogu selles matemaatikas on asjad väga paigast ära. Suurendame kulusid, aga teistpidi võtame raha ära. ära. Samamoodi püütakse Kaitseliidu otsustusprotsesse allutada Kaitseministeeriumile, seda nii personali, varade kui ka eelarve planeerimise puhul. Lugupeetud ametikaaslased! See on väga ohtlik tee. Kaitseliidu vabatahtlikke koos hoidev peamine liim ei ole mitte relv ja püssirohi, vaid inimeste võimalus oma kodumaa kaitsmist koos kujundada. Kui lõikame ära vabatahtlike võimaluse Kaitseliidu arengut planeerida ja selle eest vastutada, siis ei ole meil enam seda Kaitseliitu ja sellisel kujul inimeste kaitsetahte tugevat väljendust samuti Vaba tahe on võimas relv, aga ainult siis, kui seda kasutada osatakse. Head kolleegid! Jätkuvalt on Eesti riik kaitstud ja nii on ka edaspidi. Oluliselt parema tulemuse saame aga siis, kui me investeerime relvade kõrval ka inimestesse ja nende palkadesse ning hoiame kõiksugu maailmavaatelised kärpimisdogmad ja mammutjuhtimisfetišid riigikaitsest eemal.

juba täna. Küllap on nüüd kõigile üheselt arusaadav president Lennart Meri sõnastatud sügava sisuga fraas "Ei kunagi enam üksi." Kõik on kindlasti ka nõus, et teha tuleb rohkem kui miinimum, et turvalisust nii üksikisiku kui ka kogu ühiskonna ja riigi tasandil tagada. Erinevad arusaamad on aga sellest, kuidas ja mille arvel kogu seda turvalist heaolu saavutada. Kui käsitleme kitsalt riiklikku julgeolekut, peavad ühed oluliseks, et me oma panust selles vallas jõuliselt suurendaksime, teised on aga isegi veel täna kahtlevad ja küsivad, kas oleme ikka lõpuni kindlad, et meid võib ida poolt oht ähvardada. Riigikaitsele mõeldud raha võiks nende arvates kasutada ja peaks kasutama hoopis mujal.Riigikogu on just see sobivaim paik Eestis, kus seda laadi arutlusi ja debatte pidada. Meil on siin esindatud nii koalitsioon kui ka opositsioon. Mul on hea meel tõdeda, et riigikaitsekomisjoni istungitel käsitleme kõiki teemasid koos ekspertidega süvendatult ja kõik saavad võimaluse oma arvamused välja öelda ja neid ka põhjendada. Vahetevahel ka hääletame, kuid see pole tavaline. Töötame ja võtame otsuseid vastu erakondadeüleselt, mis ongi ju parim viis parlamentaarse debati lõpptulemiks. Seega, esindades oma erakonda, saan nii sisus kui ka vormis pöörduda teie poole riigikaitsekomisjoni esindajana. Tuletan meelde, et meie komisjon osutas riigikaitse võimelünkade vähendamise vajadusele juba tunamullu, tunamullu, enne arengustrateegia kinnitamist, kaitsekulude osakaalu suurendamise kohta SKT‑s ning õhutõrjevõime loomisega seonduvalt kogu riigikaitse tõhustamise mõttes saatsime Vabariigi Valitsusele kirja mullu novembris.Käesoleva aasta jaanuaris otsustati, et Eesti suurendab lähiaastatel erakorraliselt kulutusi laiale riigikaitsele 380 miljoni euro ulatuses, suutmaks kiiremini tegutseda nii sõjaliste kui ka hübriidohtude vastu. Läinud kuul langetati põhimõtteline otsus riigikaitse tugevdamiseks täiendavalt, võimaldades selleks 476 miljonit, ja ühiskonna võimele kriisioludes hakkama saada eraldati 86 miljonit eurot, millest suur osa läheb elanikkonnakaitsele ja piiri tugevdamisele. Ukraina sõja õppetundidele tuginedes ja lisarahastusest lähtuvalt vaadatakse koostöös NATO-liitlastega üle võimearenduse ja kaitsetegevuse kavad. Seejuures on tõhusaks tsiviilkaitseks sõjalises plaanis efektiivne tõsta õhutõrje‑ ja kaudtulevõimet.Meil on praegu korraga käsil õige mitu ohtlikku kriisi. Liidritel, ka rahvaesindajail Riigikogus, on kasutada andmed, mis tavainimestele on kättesaamatud. Oleme riigi ja rahvana saavutanud president Meri püstitatud eesmärgi, see tähendab, et kuulume NATO‑sse ning Euroopa Liitu. esindavad NATO juhtkonna juures meie oma professionaalsed asjatundjad. Osa Riigikogu liikmeid on koondunud NATO Parlamentaarsesse Assambleesse. Julgeoleku‑ ja kaitseküsimustega tegelevad mitu Riigikogu komisjoni. Me teeme kõigekülgset koostööd nii Balti, Põhjala kui ka Euroopa Liidu ja maailma tasandil. NB8 ehk Põhjala-Balti kaitsekoostöö raamistikku kuuluvad dialoogid kaitseministrite, poliitikadirektorite ja kaitseväe juhatajate tasandil. Loomulikult on koostööd võimalik tõhustada. Edaspidisteks arenguteks on ruumi nii olukorrateaduslikkuse suurendamisel, ühiste võimearendusprojektide leidmisel, sõjalise koostegutsemise suutlikkuse parendamisel kui ka küberkaitsevaldkonnas, kus Eestit peetakse ju tõsiseks tegijaks.Fundamentaalselt muutunud olukord on muutmas ka Rootsi ja Soome rahva suhtumist NATO‑ga liitumise võimalusse. Hiljuti avaldatud küsitluse tulemused viitavad selgesti, et soomlaste skeptitsism NATO suhtes on märgatavalt vähenenud. Üle 60% rahvast kujutab Soomet juba täna ette NATO liikmesmaana. See on suur ja oluline muudatus, sest soomlased on saanud headest suhetest Nõukogude Liidu ja Venemaaga juba aastakümneid ohtralt kasumit. Kuidas nad seda teha suutsid, tahaks küsida president Kekkoneni ja tema tegutsemisliini järgijate käest. Eriti Põhja-Soomes on praegugi palju neid, kes pragmaatilistel põhjustel ei taha kuuldagi karmidest sanktsioonidest Venemaa Umbes samasugune olukord on ka Rootsis. Ometi on nad koos soomlastega välja töötanud ühist kaitseplaani, teinud ühisõppusi nii Ölandi kui ka Ahvenamaa kaitseks. Loomulikult rõhutavad mõlema maa liidrid, et kõik kaitseotsused tehakse iseseisvalt, vabalt ja suurematest riikidest sõltumata. Mõlemad rahvad arvestavad halvemate võimalustega, kuid sellega tegelevad esmajoones professionaalid.Rahvusvahelise elu liidrid tegutsevad päevast päeva, et Ukraina tragöödia ükskord lõpeks. Õnneks kõlab ka Eesti ja teiste Balti rahvaste hääl kooskõlastatult peaaegu kõigi NATO NATO liikmesriikidega. Sellest on alati lähtunud ka NATO peasekretär Jens Stoltenberg. Me pole enam ammu üksi, sest üksinda suure vastase vastu ei saa isegi siis, kui me 2,3% asemel kulutaksime kaitsele 12,3%. Saksa välisministri sõnul pole meil muud võimalust kui ühiseid reegleid kaitsta ka juhul, kui sellel on kallis majanduslik hind. Saksamaa teab hästi, mida see nende jaoks on tähendanud.Täna saavad ka meil kõik aru, et Eesti peab oma riiklikku julgeolekut arendama ning selleks raha eraldama. Lõpliku otsuse raha eraldamiseks riigieelarvetes teeb Riigikogu, meie teiega, kus oma huvisid ja eesmärke kaitsevad nii valitsuses kui ka opositsioonis olevad poliitikud. See tagab võimaluse probleemi mitmekülgseks analüüsiks. Kuid lisaks rahale suurendab turvalisust ja riigikaitse tähendusest arusaamist rahva meelsus. Pole juhus, et just praegu liitub Eestis tegutsevate kaitseorganisatsioonidega sadu mehi ning ka naisi, kes samuti on valmis aktiivselt oma maad ja rahvast kaitsma.Alles üleeile arutasime oma komisjonis koos Kaitseväe juhataja ning Kaitseministeeriumi esindajatega kõigekülgselt praegu aktuaalseid teemasid. Tegime plaane ja arvutusi ressursside kohta, rahalised aspektid kaasa arvatud. Loomulikult ei räägi me sellest avalikult. Pole kahtlust, et praegune elektriseerunud laiapindne riigikaitse olukord annab meile kõigile otsustavust, panustamaks tänasest veelgi rohkem sellesse töösse, mille tulemusi ei näe mitte ühe aasta, isegi paari aasta pärast mitte. Seepärast ongi selle kõigega väga kiire. On hea, et sellest saavad enam-vähem kõik ka ühtemoodi aru. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove fraktsioonidel ei ole, kõik fraktsioonid on sõna võtnud. Nüüd on tulnud kaitseministrilt soov esineda läbirääkimiste voorus kõnega ja seda meie seadus lubab. Nii et ma palun Riigikogu kõnetooli kaitseminister Kalle Laaneti.

"Kaitseliit on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon." See on § 2 Kaitseliidu seaduses. Ma viitan veel ühele paragrahvile, see on "Kaitseliidu juhtimine", § 11 Kaitseliidu seaduses: "Kaitseliitu juhib Kaitseliidu ülem, kes allub vahetult Kaitseväe juhatajale."

Peale 24. veebruari on väga tihti küsitud minult välismeedias või ka kolleegide poolt, kas te tunnete Eestis hirmu.

et üles ehitada meie Kaitseväge, [tugevdada] meie riigikaitset vabatahtlikkuse abil. Juhul, kui ühel päeval meie idanaaber ei tea millest iganes tulenevalt otsustab meid rünnata, siis me oleme selleks valmis. Minu arvates on see meie kõige suurem väärtus, meie Eesti väärtus, me oleme selle nimel tööd teinud, me pingutame selle nimel iga päev jätkuvalt. Ja et me ei unustaks ära, et need sõnad, mis lastakse lendu kas ajaleheveergudel või siit puldist, võivad tekitada väga palju võbelusi meil siseriiklikult ja suuri aplause idapiiri taga. Aitäh! Aitäh ka hea ajakasutuse eest! Sulgen läbirääkimised. Nii nagu on meie reegel, arutelu lõppemisel Riigikogu otsust vastu ei võta.

Lennundusseaduse muudatuse eesmärk on korrastada riikliku lennundusega seotud nõudeid, et tagada parem lennuohutus ja lennundusjulgestus ning riigiasutuste lennundustegevuse läbipaistvus. Samuti saavad valitsusasutused mehitamata õhusõidukitega täita oma ülesandeid, sealhulgas teha järelevalvet.Mida see siis puudutab? Eelkõige antakse Kaitseväele, Politsei‑ ja Piirivalveametile,

Rõhutan: ajutisi geograafilisi alasid. Teiseks, Kaitseliidu ja Välisluureameti õhusõidukid loetakse kaitselennunduse õhusõidukite hulka. See annab võimaluse ülesandeid paindlikumalt täita. Kolmanda olulise muudatusena lisatakse seadusesse meetmed, mida võib riikliku järelevalve käigus kohaldada mehitamata tsiviilõhusõidukite suhtes, niinimetatud droonitõrjemeetmed. Järgnevalt, [Lennu]liiklusteeninduse AS‑ile määratakse riigikaitselised ülesanded. Riigikaitse eesmärgil õhuruumi kasutamise regulatsioonis määratakse olulisima muudatusena Lennuliiklusteeninduse AS‑ile riigikaitselised ülesanded: tagada lennuliiklusteenuse, sidepidamis‑, navigatsiooni- ja seireteenuse ning aeronavigatsioonialase teenuse osutamine. See tähendab seda, et Lennuliiklusteeninduse AS peab määrama osa töökohti riigikaitselisteks ametikohtadeks.

möödas. Järgnevalt viimane eesmärk: lahtise lasketiiru ja laskepaiga omanikud või valdajad peavad enne lasketiiru või ‑paiga kasutusele võtmist edastama Transpordiametile lasketiiru koordinaadid, et tagada madalalt lendavate õhusõidukite ohutus. Lahtises lasketiirus ja ‑paigas, kus ei ole kasutusele võetud selliseid abinõusid, mis ei võimalda relvast laskmise ajal relva õhku suunata, võib käsitulirelvast laskmisel ohuala olla kuni 4500 meetrit, olenevalt sellest, millisest relvast lastakse. Seetõttu on oluline, et piloodid ja kaugpiloodid teaksid, kus sellised lasketiirud ja ‑paigad asuvad, ning saaksid sellega marsruudi ja lennukõrguse valikul arvestada. Juhul, kui see tiir on juba olemas, siis tuleb määratud tähtaja jooksul Transpordiametile samuti esitada laskeala keskpunkti koordinaadid, ohuala kõrgus, laskeala diagonaali pikkus, nagu uue lasketiiru või ‑paiga korral. See on selle väga hea eelnõu eesmärk. Aitäh teile, austatud minister, ettekande eest! Küsimusi on küll.

Kas selle lennunduse teema üle oli ka arutelu majandusministeeriumiga? Kas siin on ainult sõjalennunduse teema või on ka tsiviillennunduses mingid uuendused tulemas? Aitäh! Hea Aivar! Ma pean täpsustama, et ma ootasin eelmisel kolmapäeval võimalust. Õigemini minul kolmapäeval ei olnud [ettekannet] päevakorras, ma tulin neljapäeval. Neljapäeval ma ootasin pidulikult tunde, et tulla teie ette, kuid kahjuks seda võimalust ei tekkinud. Mul oli väga kurb meel selle üle.

Hea juhataja! Hea kaitseminister! Me oleme siin droonidega maailmas üsna nii-öelda kõvad käed. Nagu ma aru saan, selle eelnõu mõte on nende riiklike eskadrillide

kui suur võiks olla see riiklik eskadrill või eskadrillid? Umbkaudu. Eelkõige on ju tegemist tõesti droonidega. Ma jään Ma jään täna küll selle vastuse võlgu, kas ja kui palju on konkreetselt droone erinevatel ametkondadel. Kui see teid tõsiselt huvitab, siis ma palun oma kolleegidel selle välja uurida ja teile teada anda.

Äkki sa aitad, kus koha peal need on, kus koha peal saavad vangla droonid lennata ja kus koha peal MTA droonid? Need on sellised, kellel on spetsiifilises valdkonnas võimalus liikuda. Aga neid paragrahve ma ei leia. Ma arvan, et kõige olulisem on ju see, et nad täidavad riiklikke ülesandeid vastavalt sellele, mis nende vajadused on. Vaevalt, et see paragrahv kõige tähtsam on, tähtis on see, et neile on antud õiguslik alus

on kirjas, et kehtestab Vabariigi Valitsus oma korraldusega. Ma ei näinud dokumentide juures seda valitsuse korraldust. Meil tavaliselt on eelnõu juures ka need korraldused. Kas need tulevad enne teist lugemist siia saali või kust neid võiks leida? Kõigepealt, ma täpsustan ikkagi seda, et neljapäeval pidin

Aitäh, hea Riigikogu esimees! Head kolleegid! Head kuulajad ja vaatajad! Nagu kaitseminister juba põhjalikult tutvustas, on tegemist eelnõuga, mis korrastab riigi õhuruumi kasutamist riigikaitselisel eesmärgil. Kuna see tutvustus oli kaunis põhjalik, siis ma piirdun ainult sellega, mida me komisjonis arutasime.Küsimus oligi, kas uus korraldus muudab toimetamise lihtsamaks ja kas Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts riigikaitselisi ülesandeid

ülesannetega tegeleda, siis on ka valmisolek nendega hästi hakkama saada. Lisaks, kui töötajate hulgas on kaitseväekohuslasi, siis neid ei mobiliseerita, nii et ettevõte saab kenasti hakkama.Küsiti

tulevikus lennukeeluala või ajutise lennukeeluala piirkonda, siis sellised sõidukid on võimalik maa peale ära tuua. Just. Vastutus on ka vastav. Menetlusotsused olid järgnevad, need tehti 15. veebruaril komisjoni istungil: tehti ettepanek võtta eelnõu 16. märtsil päevakorda, konsensusega, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ja küsida arvamust riigikaitsekomisjonilt. Seda võin ka refereerida. Vahepeal läks aega mööda. 14. märtsil me tegime otsuse eelnõu [lugemine] edasi ja võtta eelnõu täiskogu päevakorda 24‑ndal ehk eelmisel neljapäeval. Sellega saab lahendatud ka Aivar Koka müsteerium, mis päeval see olema pidi ja mis päeval pidi minister siin olema. Dokumentidest selgub, et neljapäeval, ja minister ootas vapralt, aga ei saanud löögile. Mainisin juba, et küsisime ka riigikaitsekomisjonilt arvamust, kuna see puudutab riigikaitsevaldkonda. Riigikaitsekomisjon leidis, et eesmärgid on mõistlikud, koostöö on vajalik. Need regulatsioonid on vajalikud riigi julgeoleku ja lennuohutuse tagamiseks. Riigikaitsekomisjon andis meile arvamuse, kus nad konsensuslikult toetasid seda eelnõu. Aitäh!

Läbirääkimisi avada ei soovita. Juhtivkomisjoni seisukoht on, et esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 21. aprilli kell 17.15.

Vabariigi Valitsuse algatatud küberturvalisuse seaduse, avaliku teabe seaduse ja Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 531 esimene lugemine.

austatud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu! Tutvustan teile täna küberturvalisuse seaduse, avaliku teabe seaduse ja Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu numbriga 531.Vabariigi Valitsus kiitis selle eelnõu heaks 17. veebruari istungil. Eelnõu eesmärk on ajakohastada küberturbenõudeid ühiskonna toimimise seisukohast olulistes, sealhulgas avaliku sektori kasutatavates infosüsteemides. Eelnõuga viiakse Eesti õigus kooskõlla kahe Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega. Arvestades Venemaa sõda Ukrainas ja selle osana teostatavaid küberrünnakuid, on juba praegu tekkinud vajadus rakendada eelnõuga lisanduvaid turvameetmeid küberkaitsevalmiduse parandamiseks ja ennekõike ikka selleks, et ennetada küberintsidente, lahendada küberkriise või leevendada küberkriisidest tulenevaid mõjusid.Eelnõuga tehtavad muudatused on kooskõlas valitsuse tegevusprogrammiga, mille kohaselt Eesti on küberkaitstud riik ja selleks tehakse tihedat koostööd liitlastega. Eelnõuga tehtavad muudatused on võimalik kokku võtta kolmes teemaplokis. Esiteks, volitusnormide loomine uute infoturbenõuete ja Eesti infoturbestandardi kehtestamiseks. Teiseks, volitusnormi loomine Euroopa Liidu küberturvalisuse pädevuskeskuste võrgustikus osalemiseks. Kolmandaks, volitusnormi loomine Euroopa Liidu küberturvalisuse sertifitseerimise korraldamise täpsustamiseks Eesti õiguses.Esimese õiguses.Esimese teema koha pealt on vajalik volitusnorm selleks, et valitsusel oleks võimalik tagada võrgu ja infosüsteemide küberturvalisuse kaasaegsus ja süsteemsus. Seda plaanitakse teha üldiste küberturbenõuete täpsustamise, spetsiifiliste nõuete määratlemise ning uue infoturbestandardi kehtestamise kaudu.Eelnõuga korrastatakse samuti küberturvalisuse seaduse kohaldamisala avalikus sektoris ning laiendatakse seaduse kohaldamisala uutele valdkondadele. Seda on vaja, et piisav küberturvalisuse tase oleks ühtlaselt tagatud nii avalikus sektoris kui ka elutähtsate ja oluliste teenuste puhul.Teine Teine teema on seotud Euroopa [Parlamendi] ja nõukogu määrusega (EL) 2021/887, millega luuakse küberturbetööstuse, tehnoloogia ning teadustegevuse pädevuskeskuste võrgustik. Pädevuskeskuste võrgustiku ülesanne on soodustada Euroopa Liidu liikmesriikide ühist küberturbevaldkonna arendamist. Eelnõu ning seda toetava ministri määruse tulemina hakkab Riigi Infosüsteemi Amet täitma küberturvalisuse valdkonna Eesti koordineerimisüksuse ülesandeid. Kolmas teema on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/881, mis on seotud küberturvalisuse valdkonnas toimuva IKT-teenuste, ‑toodete ja ‑protsesside sertifitseerimisega. Eelnõu tulemusena hakkab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet täitma riikliku küberturvalisuse sertifitseerimisasutuse ülesandeid. Kuigi selle ülesande sõnastus võib jätta mulje, et amet viib ise läbi sertifitseerimisi, siis see nii ei ole. Vastupidi, amet toetab akrediteerimisasutust, teostab järelevalvet vastavushindamisasutuste tegevuse üle, lahendab kaebusi ning on ka kohtuväline menetleja. Eelnõu ei too kaasa lisavahendite vajadust ning tulevased võimalikud täiendavad vajadused arutatakse läbi riigieelarve läbirääkimiste käigus. Eelnõu kohaselt jõustub seadus üldises korras, välja arvatud kaks punkti: esiteks, avaliku teabe seaduse muudatused, mis jõustuvad järgmise aasta 1. jaanuarist,

Hea juhataja! Rõõm näha, härra minister! Me ootasime sind ja teisi ministreid kolmapäeva hilisõhtul siin pikisilmi. Aga keda ei olnud? Sind ei olnud. Kõikidelt teistel oleme saanud juba küsida, kas nad magasid või mis nad tegid. Kolleeg Michal räägib, et sõjaaeg, me oleme siin viies kolonn ja takistame tööd, aga me ootasime sind, kuid sa ei tulnud. Kuidas siis niimoodi, sõjaajal ei ilmu siia meie ette nii olulise eelnõuga? Aitäh küsimuse eest! Nii nagu ma oma kirjalikus sõnumis vastasin, oli selge, et päevakord oli nii palju ja nii oluliselt muutunud, et lihtsalt see punkt enam päevakorda ei mahtunud. Konsulteerisime fraktsiooniga ja sellisele otsusele me jõudsime. Täna olen siin teie ees, kaitsen eelnõu ja vastan. Aitäh

Aitäh! Seda võimalust ei ole, et Riigikogu liige küsib protseduurilise küsimuse ministri käest. Protseduuriline küsimus, Peeter Ernits, palun! Aitäh! Seda

Mis kell see nõustamine oli? Sina teatasid kell 22, mis see oligi, 21 vist, kui ma õigesti mäletan, et sa ei tule siia. Aga millal siis see kooskõlastamine fraktsiooniga oli?

Mul on teile küsimus, protseduuriline küsimus. Üldiselt on tavaks saanud, et siin Riigikogu saalis ei valetata. Vähemalt niimoodi on räägitud. Aga me oleme täna selle põhimõtteliselt nii-öelda ministrite tööluusi kohta saanud kahesugust informatsiooni. Kõigepealt ütles hea kolleeg Kristen Michal, et ministrid ja nende erakonna saadikud ei tulnud sellepärast, et siin parlamendis tegutseb viies kolonn.

väga paljud ministrid ja ma saan aru, et ka Riigikogu liikmed, ei saanud tulla siia Riigikogu kõnetooli. Meil oli päris tõsine arutelu protseduuriliste küsimuste raames esmaspäeval. Ma lubasin, et ma kutsun kokku vanematekogu. See on kutsutud kokku homme hommikuks, et arutada seda teemat, mis põhjusel äkki ühel hetkel väga paljud valitsusliikmed ei saanud siia tulla. Ma ei loe seda heaks tooniks.

Siin on ikka Riigikogu ja Riigikogu ette peab minister tulema alati, selle üle ei ole vaidlustki. Aga ma küsin su käest seaduse § 1 "4) sadamateenuse osutaja, kes on sadamaseaduse tähenduses sadama pidaja ..." Hea küsija, ma vabandan. Palun rääkige rohkem mikrofoni, siis on hääl tugevam. Aitäh!

Miks sellised muudatused on vajalikud? Väga lihtne põhjus. Vaatame, milliseid küberrünnakuid tehti enne Ukraina sõda. Igasugused rünnakud elutähtsa teenuse osutaja või infrastruktuuri vastu mõjutavad väga oluliselt kogu segmendi või ärivaldkonna toimimist. Ma arvan, et on väga üheselt kõigile arusaadav, et küberintsidentide ärahoidmine on palju odavam kui pärast nende tagajärgede likvideerimine. Nii et investeeringud küberturvalisusesse, et oleks

muudatusega viiakse küberturvalisuse seadus kooskõlla sadamaseadusega, et ei oleks kahe seaduse erinevat tõlgendust. Aga ma arvan, et küberturvalisus kui investeering on kindlasti kõige olulisem ja seetõttu on ka see seadus väga tähtis. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Minul on kohe väga suur küsimus selle küberturvalisuse seaduse kohta, sest selle muudatusega hakatakse seda kohaldama ka Riigikogus esindatud erakonnale. Erakond kui selline on abstraktne mõiste ning erakond koosneb konkreetsetest inimestest. Olete sellega ilmselt nõus, jah?Aga küsimus on selles, et selle seaduse § 1 lõige 2 ütleb, et käesolevat seadust ei kohaldata riigisaladuse töötlemisele. Mul on küsimus selles mõttes, kuidas me eristame erakonnas ära need isikud, kes tegelevad riigisaladusega. Kas me klassifitseerime nad Riigisaladusega me puutume nii või teisiti ja tahes-tahtmata kokku, sest ka näiteks ELAK‑is on samasugused probleemid. Kus on see loogiline selgitus selle küsimuse puhul, kui üks seadus, üks seaduse punkt lubab seda, aga teine välistab selle? Aitäh, Ma arvan, et neid kahte seadusepunkti sellisel kujul koos lugeda on ekslik. Erakond on ju juriidiline isik ja ma arvan, et mitte ükski erakond ei soovi olla küberründe ja eriti eduka küberründe ohver. See on reguleeritud nii, et riigisaladuse ja salastatud välisteabe töötlemine on eraldi seadustes kirjas. Ma arvan, et siin mingit vastuolu ei ole.

et miks neid määrusi on vaja rakendada. Samas on see väga heitlik, näiteks te olete siin toonud välja, et sunniraha on 100 000, aga siis äkki viinud selle 20 000 peale. Näiteks Eesti Energia nuriseb, miks on vaja seitse aastat hoida neid dokumente, kui võiks kolm olla. Ma ei jõua kõiki neid nüansse siin ... Miks ühelt poolt nii karm lähenemine ja teiselt poolt jälle kiire järeleandmine, kui selle

See on ju väga tavaline osa tavapärasest praktikast, et küsitakse eelnõu kohta kommentaare, erinevad osapooled neid ka annavad, seejärel eelnõu koostajad hindavad, kas nendes kommentaarides toodud ettepanekud kattuvad seaduseelnõu eesmärgiga. Kui on võimalik neid arvestada, need on mõistlikud, siis seda ju tuleb teha. Kui on soov seadust või seaduseelnõu muuta, siis seda saab alati teha komisjonis esimese ja teise lugemise vahel. Ma ütlen siin sedasama, mida ma juba olen korduvalt maininud, et küberturvalisuse

tugevam kübervõimekus lõppkokkuvõttes hoiab palju rohkem kulusid ära, see on nagu kindlustuspoliisi ostmine. Aivar Kokk, palun! Aivar Kokk, palun! Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister!

teksti omavaheline ühtlustamine, et ei oleks vastuolusid, oleks ühetaoline käsitlus. Teine vastus on ikkagi see, et minu soovitus on igale ettevõttele – ükskõik kui suur või väike ta on, võib-olla ta ka selle seaduse kohaldamise alla ei lähe – neidsamu küberturvalisuse põhimõtteid ja standardeid oma juhtimises ja riskijuhtimises kasutada. See ei ole mingisugune ettevõtlusvaenulik eelnõu, see väga selgelt pigem tugevdab meie ettevõtlussektori kerksust. Seetõttu on ka väga oluline, et see eelnõu saab loodetavasti Riigikogus kiirelt menetletud. No

Kas oli plaanis selle küberturvalisuse seaduse avamise käigus näiteks vaadata üle e-hääletamise süsteemid ja hinnata nende küberturvalisust või sellega üldse ei tegeleta või on lähiajal plaanis seda teha? Tänan, Aitäh! Valimissüsteemi ja e‑valimissüsteemi turvalisus on jätkuvalt prioriteet. Seda ei ole keegi muutnud ja ka selle seadusega ei muudeta seda kuidagipidi leebemaks. Vastupidi, elu on näidanud, et küberturvalisus on igas

selle seaduse kohaldamise juurde. Te ütlesite niimoodi, et küberturvalisuse seadust kohaldatakse Riigikogus esindatud erakonnale. Aga Riigikogus on ka erakonnaliikmed, kes puutuvad kokku riigisaladusega. Antud seaduse kontekstis on ikkagi olemas vastuolu. See teine lõige ei luba kohaldada seda nende inimeste suhtes, kes puutuvad kokku riigisaladusega, need on need Riigikogu liikmetest erakonnaliikmed. Kas see seadus välistab

on ka inimesi, kes on läinud nendeks ahjualusteks. Praegu on neid kaks, kellest üks vist tahtis saada ka riigikaitsekomisjoni liikmeks, aga ei suutnud ära teha NATO turvalisuse testi.

tähtajaks ei vastanud. Standardimis‑ ja akrediteerimiskeskus ei vastanud samamoodi. Kõigil on võimalus kommenteerida, kaasamine on toimunud, ja alati on võimalik täiendavalt esitada ettepanekuid ju ka Riigikogu saadikute Samamoodi saab komisjon kaasata huvigruppe. Nüüd see esimene küsimus. Kui ma õigesti aru sain, puudutab see riigisaladuse

Aitäh! Täpselt nende teemadega see eelnõu ka tegeleb. Kui me näiteks räägime volitusnormi andmisest küberturbestandardi kehtestamiseks, siis küberturvalisusega tegeleb Riigi Infosüsteemi Amet 24 24 tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas ja 365 päeva aastas. Küberturvalisus on minu prioriteet, see on ka valitsuse prioriteet. Selle aasta eelarves oli küberturvalisuse tõstmiseks ette nähtud 30 miljonit, mida varasemalt ei olnud sinna pandud. Ma arvan, et ka lisaeelarves tuleb sinna [raha] juurde. Nii nagu korduvalt on öeldud, valimiste turvalisus, sealhulgas küberturvalisus, on väga oluline. Selle peale sai väga palju energiat panustatud, kui olid kohalikud valimised möödunud aasta sügisel. Aitäh! Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Mind ikkagi huvitab täpsemalt lahtiseletatult, mida see küberturvalisuse kontrolli või mille iganes laienemine Riigikogus esindatud erakondadele tähendab. Kas see tähendab nende e‑posti turvalisuse tagamist personaalselt, fraktsioonilisti turvalisuse tagamist, erakonna Facebooki‑lehekülje turvalisuse tagamist ja nii edasi ja nii edasi? Ma ei hakka ükshaaval üles lugema, te mõistate, mida ma silmas pean. Oleks hea, kui täpsustaksite. Aitäh! See täpselt seda tähendabki, et Riigikogus esindatud erakondade

satub kellegi teise kätte kui need, kellele see on mõeldud, või et erakonna veebileht võetakse maha ja nii edasi. Teadlikkus, nõustamine ja

ma arvan, väga oluline. Me oleme näinud erinevaid valimisi, kus teistes riikides on ju ka kübertegevust kasutatud. Nii et see on puhtalt Riigikogu erakondade huvides. Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan! On hea öelda praegu teile, kui me lahkame siin rahvusringhäälingut, sest muidu see läheb alati kultuurikomisjoni, seal läheb heiaks-heiaks ja ei pöördu asi sinna, kuhu tahaks. Eesti Eesti rahvuslik ringhääling peaks olema allikakriitiline. Üsna mitmed korrad on lastud sisse igasuguseid selliseid lapsuseid. Mulle meenub viimane, et Venemaa alustas siin meil Läänemerel mingeid raketitõrjeoperatsioone.

Kas Eestis on võimalik tuvastada kaugteel inimese vanust? Kas Eesti pankadel on tehtud koostööleping Google'i ja Youtube'iga, et antaks informatsiooni, kui vana on nende klient? Kõik, Kõik, mis puudutab isikuandmeid, on reguleeritud isikuandmete kaitse seadusega. Pangad ja kõik teised ettevõtted peavad seda seadust täitma.Mis täitma.Mis puudutab ERR‑i sisuloomet, siis kindlasti küberturvalisuse seadus ei ole see, mis seda sisuloomet kuidagi puudutab või mõjutab. Küll on, nagu Ukraina sõda on näidanud, väga oluline,

kirjavahetuse turvalisuse tagamine Riigikogu liikmete puhul tähendab ka seda, et kui ajakirjandusel õnnestub hankida või ajakirjandusse lekitatakse – ja tõenäoliselt kaitsepolitsei või prokuratuuri poolt – Riigikogu liikme kirjavahetust, et kasutada seda tema diskrediteerimiseks või tema vastu mingite juriidiliste protseduuride algatamiseks, siis ka sellele laieneb küberturvalisuse tagamise nõue? Aitäh,

te tõite – seda, kust kohast ajakirjandus oma andmeid saab, ma arvan, nad oskavad ise kommenteerida. On selge, et seadus kehtib ju kõigi jaoks, ei ole võimalik seadust rikkumata saada ligi ühegi eraisiku, erakonna või Riigikogu liikme meiliaadressile. Siin, ma arvan, ei ole mingil juhul kaksipidi mõistmist. Privaatsus on oluline, inimesed ise on oma andmete omanikud. Meist mitte keegi ei soovi, et meie kirjavahetus või muud andmed jõuaksid kuhugi kellegi pahatahtliku teo tulemusena. Just selle vastu küberturvalisusvõimekus meid kaitseb. Merry Aart, palun! Aitäh! Lugupeetud minister! Kooskõlastustabel on päris sisutihe ja hästi tihedalt kokku kirjutatud. Kas te võiksite tuua välja mõned olulisemad sisulised märkused, mida partnerid on teinud? Aitäh! Jaa. ITL näiteks, infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit tegi ettepaneku jätta eelnõust välja teenuseosutaja mõiste olulise laiendamise. Selle ettepanekuga eelnõu eelnõu koostajad ka nõustusid ja seda ettepanekut on arvestatud. Tartu Ülikooli õigusteaduskonnal oli ka mitmeid märkusi, mis võeti teadmiseks. Need kõik on ilusti kirjas.

mis hakkab erakondade üle järelevalvet teostama? Kui see on üks ametkond, siis kas saadud andmeid jagatakse ka mõne teise ametkonnaga ja mis on selle ametkonna nimi? Aitäh, Mitte ühegi erakonna üle käesoleva seadusega järelevalvet selles võtmes, nagu te küsite, teostama ei hakata. Nii nagu ma olen korduvalt öelnud, on iga erakonna huvides, on ka ettevõtete ja organisatsioonide huvides see, et süsteemid oleksid võimalikult hästi kaitstud küberrünnakute vastu. Täpselt seda eesmärki see seaduseelnõu ka teenib. Mitte

küberturvalisust, endale kohaldatud küberturvalisust. Aga kas see küberturvalisuse printsiip kaitseb Riigikogus esindatud erakonda ja selle liikmete meilivahetust näiteks ka kapo jälgimise eest? Kui kapo näiteks saab mingid andmed kätte, siis on ju andmed lekkinud, eks ole. Kas Riigikogus esindatud erakond on siis mingisuguseid nõudeid rikkunud või ei ole? Aitäh! Selle seaduse

Aitäh! Tõtt-öelda jääb kogu selle eelnõu sisu, eriti mis puudutab Riigikogu erakondi, väga‑väga segaseks. Erakond koosneb ju liikmetest.

Aitäh! Kindlasti selle seaduseelnõuga ei panda ühelegi erakonnale kohustust tagada erakonna liikmete isiklike meiliaadresside või ‑postkastide küberturvalisust. Küll ma arvan, et on väga hea, kui erakondade liikmed ja inimesed üldiselt on küberteadlikud, sest edukad küberrünnakud saavad alati alguse inimesest, kes on vajutanud valele lingile ja seeläbi teinud oma arvuti ja süsteemid haavatavaks. Esimene kaitseliin on alati kõige tähtsam. Milliseid meetmeid valida ja kuidas erakond ka näiteks oma liikmete seas küberteadlikkust tõstab, see on loomulikult iga erakonna enda valik.

Aitäh! Ma arvan, et iga ameti esimene ülesanne on see, et ta nõustab seda subjekti või isikut, kelle suhtes ta järelevalvet teostab. Karistamine ei ole ju kunagi eesmärk. Aitäh!

kohta sätestatut kohaldatakse. Siin on näiteks kohaliku omavalitsuse üksused, osavalla või linnaosa ametiasutused, osavalla või linnaosa ametiasutuse hallatavad asutused. See läheb üsna detaili

No vahetegemise üks põhjus on selles, et kindlasti Riigikogus esindatud erakondade vastu on suurem huvi erinevatel küberrühmitustel, kes tegutsevad teisel pool seaduse piiri. Kindlasti on Riigikogus esindatud erakondadel ka suurem võime küberturvalisusriske juhtida. See ei tähenda mingitpidi seda, et need erakonnad, kes Riigikogus esindatud ei ole, ei peaks küberhügieenile tähelepanu pöörama. Nii nagu ma enne ütlesin, küberhügieen on oluline iga inimese, iga ettevõtte, suure või väikse seisukohalt. Aitäh!

juriidilisi isikuid ja muud. Aga mulle hakkab silma see, et siin puuduvad ministeeriumid, puudub valitsus ja terve rida muid kõikvõimalikke üksusi.

küberturvalisuse, võrgu‑ ja infosüsteemide turvalisuse nõuete ja infoturbestandardi, siis see kõik loomulikult rakendub ka valitsusele, ministeeriumidele ja ametitele, sest ministeerium on valitsusasutus. Niimoodi on, need on kaetud. See on lühike vastus sellele küsimusele. Aitäh! Siim Pohlak, palun! Hea juhataja! Lugupeetud minister! Küsin ikkagi veel erakondade kohta. Kuhu tasandile see siis välja läheb? Kas see läheb päris rohujuuretasandile, ka erakondade kohalike osakondade Kuskohas see piir jookseb erakondade puhul, kustmaalt see turvalisus peab olema tagatud või mida nõutakse? Nii nagu ma olen juba mitu korda sellele küsimusele vastanud, see on iga erakonna huvides, et teie infosüsteemid ja riskijuhtimine võimalikult küberturvalised. Keegi ei hakka minema ju indiviidi või päris rohujuuretasandile, aga see risk tavaliselt on, mida ma ka olen juba mitu korda öelnud, kõige suurem just rohujuure tasandil. Kui inimene vajutab lingile, kuhu ta tegelikult ei peaks vajutama, või läheb õngitsuskirja ohvriks või mis iganes, siis selle kaudu õnnestub pahategijatel pääseda ligi infosüsteemidele. Seda ju keegi meist ei soovi. See eelnõu teenib eesmärki, et kaitsta, mitte karistada või kuidagi ahistada. Nii

Austatud Riigikogu juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaminister! Vabariigi Valitsus algatas nimetatud eelnõu oma käesoleva aasta 21. veebruaril. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne esimest lugemist käesoleva aasta 14. märtsi koosolekul, kus eelnõu algataja esindajana osalesid ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, riikliku küberturvalisuse juht Raul Rikk ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riikliku küberturvalisuse osakonna õigusnõunikud Oliver Grauberg ja Raavo Palu.

Leo Kunnas küsis näiteks § 1 punkti 6 kohta: mida tähendab, et teenuseosutaja kohta sätestatut kohaldatakse ka Riigikogus esindatud erakonnale? Kuidas see neid erakondi puudutab ja mida nad tegema peavad? Kas see ei peaks puudutama kõiki registreeritud erakondi, kes erakonnaseaduse järgi registreeritud on, ja mitte ainult Riigikogus esindatud erakondi? Andres Sutt vastas, et see seadus ei takista neid põhimõtteid rakendamast kellelgi, keda selleks ei kohustata. Küberteadlikkus peab ühiskonnas läbivalt oluliselt tõusma. Põhimõtteid, mis siin eelnõus on, on kasulik järgida ka teistel. Oliver Grauberg täpsustas, et erakond peab rakendama Eesti infoturbestandardeid. Praegu on Riigikogus esindatud erakonnad välja toodud sel põhjusel, et kohaldamisala eesmärk on määratleda riigivalitsemist ja avaliku sektori toimimist. Riigikogus esindatud erakonnad on otseselt seotud riigi poliitika kujundamisega ja riigivalitsemisega. Riigikogus mitteesindatud erakonnad sellist rolli ei mängi. Riigikogus esindatud erakondadel on ette nähtud ka täiendavad vahendid oma organisatsiooni struktuuri korraldamiseks. Riigikaitsekomisjon tegi ka menetluslikud otsused. Käesoleva aasta 14. märtsi istungil otsustas riigikaitsekomisjon konsensusega teha Riigikogu juhatusele ettepaneku lülitada arutelu

see oli konsensuslik otsus. Veel otsustas riigikaitsekomisjon konsensusega teha ettepaneku määrata eelnõu muudatusettepanekute jaoks, mis tulenevalt seadusest on ...

kui eelnõu esitanud valitsuse liikme kohus oli ilmuda Riigikogu ette ja vastata Riigikogu liikmete küsimustele, ja kuna tookord päevakorda ei olnud muudetud hääletusega Riigikogu saalis, siis järelikult ei saanud ka teie seda omavoliliselt muuta.

Head kolleegid, palun korraks tähelepanu. Juhin teie tähelepanu sellele, et me arutame Vabariigi Valitsuse algatatud küberturvalisuse seaduse, avaliku teabe seaduse ja Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud küberturvalisuse seaduse, avaliku teabe seaduse ja Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 531 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 20 ja vastu 44, ei leidnud ettepanek toetust. Seega jääb jõusse juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 531 esimene lugemine lõpetada. Sellega seoses määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 21. aprilli kell 17.15. Liigume seitsmenda päevakorrapunkti juurde: Vabariigi Valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 551 esimene lugemine. Palun siia rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse. Suur aitäh, hea juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Teie ees on eelnõu, mis puudutab eelkõige fondivalitsejate ja investeerimisfondide tegevust ja mingil määral ka pensionifondide tegevust. See on eelnõu, mis põhineb neljal Euroopa Liidu direktiivil. Annan teile kõigi nende nelja kohta ühe sissejuhatava vaate.Esimese suure teemana lihtsustatakse ja täpsustatakse investeerimisfondide osakute või aktsiate piiriülest pakkumist, nende piiriülese pakkumise reegleid. Nimelt on Euroopa Komisjon leidnud, et valdavalt pakutakse investeerimisfonde ainult oma koduriigis, mis tähendab, et enamik investeerimisfondidest on puhtalt siseriikliku suunitlusega fondid. See on umbes 70% Euroopa Liidus tegutsevate fondide või varade mahust. Piiriülese turustamise reegleid tehakse teie ees oleva eelnõuga lihtsamaks ja muudetakse. Esiteks täpsustatakse muudatusega seda, et kui fond soovib piiriülest pakkumist teha, siis fondivalitseja ei pea omama teises liikmesriigis püsivat asu‑ või tegevuskohta. Ehk sisuliselt ei pea tal edaspidi olema selles riigis esinduskontorit ja ta ei pea määrama sinna kohapeale oma esindajat. Eesti seaduste kohta tuleb öelda, et ka praegu ei ole Eesti õiguses sellist nõuet. Aga selleks, et õiguskindlus oleks tõesti suurem, me lisame selle välistuse seadusesse, et fondivalitsejate õiguskuludele muidu kuluda võivat

ja seda, nagu öeldud, ilma siduva pakkumise tegemiseta. Kolmandaks sätestatakse selge protsess ja ka tingimused fondi piiriülese pakkumise lõpetamiseks. Praeguseni see meie õiguses puudub. See tähendab, et fondivalitseja peab fondi pakkumise lõpetamisel avalikustama teate, et see pakkumine lõpetatakse, ta peab seda tegema näiteks oma kodulehel. Samuti peab tegema investoritele pakkumise, mille kohaselt võtab ta fondi osakud ja aktsiad tagasi ilma lisatasudeta.

See tähendab lihtsalt seda, et jaeinvestorile oleks edaspidi see teave lihtsasti kättesaadav, ta ei peaks kuidagi eraldi seda teavet ise kuskilt otsima, vaid fondivalitseja on edaspidi kohustatud talle seda teavet edastama. Teine osa, teist direktiivi puudutav muudatuste osa on seotud Finantsinspektsiooni õigustega ja see omakorda on seotud väikefondi valitsejatega. valitseja fondivalitseja, kelle hallatavate fondide maht [ei jää] üle 100 miljoni euro. Sellised fondivalitsejad kehtiva seaduse kohaselt tegevusluba omama ei pea. Küll aga peavad nad Finantsinspektsiooni juures oma tegevuse registreerima ja sellest registreerimisest piisab selleks, et nad tegutseda võivad. Praeguseks on Finantsinspektsiooni juurest ennast registreerinud 55 väikefondi valitsejat. Üldjuhul on tegu osaühingutega. Praktikas on ilmnenud, et mitte alati ei kasutata seda väikefondirežiimi sellisena, nagu see mõeldud on, vaid seda kasutatakse pigem muudel eesmärkidel. Kohati tegeletakse näiteks hoopis muu valdkonna alase tegevusega, näiteks krüptoäriga. Meil on olnud näiteid selle kohta, kus väikefondi valitsejana registreerida soovivad isikud ei ole ka mingil kombel olnud Eestiga seotud. Nii et nende riskide maandamiseks ja võimalike kuritarvituste vältimiseks, mis Eesti enda ettevõtetele hiljem kuidagi varju heita võiksid, nähakse eelnõuga ette ka Finantsinspektsioonile täiendavad alused, et neil oleks selliste isikute registreerimisest võimalik keelduda. Kolmas teema puudutab pensionifondide vara investeerimise võimaluste laiendamist. Nimelt võivad pensionifondid eelnõu kohaselt edaspidi investeerida toormetesse või toormetel põhinevatesse väärtpaberitesse, mille alusvaraks võivad olla näiteks põllumajandustoormed, nagu vili, kohvioad, aga ka muu, muu hulgas nafta. Eriti viimasel ajal on kindlasti kõigile silma torganud, kui volatiilne toormeturg olla võib ja on. See sellegipoolest ei tähenda, et pensionifondide riskid tingimata suurenevad. Pigem on tegu muudatusega, mis aitaks ja aitab investeerimisportfelli mitmekesistada ning ka pensionikogujatele paremat tootlust pakkuda. Ka lisatakse võimalus paigutada pensionifondide raha pikemaajalistesse hoiustesse. Praegu on lubatud üksnes kas nõudmiseni või kuni 12‑kuulise tähtajaga hoiused. Edaspidi ei ole meil õiguses enam sellist piiri, kui te seda seaduseelnõu toetate. Suurendatakse ka võimalust investeerida väärismetallidesse. Kui praegu võib väärismetallidesse investeerida kuni 5% pensionifondi varast, siis edaspidi on see piir kuni 25% fondi vara väärtusest. Neljas osa muudatustest puudutab pankade, investeerimisühingute ja fondivalitsejate kohustust võtta rohkem arvesse jätkusuutlikkusriske.

ja on üldjuhtimisega seotud riskid, eelkõige korruptsiooniga seotud riskid. Selle all on mõeldud selliseid riske. Kui seni tuli väärtpaberi või investeerimistoote pakkumisel arvesse võtta eelkõige kliendi võimalikku riskiisu ja investeerimisperspektiivi

ja investeerimisteenuste osutamisel või investeerimistoodete pakkumisel ka neid riske klientidele selgesõnaliselt kirjeldada ja selgitada. Praktiliselt võib see tähendada seda, et ei soovitata investeerida tööstusesse, kus näiteks lapstööjõudu kasutatakse, olgu see siis, ma ei tea, kohvi‑, tubaka‑, kiirmoe‑ või sõjatööstus. Eraldi Eraldi nähakse fondivalitsejatele ette kohustus jätkusuutlikkusriske oma poolt hallatavate fondide investeerimispoliitikas arvesse võtta. Need on neli kõige olulisemat muudatust, mis on nelja direktiiviga seotud. Tänan tähelepanu eest ja palun seda eelnõu toetada. Peeter Peeter Ernits soovib küsida. Palun! Hea juhataja! Lugupeetud minister! Reformierakond on alati olnud kaugel kolkamentaliteedist ja on väga Euroopa-usku. Euroopas on neli sellist põhivabadust, üks neist on kapitali vaba liikumine. Sellesama eelnõuga püütakse neid piire ületada,

üks nõuab kapitali vaba liikumist. Aga selle direktiivi ülevõtmise tähtaeg oli, ma loen siit, 2. august 2021. Minu küsimus teile: kui Reformierakond pooldab, et kapital liiguks vabalt üle piiride, miks siis teie juhtimisel on seda direktiivi kinni hoitud?

Nagu öeldud, see puudutab nelja direktiivi. Ühe ülevõtmise aeg oli tõepoolest 2021. aasta augustis, ülejäänutel on see aeg 1. augustil 2022, 21. augustil 2022 ja 1. jaanuaril 2023. Nii et nendega oleme kenasti graafikus, kui parlament peab seda vastuvõtmist tähtajaliselt oluliseks. Tõesti on turuosalistega ja ka näiteks Finantsinspektsiooniga olnud päris põhjalik eeltöö. Ma arvan, et selle võrra jällegi on see väljatöötatud lahendus asjaosalistele juba ette hästi teada ja nad mitte

Aitäh! Kui te nüüd vaatate selle eelnõu seletuskirja, siis näete, et alates leheküljest 44 on kirjeldatud mõjud sulaselges eesti keeles päris mitmel leheküljel. Nii et on kenasti mõeldud ka selle peale, et oleks mõjude hinnang eesti keeles olemas. Aitäh!

Austatud juhataja! Head kolleegid! Hea minister! Rahanduskomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 551 ettevalmistamist esimeseks lugemiseks 22. märtsi istungil. Arutelul osalesid rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja Rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna juhataja asetäitja Thomas Komisjon langetas järgmised konsensuslikud otsused. Määrata ettekandjaks eeskõneleja, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 6. aprillil,

Töö kiire ja korralik. Küsimusi ei ole. Tänan! Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei paista, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada. Oleme esimese lugemise lõpetanud. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määran 21. aprilli kell 17.15.

Hea istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Esitlen teile ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse eelnõu. Eelnõu terviktekst on koostatud koostöös erinevate huvigruppide ja sidusrühmadega. Eelnõu väljatöötamise töögruppi kuulusid nii kohalike omavalitsuste, erialaliitude kui ka ministeeriumide esindajad. Kehtiv ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seadus kehtib juba alates 1999. aastast, mistõttu kehtiva seaduse struktuur ja põhimõisted ei vasta enam tänapäevastele vajadustele. Eelnõukohase seaduse eesmärk on luua struktuurilt ja sisult ühtlustatud õigusakt, mis arvestab enam keskkonnakaitse üldpõhimõtteid ning mille tulemusena on õigusnormid süstematiseeritud ja adressaatidele paremini arusaadavad. Lisatud on sätteid, mis tagavad veeteenuse hinna taskukohasuse ja teenuse järjepideva toimivuse. Seadust on täiendatud ka veeteenuse osutamise lepingu rikkumistest tulenevate teenuse peatamise ja lõpetamise alustega, veeteenuse osutamise jätkusuutlikkuse põhimõtetega ning ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni teenuse hinna vaidlustamise alustega.

mõistliku, põhjendatud ja võrdse kohtlemise põhimõtet järgiva hinnaga. Kehtiv seadus teenuse kättesaadavuse aspekte ei käsitle. Mõistliku hinna tagamiseks ning jätkusuutliku veeteenuse osutamiseks võivad riik, kohaliku omavalitsuse üksus ja teised organisatsioonid toetada vee-ettevõtjat, arvestades riigiabi nõuetega. OECD on soovitanud, et veeteenuse hind ei tohiks ületada 3–5% ühe leibkonnaliikme keskmisest netosissetulekust. Maailmapanga soovituslik kõrgem veeteenuse kulude määr leibkonnaliikme sissetulekust on samuti 3–5%. Eestis on keskmine vee hind ligikaudu 1,1% leibkonnaliikme keskmisest netosissetulekust. Veeteenuse hinna taskukohasuse tagamiseks on oluline juba planeerimisotsuste tegemisel arvestada kavandatavate tehniliste lahenduste kaudu osutatava veeteenuse hinda. Vee hinna kujunemise metoodika põhimõtted on toodud seaduse tasandile, mis praegu on sätestatud Konkurentsiameti juhendis. Sisulisi muudatusi seal tehtud ei ole.

äraveo‑ ehk purgimisteenus ühiskanalisatsiooniteenuse hinnaga. Purgimisteenuse kulud kaetakse vee-ettevõtjale ühiskanalisatsiooni hinna arvel. Vee-ettevõttel, kelle jätkusuutlikkus ei ole tagatud ehk tulud ei kata kulusid, tekib võimalus vajaduspõhiselt vee hinda arvestada ka tagastamatu abi eest rajatud põhivara amortisatsioonikulu. See võimaldab tagada vee-ettevõtete jätkusuutlikkus ka olukorras, kus suur osa varadest on saadud Euroopa Liidu toetuste abil. Siiski, tagastamatu abi eest rajatud põhivara amortisatsioonikulu vee hinda arvestamine on erandlik olukord on lubatud vaid ulatuses, mis väldib vee-ettevõtte negatiivseid rahavoogusid. Vastava arvestuse teeb Konkurentsiamet. Eelnõuga on sätestatud ka ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumise kohustus ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamise kavas märgitud tähtaja jooksul, kui selleks on välja ehitatud nõuetekohane liitumispunkt. Liitumiskohustuse kehtestamine on vajalik selleks, et kui kohalik omavalitsus on leidnud, et veeteenuse korraldamine piirkonnas on kõige mõistlikum lahendada tsentraalse süsteemi kaudu, siis selle nõuetekohase toimimise tagamiseks peab olema tagatud ka kriitiline arv liitujaid. Liitumiskohustus ei kohaldu juhul, kui joogiveega varustamine ning reovee kogumine ja puhastamine on tagatud muul viisil, mis vastab veeseaduse alusel kehtestatud nõuetele. Liitumiskohustus ei rakendu ka tööstusettevõtetele, kuna ühiskanalisatsiooni kasutamise kohustus kohaldub vaid olmereoveele. Tööstusreovee puhastamiseks võib tööstusettevõte rajada endale eraldiseisva tööstuspuhasti, arvestades tööstuse spetsiifikat. Eelnõukohase seadusega on muudetud ka ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamise kava koostamise nõudeid. Arendamise kavas planeeritud investeeringute allikana ei saa finantsprognooside koostamisel arvestada riiklikke toetusi, kui puudub raha eraldamise otsus. Investeeringute planeerimisel tuleb finantsprognooside koostamisel arvestada vee-ettevõtte ning kohaliku omavalitsuse rahaliste võimalustega. Riiklikke toetusi võib arvesse võtta vaid juhul, kui raha eraldamise otsus on olemas. See on vajalik vee-ettevõtete jätkusuutliku majandamise saavutamiseks, kuna arendamise kava alusel toimub ka piirkonna veeteenuse hinna arvestamine Konkurentsiametis. Kui arendamise kava alusel on investeeringute rahastamiseks ette nähtud riigi toetus, siis ei ole võimalik seda osa veeteenuse hinnas arvestada, sest tagastamatu abi eest tehtud investeeringud ei tohi kajastuda veeteenuse hinnas. Eelnõukohasesse seadusesse on lisatud ka sätted, mis reguleerivad ohtlike ainete juhtimist ühiskanalisatsiooni. Sätted puudutavad eelkõige tööstusettevõtteid, mis kasutavad oma tegevuses ohtlikke aineid. Tööstusel tuleb rakendada meetmeid, et tagada ühiskanalisatsiooni juhitava reovee vastavus nõuetele. Meetmena käsitletakse nii eelpuhastite rajamist kui ka tootmises ohtlike ainete asendamist keskkonnasõbralikumate ainetega. Sätete eesmärk on vähendada ohtlike ainete keskkonda juhtimist ning suurendada kontrolli ohtlike ainete voogude üle. Eelnõuga on sätestatud nõuetele mittevastava reovee ühiskanalisatsiooni juhtimise korral vee-ettevõtte võimalused teenuse lõpetamiseks. Samuti tehakse eelnõukohases seaduses terminoloogilisi ja veeteenuse osutamisega seotud muudatusi, näiteks veeteenuse hinna vaidlustamise ja veeteenuse ebaseadusliku kasutamisega seoses. Keskkonnaministrile antakse volitus kehtestada määrusega ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete piirnormid ja ebaseaduslikult kasutatud ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni teenuse mahu ning maksumuse määramise kord ning joogivee‑ ja reoveekäitlusrajatiste töö eest vastutavale isikule esitatavad nõuded, väljaõppe programm ja kord.

Aitäh! Eks meil Eestis ole ju palju erinevaid piirkondi, kus on erinevaid väljakutseid nii veevarustuse tagamisel kui ka reovee ärajuhtimisel. Peipsiääre on ilmselgelt üks nendest. Antud eelnõu ju mingisuguseid otseseid toetusmeetmeid ei tekita. Selles suhtes parim, mis siit tuleb, on selgus, mismoodi neid protsesse tulevikus korraldada. Peeter

Aga ühelt poolt respekt, et lõpuks üle väga pika aja on siin üks terviktekst, mitte ei ole jälle mingi lõputu direktiivi muutmise direktiiv. Nii et au ja kiitus ministeeriumile. Komisjonis me oleme arutanud neid nüansse siin tunde. Võib-olla kolleegidele teadmiseks, et juba 2015. aastal algas töö selle kanalisatsiooni ja seadusega. Minu küsimus on: kas sedalaadi mastaapseid originaaleelnõusid on lähiajal veel tulemas või ongi see ainukene pääsuke või üks väheseid Aitäh, hea Peeter! Keskkonnaministeeriumist selliseid suuri eelnõusid lähiajal rohkem tulemas ei ole. mitmeid väljatöötamiskavatsusi ja nii mõnedki seadused vajavad uut redaktsiooni, mis teeks seaduse lugemise ja mõistmise lihtsamaks ning

Aitäh! No üks asi, mida see eelnõu selgelt reguleerib, on see, et ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamise kavas saab kohalik omavalitsus määrata ära need piirkonnad, kus see ühisveevärk ja ‑kanalisatsioon tuleb välja ehitada. Samamoodi saavad nad ära teha kõik ettevalmistused, projektid, kooskõlastused selle jaoks. Kui omal vahendeid napib, eks siis tuleb loota, et avanevad fondid, kust saab taotleda lisavahendeid selleks, et jõuda nende projektidega eduka lõpuni. Aga eeskätt on loomulikult kohaliku omavalitsuse oluline roll nende probleemide teadvustamine, vastavate piirkondade määramine ning lahenduste projekteerimine. Peeter Ernits, palun!

Aitäh! Eks kõigi eelnõude puhul tuleb analüüsida erinevaid aspekte, mida ta mõjutab ja mida ei mõjuta. Nagu sa sealt täpselt lugesid, siis antud eelnõu juures ei leitud, et see eelnõu mõjutaks kuidagi meie demograafilisi arenguid. Aitäh!

rühmade suhtes diskrimineeriv." Sellest lausest ma ei saa aru, kas see, et ta ei või olla diskrimineeriv, tähendab seda, et ta ei või olla erinev. Või kuidas?

Jaa, ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni teenuse hind ei tohi olla eri tarbijate või nende gruppide suhtes diskrimineeriv. Eks Eks see tähendab seda, et ei tohi samas piirkonnas eri gruppidele määrata erinevat hinda. Ma ei tea, on kõrvuti seal mingisugused paariselamud või ridaelamud ja siis on eraelamud, et kõigile peab see teenuse hind olema kehtestatud ühtsetel alustel. See tähendab eelkõige seda, rääkimata sellest, et meie põhiseadus juba keelab kõik teistsugused diskrimineerimised.

aastas. Küll aga on Tallinna Vesi päris kõvasti pannud meil neid puurkaeve kinni. Kui me vaatame sõda Ukrainas, siis me teame, et kui elekter ära läheb, ega me siis vett ei saa. Meil peaks olema säilinud seesamune puurkaevude võrgustik, osa nendest on plombeeritud, osa ei ole. Kooskõlastamine selle seaduseelnõu puhul algas siis, kui olid head ajad. Nüüd on aga need ajad, kui võib juhtuda, et Ülemiste on rivist väljas. Mil moel see seadus keskendub sellele probleemile? Aitäh! See seadus kindlasti ei reguleeri spetsiaalselt Tallinna küsimusi. See on ikkagi selgelt Tallinna volikogu pädevuses, kuidas lahendada nii veevärgi kui ka kanalisatsiooni küsimused Tallinna linnas. Selle ajalooga, kuidas need otsused on kujunenud, oled sa kindlasti palju paremini kursis kui mina. Aitäh!

kvaliteediga vesi, mida tuleb puhastada. Siis on teil olemas mingi suurem grupp tööstusettevõtteid ja seal on hoopis teine keemia. See tähendab, et puhastamise hind on drastiliselt erinev. Te annate sinna vett võib-olla ühe hinnaga, aga kui see puhastusprotsess hinna poolest poolest teha võrdseks, siis see tähendab, et kas ettevõtted hakkavad doteerima elanikke või elanikud hakkavad doteerima ettevõtteid. On ka teisi olukordi olemas. Kas see tähendab ikka sedasama, et hind peab olema üks ja sama?

reostus on erinev, siis võib ka reovee ärajuhtimise hind olla erinev. Selle koha pealt on suurte saastajate või tööstusettevõtete kohta mitmeid erandeid, lõpetades sellega, et nad ei saagi üldse ühisveevärgiga liituda ja peavad oma reovee ise ära puhastama.

tekitavad sarnast reovett, ja kui ühel on üks kokkulepe, teisel on teine, siis see nagu ei sobi. Teenuse hinnad peavad olema samad. Aitäh!

Eestil on direktiividest tulenev kohustus teatud asustustihedusega piirkondades need võrgud välja ehitada. Kui on kogumismahutid, siis need lekivad, sealt läheb reostus pinnasesse, see on keskkonnaohtlik olukord. Kas siis on Euroopa Liidu fondidest võimalik veel taotleda või on need meetmed juba ammendunud? Ma ei ole täpselt aru saanud, et kas on ja kui on, siis millistes fondides ja kui suures summas on võimalik omavalitsustel

Aitäh! Eks Euroopa poole pealt see suunis tuli ju niipidi, et tuleb ehitada need süsteemid välja piirkondades, kus on reostust vähemalt 2000 inimühikut. Nende aladega ja nende rahadega me oleme üldiselt toime tulnud ja me oleme jõudnud isegi kaugemale, väiksematesse piirkondadesse. Need rahad on tõesti kõik ära kasutatud. Kui me neist väiksematest piirkondadest räägime, siis see on Eesti riigi enda vastutada ja otsustada, milliseid lahendusi kasutada, ja need vahendid peab riik ise leidma. Selle koha pealt Euroopa Liit mingisuguseid lisavahendeid, lisainvesteeringuid ei anna.

ehitatakse need täis, kuigi neid peaks plombeerima ja konserveerima just nendeks olukordadeks. Ma eeldan, et ma ei pea hakkama tegema arupärimisi, teabenõudeid ja kõike seda, kuigi see oleks vajalik, sest võib-olla siis hakkavad alluvad ka tööle. Ma küsin, kas te saate võtta seda enda

See olukord, mida sa kirjeldad, ei puuduta ju sellist tavapärast veevarustust ja kanalisatsiooniteenust. Tegemist on ikkagi hädaolukorra seaduse alusel järjepidevuse tagamisega. Milles seisneb küsimus? See on teise seaduse reguleerimisala. Eeskätt vastutab selle eest selgelt kohalik omavalitsus, kes saab seda delegeerida ka vee-ettevõtjale. See on selgelt kohaliku omavalitsuse pädevuses, et see küsimus ära lahendataks. Aitäh, Hea minister, rohkem küsimusi ei ole. Tänan! Nüüd keskkonnakomisjoni nimel Timo Suslov.

ja keskkonnaminister Erki Savisaar tegi seal sama põhjaliku ülevaate. Kohal olid ka Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Karin Kroon ja nõunik Raili Kärmas.Need

ei hakka. Komisjoni esimees Yoko Alender pööras tähelepanu just selle hinnastamise küsimusele. Siin samamoodi minister täna teie ees sellele viitas, mis see vastus oli. Samamoodi purgimine,

Lõpuks tehti ka otsused. Tehti ettepanekud võtta eelnõu täiskogu päevakorda 6. aprillil käesoleval aastal, see tehti konsensusega, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, samamoodi konsensus, ja juhtivkomisjoni esindajaks sooviti määrata Timo Suslov, see oli samamoodi konsensuslik otsus. Selline lühikene ülevaade komisjonis toimunust.

Aga kuidas lahendatakse ära, et väga suures osas Eesti piirkondadest tegelikult vee[värgi] ja kanalisatsiooni probleem on lahendamata, ei ole ühisveevärki?

kas neil on endal veevärgiettevõtted loodud või on need veel munitsipaalettevõtted või ühinenud mõne suurema veevärgiettevõttega, on üks pool. Teine pool on see, et väga palju on probleeme.

tehtigi investeeringuid. Iga piirkond arvas, mis on tema jaoks kõige olulisem, ja eriti enne kohalikke valimisi vaadati, kuidas on poliitiliselt kasulikum, mis välja paistab.

ja saadagi finantseeringut, siis omafinantseeringu rahastamiseks enam väga suurt raha ei ole. See mure on tegelikult tõsine.

piirkonnad saaksid endale korralikud vee‑ ja kanalisatsioonitorustikud välja ehitada. Puhas vesi ja kanalisatsioon ja kõik muu on ka julgeolekuküsimus.

saab puurkaevudest, mis on plommitud. Enamik puurkaeve on nii sügavad, et käsipumbaga sealt vett kätte ei saa. Selle jaoks on vaja kindlasti ka leida alternatiiv, lahendused Palun! Kolm minutit. ... kuidas neid muresid lahendada. Aga ma arvan, et keskkonnakomisjon süveneb ka sellesse poolde, kuidas lahendada veeprobleeme, kui tõesti tekibki olukord, et mõne suurema vee‑ettevõtte pumplad lülituvad välja, voolu ei ole. Täna on ikkagi kogu elu meil

vaid tuleb see päev ära kannatada. Aga need on tõsised küsimused ja probleemid, mis meie riiki järgnevatel aastatel ees ootavad. Koos kaitsekulude kasvuga tuleb vaadata ka majanduse poolt.

Rohkem kõnesoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 523 esimene lugemine lõpetada. Oleme esimese lugemise lõpetanud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 21. aprilli kell 17.15.

533.Selle seaduseelnõu koostamisele eelnenud väljatöötamiskavatsuses käsitleti peamiselt muudatusi, mis puudutavad nimistute piirsuurust ja teeninduspiirkondi, õdede õiguste laiendamist ja lähtetoetuste meedet.

Perearstiabi igapäevase töö korraldamine, näiteks ka erinevate nimistute, arstide leidmine, hakkab edaspidi olema Eesti Haigekassa ülesanne. See ettepanek on osapooltega kooskõlastatud. Praegu teeb seda tööd Terviseamet. Ettepaneku kohaselt,

punktid. Näiteks võimaldatakse perearstinimistusse registreeruda ka välismaalastel, kes ajutise viibimisalusega seaduslikult Eestis viibivad ning on ravikindlustatud.

Samuti, esmakordsel kinnitamisel ehk uute arstide puhul võimaldame tavapärasest madalama ülempiiri seadmist perearstinimistu suurusena. Loogika on taas lähtunud sellest, et noored ja üldse alustavad perearstid saaksid kergemini oma tööga peale hakata, olukorras, kus piirkonnas võib olla ka teisi nimistuid, aga on mõistlik ja põhjendatud eraldi nimistu loomine. Teeninduspiirkonnad määratletakse edaspidi kohaliku omavalitsuse

Üleminekusäte annab siin aega kuni 2023. aasta lõpuni, kuna neid teeninduspiirkondi on palju, mis tuleb rahulikult üle vaadata, ka tulenevalt omavalitsuste reformist, mis mõne aasta eest aset leidis. Loomulikult on oluline ka see, et inimesed alati teaksid, kes mis piirkonnas tegutseb. Ehk perearstil tekib ka kohustus aegsasti teavitada oma nimistusse kuuluvaid inimesi, kui tegevuskoht muutub. Edaspidi on võimalik määrata perearstile ka täiendav teeninduspiirkond. Lisaks perearstile saab nimistu kinnitada perearsti kvalifikatsiooni omandavale peremeditsiini arst-residendile. Eeldus on see, et töö alustamise hetkeks ehk ajaks, kui ta perearstina tööle hakkab, on tal residentuur lõpetatud.

Eraldi muudatuse alusel on erandkorras võimalik, et kui näiteks nimistule ei leita perearsti ega ajutist asendajat, siis seda saab teenindada ka üldarstiabi tegevusloaga tervishoiuteenuse osutaja, kes tegutseb tervisekeskusena. Kui ka need avalikud konkursid siiski ebaõnnestuvad, siis lubatakse ka HVA‑haiglatel teenindada perearstita jäänud nimistusse kuulunud isikuid kuni ühe aasta jooksul. eesmärk loomulikult on see, et esmatasandi tööd ja perearstiabi pakuks perearstid, pereõed, tervisekeskused. Kui mingil põhjusel see pole mõnes piirkonnas võimalik, siis selleks, et inimesed ei jääks päris ilma teenuseta, antakse võimalus HVA‑haiglale ehk haiglavõrgu arengukava haiglale ajutiselt seda rolli täita.

HVA-haigla on võib-olla viimane õlekõrs. Eesmärk ja ettepanek on tõsta ka lähtetoetust ja muuta süsteemi mõnevõrra paindlikumaks. Ehk eriala omandanud arstil võimaldatakse taotleda lähtetoetust senisest pikema perioodi vältel pärast töösuhte algamist. Siin on olnud,

Samuti loome võimaluse kasutada lähtetoetust ka juhul, kui residentuuri lõpetamisest on möödas rohkem kui viis aastat või eriarst on omandanud eriala ilma residentuuri läbimata, sest sellised erandolukorrad on samuti võimalikud. Lähtetoetuse konkreetse summa asemel sätestatakse lähtetoetuse määr ning luuakse võimalus seda maksta kuni toetuse kolmekordses määras. Lähtetoetuse määr on 15 000 eurot, see on ka praegu lähtetoetuse tase, aga seda on võimalik maksta teatud juhtudel, kui see on tingitud tervishoiuteenuse tagamise vajadusest mõnes piirkonnas. Ehk võib olla selliseid olukordi, kus kõrgendatud määras ehk kuni kolmekordses määras tasu maksmine võib olla vajalik patsientidele arstiabi tagamiseks. Erisused tuleb loomulikult konkreetselt ministri määruses välja tuua, need on vaja veel osapooltega kokku leppida. Lisaks, kui arst soovib töötada vähem kui viis aastat, ehk lähtetoetust saav arst teeb tööd vähem kui viis aastat ja teavitab sellest juba lähtetoetuse taotlemisel, siis makstakse lähtetoetust proportsionaalselt planeeritava töötamise ajaga.

on sellised, paljuski elust enesest tulnud töökorralduslikud muudatused, mis aitavad taas esmatasandit tugevdada, aitavad muuta süsteemi paindlikumaks ja seeläbi ka Eesti inimestele paremini perearstiabi kättesaadavust tagada. Tänan! Vastan hea meelega küsimustele.

tuleb varem kui seni. Inimene peab saama aegsasti infot selle kohta, kui perearst teeninduspiirkonda vahetamas on. Kindlasti haigekassa või riik omal initsiatiivil ilma mingisuguse põhjuseta ühtki perearsti ühestki nimistust maha võtma ei hakka.

perearstiabi muuta senisest kättesaadavamaks. Siit see konkreetne küsimus, millega minu poole on pöördunud mitmed inimesed, just nimelt Tallinna ja Harjumaa inimesed, kes kurdavad selle üle, et praegu ei ei ole probleem mitte perearstiteenuse kvaliteedis, vaid pigem kättesaadavuses, mis on ääretult keeruline mõningates kohtades, ja just suurtes piirkondades, me räägime Harjumaast ja Tallinnast. Kas te suudate kinnitada, et selle

süsteemi korrastada, muuta paindlikumaks, patsientidele lihtsamaks, arusaadavamaks, ka tervisevaldkonna enda sees tööülesandeid mõistlikumalt jaotada. Meil on piirkondi, kus on asendusnimistud, neid on 51 kokku 786 perearstinimistust. Pidevalt käib konkursse uute arstide leidmiseks. Neid kriitilisi kohti on mitmel pool, neid on nii väiksemates omavalitsustes kui ka suuremates kohtades. Eks see ole pidev töö. Suund on, nagu enne ka viitasin, lihtsustada uute ehk noorte arstide tulekut ja nimistute võtmist, mida oleme ka varasemalt erinevate muudatustega teinud sellesama parlamendikoosseisu ajal. Näiteks oleme suurendanud inkubatsioonivõimalust ehk uuel arstil, alustaval arstil

Merry Aart, palun! Aitäh sõna andmast! Lugupeetud minister! Loen siit, et töövõimetuslehe võivad välja kirjutada kõik tervishoiutöötajad. Ravimiseaduse tähenduses on proviisor ja farmatseut, kes osutavad apteegiteenust, samuti tervishoiutöötajad. Kas ka nemad võivad välja kirjutada töövõimetuslehe? Aitäh

Muidugi on vaja leida lahendus nendele inimestele, kellel ei ole perearsti. See tahe lahenduse leidmiseks on väga õige ja hea. Aga me ka komisjonis arutasime seda, miks läks nii, et

ja kaalusite, et tervisekeskused juriidiliselt defineerida, või kui te seda ei teinud, siis miks ei teinud, või kui arutasite, siis miks seda definitsiooni seadusesse ei kirjutatud?

esimeses järjekorras perearst, siis asendaja, siis juba näiteks tervisekeskus ja siis viimases hädas haigla, kui ükski muu lahendus ei toimi. Lõpuks on inimene nii või naa vastasel juhul näiteks haigla erakorralise meditsiini osakonna patsient, kui tal muul viisil ei ole võimalik oma tervisemuredele

kohtade parandamine seaduses, kindlasti ei ole see lõpp-punkt, esmatasand ei saa valmis. Nii nagu me alles arutasime just ka arengukava väljatöötamist, tuleb paralleelselt kindlasti ka tervisekeskuste mudeliga edasi liikuda. Siin on mõned juriidilised nüansid, mis tuleb selgeks vaielda, selgeks arutada, et ei tekiks momente, kus näiteks näiteks perearstidel tekib tervisekeskuse puhul proportsionaalselt rohkem kohustusi kui mitte tervisekeskuse all tegutsedes ja nii edasi. Neid tuleb võimalikult võrdselt kohelda. Aga ma arvan, et pikemas plaanis on siht siiski see, et perearstisüsteem tuleb toime perearsti tagamisega igale nimistule ja selline haiglate klausel, mis praegu seadusemuudatuse ettepanekuna on, jääb ajutiseks lahenduseks, mis loodetavasti on võimalik tulevikus seadusest välja võtta. Aivar Kokk, palun! Aitäh! Viimase lause peale peaks ütlema, et pole midagi kindlamat kui ajutine. Aga ma küsin hoopis teistpidi. Perearstid on eraettevõtjad. Üle Eesti on rajatud ja rajatakse tervisekeskuseid, mille omanikud on perearstid.

Ehk erinevaid lahendusi on. Tõepoolest on oluline see, et ka euroraha kasutamisel on teatud tingimused ehk neid ruume ei ole võimalik täna kasutada tervisekeskusena ja homme hakata seal poodi pidama. Loomulikult on oluline, et see tervisekeskuse teenus säilib. Eks tuleb need juriidilised lahendused leida, et kusagil keegi,

Helmen Kütt, palun! Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Selle eelnõu korral on kindlasti kaks vaadet. Üks vaade on perearstide vaade, millest nad on oma kirjaga märku andnud nii teile kui ilmselt ka Riigikogu sotsiaalkomisjonile ja teistele.Teine vaade on patsiendi vaade. Mina räägin siit patsiendi vaatest. Näiteks Viljandi maakonnas jääb tuhandeid

arvavad sellest haiglad? Kas teil on ka see tagasiside, mida arvavad haiglad, kuidas nad suudavad seda [vajadust] katta ja tagada? Tõepoolest, Viljandi maakonnas jääb väga suur hulk inimesi selle aasta keskel ilma perearstita. Suur

valmis selle üle võtma, nad ei tee seda suure eufooriaga, vaid teevad seda vastutustundest patsientide ees. Aga nad loodavad nii nagu minagi, et seda lahendust on võimalikult vähe vaja ja me suudame perearstide tasandil need küsimused lahendada.

nii filosoofiliselt kui ka praktiliselt. Kuidas on planeeritud nüüd haiglavõrgu haiglaid rahastada? Kui nad need nimistud endale võtavad, siis kuidas see rahastamise pool käib?

Mul endal on päris palju kogemusi eriarstide juurde saamise ja järjekordadega. Ma protokolli huvides küsin, et milline on teie vastus. Kas see paindlikum ja inimkesksem puudutab puudutab ainult välismaalasi või on see tulevikus seotud ka Eesti inimestega? Suur tänu küsimuse eest, austatud Riigikogu liige! Mitte ainult tulevikus, vaid ka olevikus ja minevikus on see seotud loomulikult kõigi Eestimaa elanikega, nii Eesti püsielanike kui ka nendega, kes siin näiteks erinevate sõjakoleduste eest on ajutist kaitset saanud. Kui ma räägin ka patsiendi vaatest, siis konkreetselt on see haiguslehtede avamise võimaluse andmine õdedele, on väiksema nimistuga alustamise võimalus hajaasustusega piirkondades – need on kõik kohad, mis tegelikult just nimelt konkreetselt Eesti inimeste jaoks ka terviseteenuseid kättesaadavamaks muudavad. Nagu ütlesin enne ka teie kolleegile vastates, need on järgmised sammud sellel teel,

võib-olla ei saa päris rahul olla nende vastustega. Seetõttu ma küsingi üle. Ikkagi selle eelnõu jõustumisega seotud finantsmõju riigile peaks ju mingisuguses suurusjärgus olemas olema. Kuigi jah, te ütlesite, et plaane tehakse, kui plaanid selguvad, siis saab arvutusi teha. Aga mingi suurusjärk võiks olla. Millised need finantskulud võivad olla, millega me arvestada saame, mida me vaadata saame? Aitäh! Kuna pigem on selle eelnõu puhul tegemist töökorralduslike muudatustega,

Alustan päris keskelt kohe. Eriarsti juurde olid juba enne COVID‑it väga pikad järjekorrad, kõige pikemad Euroopa Liidus. Me teame, kui palju on plaanilist ravi tegemata, ja siiski haiglad tegelevad veel suures osas päris palju ka COVID‑isse haigestunutega. Nüüd nad saavad selle töölõigu juurde, see on esmatasand, haiglates ei ole sellise spetsiaalse ettevalmistusega inimesi. Kust kohast see inimressurss sinna juurde tuleb? Kuidas te praeguses situatsioonis reaalselt näete, et see

See on tõsi, et ühegi seaduseelnõu vastuvõtmisega automaatselt arste juurde ei teki, ei teki ka tervisevaldkonda lisaraha, kui just parlament seda heaks ei

ongi mõeldud hädalahendusena nendeks olukordadeks, et inimene ei jääks päris maa ja taeva vahele, kus tal ei ole piltlikult ühtegi kontaktpunkti, kuhu pöörduda peale võib-olla perearsti nõuandeliini 1220.

et esmatasandi teenuste osutamist ka ajutiselt haiglates võimaldada. Ma väga tahaksin teada, mis see fundamentaalne põhjus seda tüüpi muudatuse tegemiseks

põhihariduse, üldoskuste andmine. Algklassiõpetaja on eraldi kvalifikatsioon, eraldi eriala, nii nagu on ülikooli lektor või professor mõnes valdkonnas. Täpselt samamoodi ei ole peremeditsiin algteadmistega arsti töö, see on eraldi eriala, see on eraldi kutse, mida omandatakse. (Juhataja helistab kella.) Kuidas saab seda tüüpi oskusi eeldada haiglas töötavalt arstilt või ... Aeg, palun, Riina! Kas ei ole võimalik seda kuidagi teistmoodi lahendada? Aitäh!

ei ole päris õige enam võrrelda selle olukorraga, kus inimesele on tagatud perearstiteenus nii-öelda traditsioonilises võtmes, vaid tuleb võrrelda selle olukorraga, kus talle pole midagi tagatud. See on see võrdlusmoment. Antud juhul me ei arva ja mina ka ei arva nagu teiegi, et haigla tagaks kuidagimoodi parema perearstiabi, kui seda tagab perearst. Küll aga tagab haigla perearstiabi või üldarstiabi paremini, kui seda tagab nii-öelda mitte keegi ehk et on olukord, kus inimesel ei ole ühtegi perearstipunkti, kuhu pöörduda. See on see loogika ja punkt. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Lugupeetud minister! Minu käes on "Esmatähtsate avalike teenuste tulevik", raport, neli kaarti, punast, mõni koht on eriti punane.

konkreetselt tervishoiuteenuse osutajat ja kus ongi mõistlikum pakkuda näiteks 45 000‑eurost lähtetoetust peremeditsiini residentuuri lõpetajale, kes sinna tööle asub. Nagu ka enne viitasin, lähtetoetuse regulatsioonis näeme veel ette teatud muudatusi siinsamas eelnõus, muutes seda ka selles vaates paindlikumaks, et ei pea ilmtingimata olema

arste motiveerida või tervishoiutöötajaid motiveerida just konkreetses piirkonnas konkreetses valdkonnas tööle asuma. Need kindlasti aitavad ka väiksemaid asulaid ja piirkondi. Aitäh, hea Riigikogu hea juhataja! Lugupeetud minister! Jätkan endisel teemal. Tõesti, esmatasandi arstiabi osutamise võimaldamine ka kohalikus haiglas ei ole ressursikasutuse mõttes ilmselt efektiivne, see ei ole patsiendile kodulähedane teenus ja see ei ole ka kuidagi teenuse kvaliteedi tõusu mõttes mõistlik otsus.

Kui piirkonnas on nii sügav perearstide puudus, siis kust need inimesed tulevad, mis see motivatsioon on, kui mitte midagi muud süsteemis ei muutu? See ajutine lahendus – me ei räägi ju siin mõnest kuust

pakkuda seda võimalust, et tule kandideeri siia piirkonda või teise piirkonda, saad võib-olla lähtetoetust ja kohalik omavalitsus pakub tihtipeale enda poolt tuge. Ehk siiski seal tunneli lõpus on ka valgus, et on pidevalt peale tulemas noori tublisid arste, kes on valmis tihtipeale ka maapiirkonnas tööle asuma. Võib-olla tulenevalt perekondlikust taustast või päritolust, aga ka seetõttu, et näiteks konkreetselt pealinnas ei pruugi olla võimalik oma nimistuga tol hetkel alustada.

et Eesti Haigekassa on parem teenuse korraldaja kui Terviseamet ja haigla on parem perearstiteenuse pakkuja ja võimekam neid arste hankima kui perearstipraksised ise, kes on näiteks koondunud ühtsesse ettevõttesse.

tervishoiuteenuseid nii-öelda rahastav asutus ja ka rahastussüsteemi mudelit korraldav asutus. Terviseametil peale järelevalverolli tegelikult väga palju hoobasid ei ole, et täita konkreetseid ülesandeid nimistute ja arstide leidmisel. Haigekassa vaates on see võimekus kindlasti suurem. On ka just nimelt võimalik oma

vastupidist väitsin, ehk et kõige parem ongi perearst ja perearsti järel tervisekeskus ja alles siis tuleb haigla. Haigla ongi viimane plaan. Kui toimub nii,

aga nüüd on meil 28 000 sõjapõgenikku ka veel siin, praegu vaatasin üle. Nad on valdavalt just nimelt Tallinnas, Tartus ja nendes magusamates kohtades. Kuidas nende teenindamine nüüd selle ümberkorraldusega läheb ja kas need nimistud muutuvad eriti suureks? Või kust võetakse need 60 uut perearsti, keda, nagu ma aru saan, vaja läheb? Hea Aitäh, Riigikogu liige! Me loodame loomulikult kõik, et Ukrainast ajutiselt Eestisse sõjaõuduste eest varju tulnud inimesed saavad esimesel võimalusel kodumaale naasta. Aga seni, kuni see pole võimalik, on meie moraalne kohustus neile

toetavad kindlasti seda, et nad siia jäävad ja see perearstide põud, mis hetkel valitseb – selles me keegi siin ei ole erineval seisukohal –, järk-järgult siiski leevendust leiaks. Aga nii nagu enne viitasin, pikas vaates on oluline ka tervisevaldkonna jätkusuutlik rahastamine, mida praegune süsteem ei taga. Aitäh, Aivar Viidik, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Ma jätkan teise küsimusega sealt, kus teie esimese küsimuse vastuses pooleli jäite. Ma olen nõus selle loogikaga, et haigla võiks olla selles lahenduses viimane etapp.

Aga kas see kombinatsioon ei võiks olla selline, et perearstikeskused ja perearstid kui ettevõtjad teevad edaspidi koostööd haigekassaga ja püüavad omavahel leida lahenduse? See oleks minu meelest palju loogilisem kui see, et see teenus on justkui haiglatele peale surutud. Aitäh, Suur aitäh, hea Riigikogu liige! Mul on hea meel, et me oleme samal lainel. See ongi selle seaduse mõte ja loogika, et esimeses järjekorras koostöös perearstide seltsiga, kohapeal tegutsevate perearstidega ja tervisekeskustega püütakse leida seda lahendust. Kui lahenduse leidmine niimoodi mingil põhjusel ei õnnestu mõnes maakonnas, mõnes piirkonnas või näiteks ka ajutiselt pole see võimalik, siis tuleb tõesti mängu haigla kui võimalik koht, mis seda terviseteenust seni on

või ka tervisekeskusel, siis see on esimene eelistus. Suur tänu! Rohkem küsimusi ei ole. Saame minna kaasettekande juurde. Ettekandjaks kutsun sotsiaalkomisjoni liikme Tiiu Aro.

Sotsiaalkomisjoni päevakorras oli antud seaduseelnõu [14.] märtsil. Toimus elav arutelu, osalesid kõik komisjoni liikmed. Eelnõu tutvustas tervise‑ ja tööminister Tanel Kiik, osales ka Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste.Arutelu keskendus põhiliselt samadele küsimustele, mis täna siin saaliski kõlasid. Ikka seesama teema,

nimistuid, kus puudub perearst, kus on tööl asendusarstid, päris perearstiabita ei olda,

see ei ole väga suur probleem, 51 nimistut on ikkagi suhteliselt väike protsent.Siret Kotka küsis, millise eriala arst võtaks haiglavõrgu arengukava haiglas patsiendi esmasele vastuvõtule. See küsimus on tihtipeale olnud ka niisugustel mitteametlikel aruteludel. Heli Paluste vastas, et haigla osutatav abi peaks kvaliteedi ja sisu poolest vastama samadele nõuetele, kui see abi, mida osutaks perearst. Lisaks perearstile peab olema tagatud ka pereõe olemasolu. Ta sõnas, et eelanalüüsi käigus on selgunud, et haiglates töötab perearste erinevatel positsioonidel.Priit Sibul küsis, kuidas on eelnõus sätestatud, et haiglavõrgu arengukava haiglatele oleks perearstiteenuse osutamine vaid ajutine ülesanne, ja palus täpsustada, kui pikaks võib ajutine periood osutuda. Tanel Kiik vastas, et haiglavõrgu haigla pakub perearstiteenust ajutiselt ning samaaegselt jätkatakse täiendavate tegevustega, et leida piirkonda püsiv perearstiteenuse Kui perearsti leidmise konkurss järjepidevalt mingis piirkonnas luhtub, võib ajutine periood osutuda pikemaks, sest inimesele peab arstiabi olema kättesaadav.Helmen Kütt küsis, kuidas toimub nimistu patsientide teavitamine, kui väljakuulutatud konkursiga perearsti ei leita ning nimistut hakkab seetõttu teenindama haigla. Ta kommenteeris, et patsientide teavitamine peab olema selge ning hästi läbi mõeldud, et vältida võimalikke arusaamatusi. Heli Paluste vastas sellele küsimusele, et eelnõu kohaselt teavitab Eesti Haigekassa sellest nii kohalikku omavalitsust kui ka patsiente. Lisaks kirjalikule teavitamisele tuleks patsienti teavitada ka perearsti tegutsemiskohas, kus varasemalt patsiente vastu võeti.Tehti Tehti ka olulised menetluslikud otsused. Otsustati teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 6. aprillil ehk täna, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja. Kõik otsused tehti konsensuslikult. Aitäh! Aitäh! Ma küsimusi ei näe, nii et saame minna läbirääkimiste juurde. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ka ei ole. Näe, saame ikkagi läbirääkimisi ka pidada. Tiiu Aro, palun!

ja algas erialane spetsialiseerumine. Tekkisid esimesed perearstikeskused. Esimene määrus töö ja rahastamise korralduse kohta on pärit aastast 1997, see oli 25 aastat tagasi. Nüüd mõned terminid, mis tekitavad natuke segadust mitte päris kursis olevate inimeste omavahelistes vestlustes. Esiteks, üldarstiabi on ambulatoorne tervishoiuteenus, mida osutavad perearst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad. Perearst on eriarst, kelle koolitus on 6 + 3, nüüd juba 6 + 4 aastat.

on ka üks sõnapaar, mida üheski õigusaktis ei ole sätestatud. See on inimesele vajalik ambulatoorsete teenuste kogum. Tervisekeskus on keskus, kuhu on koondunud perearstid ning teenuseid osutavad lisaks perearstile ja pereõele ka füsioterapeut, ämmaemand ja koduõde. Nüüd eelnõu juurde. Mis on need murekohad? Me kõik teame, et on piirkondi, kus perearstikonkursid järjepidevalt luhtuvad. Ei ole arste, kes oleksid valmis nimistuga kaasnevat vastutust võtma ja samal ajal maapiirkonnas, nõndanimetatud äärealal töötama. Tuleb tunnustada pingutust leida lahendust aastate jooksul tekkinud olukorrale ja tagada kõigile isikutele perearstiteenus, kuid pakutud variandis on muret tekitavaid aspekte. Ma arvan, et esialgu on ennekõike mures meedikud, aga edaspidi võib-olla ka patsiendid. Eelnõuga nähakse haigekassale ette õigus anda perearstita jäänud isikute teenindamine ajutiselt üle tervisekeskuses tegutsevale üldarstiabi osutajale see oleks kõige parem lahendus – või haiglavõrgu arengukavas nimetatud haiglale. Selle meetme eesmärk on – loen hästi aeglaselt – tagada üldarstiabi või selle kvaliteedile vastav abi. Mis see on ja kes seda osutab? Kas haiglal on üldarstiabi osutamiseks vajalikud töötajad, see tähendab perearsti kvalifikatsiooni omavad arstid? Kas nad vajavad üldarstiabi osutamiseks ka tegevusluba? Milline on haiglate valmisolek võtta üle perearstinimistu? Haiglajuhid, kellega mina olen kõnelnud, ei ole keegi olnud seda meelt. Või hakkavad tõepoolest haiglas töötavad eriarstid, kirurgid, ortopeedid, naistearstid, tagama üldarstiabi kvaliteediga tervishoiuteenust? Mitte vähem oluline probleem on rahastamine. Teatavasti finantseeritakse perearstiteenust kombineeritult: pearaha, baasraha ja erinevate fondide kaudu, oluliselt teisiti kui teenuspõhist eriarstiabi. Kuidas on kavas finantseerida haigla osutatud nõndanimetatud üldarstiabiteenust ja uuringuid? Ja nagu siin täna ka ... Kaks minutit, palun! Kaks minutit lisaaega. Palun! Kaks minutit lisaaega. Palun! Ajutised lahendused on mõnikord möödapääsmatud, kuid tihti kipuvad nad muutuma alaliseks. Ma arvan, et me vajame pikka plaani. Mingid komponendid meil on ju olemas. On rajatud 50 ringis esmatasandi tervisekeskusi.

kehtestada juriidiline staatus seaduse tasemel. Ülevaatamist vajab ka praegune perearstide asendamise süsteem. Loodetavasti arvestab seda olukorda ja pakub lahendusi uus esmatasandi arengukava, mille koostamisega minule teadaolevalt on juba alustatud. Ma arvan, et selle eelnõu menetlemise käiguski on meil kõigil võimalik oma ettepanekutega välja tulla, et sellest eelnõust saaks tõeline seadus. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei näe. Sulgen läbirääkimised.Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 533 esimene lugemine lõpetada. Meil ühtegi teistsugust ettepanekut ei ole.

Vabariigi Valitsuse algatatud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 536 esimene lugemine, ettekandjaks tervise‑ ja tööminister Tanel Kiik. Palun!

Selle eelnõu peamine eesmärk on teha minimaalsed vajalikud õiguslikud muudatused, et epideemiaga seotud otsused oleksid edaspidi ettenähtavamad, selgemad ja läbipaistvamad ning et ka parlamendi roll nende kriiside lahendamisel oleks senisest põhjalikum.Alustan

Sul on protseduuriline, Kalle. Aitäh! Ma ootasin, kuni mikrofon sisse lülitatakse. Kas on võimalik paluda, et lugupeetud minister tõstaks need mikrofoni jämedamad otsad suule lähemale?

pandeemia jätkuda ka edaspidi. Võivad tulla uued sarnased, aga võib-olla ka ohtlikumad nakkushaigused, mille vastu tuleb enda inimesi kaitsta.Selle eelnõuga täpsustame isikute karantiini määramise reegleid eriti ohtliku või ohtliku nakkushaiguse epideemilise leviku korral ning eriti ohtliku ja ohtliku nakkushaiguse epideemilise leviku tõrjet.

Nüüdseks oleme aga jõudnud olukorda, kus on aus öelda, et me ei saa rääkida enam ajutisest olukorrast. Seega on mõistlik vaadata seaduse tasandil üle, millised peaksid olema õiguslik regulatsioon ja lahendused pikas plaanis nii selle kui ka tulevaste pandeemiate vastu võitlemisel.

ja levik toob kaasa tervishoiualase hädaolukorra või selle ohu. Ohtlike nakkushaiguste hulka kuuluvad nii uudsed nakkushaigused, mille kohta kohta teadmine puudub, kui ka taastekkivad nakkushaigused, mille levik võib olla kiire ja ulatuslik või mille põdemine võib olla tõsiste tagajärgedega ja, nagu viitasin, mis toovad kaasa tervishoiualase hädaolukorra või selle ohu.

valitsuse kui ka Terviseameti tasandil. Eelnõuga muudetakse ka karantiini mõistet. Võrreldes kehtiva seadusega on mõistet rohkem piiritletud ja jäetud välja karantiini seostamine kaupade ja sõidukite liikumise piiranguga või teenuste osutamise piiranguga. Karantiin on selle eelnõu kohaselt eriti ohtliku või ohtliku nakkushaiguse epideemilise leviku korral kohaldatav meede, mille kohaselt on isikul kohustus viibida oma elukohas või püsivas viibimiskohas, kui tal on diagnoositud eriti ohtlik või ohtlik nakkushaigus ehk kui vastav analüüs on olnud positiivne või kui ta on näiteks selle nakkuse kahtlusega. Nii karantiini mõiste kui ka sellega seonduv regulatsioon on tegelikult samasugune, nagu näeb ette praegu kehtiv korraldus nr 212, mis on karantiini käsitlev Vabariigi Valitsuse korraldus. Edaspidi hakkaks olema nii, et karantiini võib kehtestada valitsuse määrusega just nimelt konkreetse eriti ohtliku ja ohtliku nakkushaiguse korral ning Terviseamet võib sama teha ka haldusaktiga,

võimalikult täpselt ei reguleerinud, me räägime avalikest siseruumidest ja maa‑alast. Me ei räägi kellegi kodudest, me ei räägi sellistest kohtadest, kus ka praegu ei ole ühtegi sellist eraldi korraldust valitsuse poolt kehtestatud. Paljud meetmed, piirangud ja nõuded on sisult täpselt samad, mis olid kasutusel COVID‑i epideemia korral, näiteks reisiankeedi täitmine nakkusohuga riigist saabudes, eneseisolatsiooni kohustus,

Jätkuvalt on võimalik teha erisusi, näiteks tulenevalt vanusest, perekondlikest ja hariduslikest vajadustest, muust taolises. Taas midagi, mida oleme ka praegu teinud, ehk lastele tihti ei ole kehtinud samad nõuded, mis minu arvates on mõistlik. Ja näiteks sotsiaalvaldkonnas erihariduse pakkumisel, erivajadusega [lastele]

praeguse pandeemia õppetundide põhjal koostatud ja sellest üle võetud. Selge põhimõte on see, et seadusesse ja määrustesse lähevad kirja need konkreetsed meetmed ja reeglid, mida valitsus kehtestada saab.

Uudne on ka see, et kui valitsus otsustab kehtestada mõne sellise meetme, mida ei ole otseselt eelnõu loetelus nimetatud, aga mis on samuti vältimatult vajalik just nimelt eriti ohtliku või ohtliku nakkushaiguse leviku tõrjeks, siis tuleb enne selle määruse vastuvõtmist ära kuulata Riigikogu valdkondliku komisjoni seisukohti ja sellest teavitada ka Riigikogu juhatust. See on sarnane konsulteerimise skeem, mis on täna kasutusel mõnes muus valdkonnas, näiteks julgeolekuasutuste juhtide ametikohtadele nimetamisel või ka Euroopa Liidu asjade menetlemisel. Riigikogu kaasamine aruteludesse toob seeläbi tulevikus kaasa sellise põhjalikuma arutelu epideemiatõrje meetmete rakendamise üle, kui, nagu ma viitasin, tekib mingi vajadus mingeid muid meetmeid rakendada, mida ei ole eraldi seaduse tasandil varasemalt heaks kiidetud.

kooskõlastades oma tegevuse Terviseameti regionaalse bürooga. Samuti nähakse ette, et kui olukord eeldab kiiret reageerimist, siis on võimalik valitsuse määrused kiiremini jõustada.Nagu ma enne viitasin, muutub ka riigipiiri seadus. Siin on muudatused samuti seotud eriti ohtliku ja ohtliku nakkushaiguse leviku tõrjega ning lähtuvad asjaolust, et COVID‑19 epideemia alguses vastu võetud ja jätkuvalt kehtivad piirangud mõnes kohas olla ajutised, vaid neid on vaja edaspidi veel rakendada. Seega võib Vabariigi Valitsus eriti ohtliku ja ohtliku nakkushaiguse epideemilise leviku tõrjeks kehtestada määrusega nõuded, näiteks välispiiri ületamisel, kui see on vältimatult vajalik, ja kohustada isikuid esitama kas terviseseisundit kinnitav tõend või teha enne piiriületust test. Need on taas sellised asjad, mida oleme ka selle pandeemia korral nii eelmise valitsuse ajal kui praeguse valitsuse ajal rakendanud.

sama loogika, et oma inimesed tuleb alati kodumaale lubada, ka siis, kui nad tulevad nakkusohtlikust piirkonnast.Lisaks on ette nähtud volitusnorm ajutiseks riigipõhiseks meetmeks, näiteks piirata ajutiselt mõne välisriigi inimeste Eestisse sisenemine, kui seal on uue, eriti ohtliku või ohtliku nakkushaiguse puhang.Riigi Teataja seaduses ettepandavad muudatused on puhtalt eesmärgiga võimaldada kiireloomulisi määrusi avaldada kiiremas tempos.Selle eelnõuga seoses ei ole plaanis täiendavaid kulusid riigieelarvele ja seadus on planeeritud jõustuma üldises korras, kui parlament selle heaks kiidab. Aitäh! Vastan hea meelega küsimustele. On ka küsimusi. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Terroristid kasutavad sellist mõistet nagu "räpane pomm", see teeb küll väikese paugu, kuid radioaktiivselt saastab ära suure maa-ala tuhandeks aastaks. Olen tähele pannud seda, et kui teie ilmute mõne eelnõuga siia saali, siis on teil selline räpase pommi kohver alati kaasas, mida te püüate parlamendi kaudu lõhkema panna. Täna ei erine ee absoluutselt [varasemast], erinevust ei ole. Selle eelnõu kohta on Eesti Arstide Liit kui ka õigusteadlased öelnud, et kokkuvõttes ei ole põhjendatud ega kohane ohtliku haiguse definitsiooni ulatuslikult laiendada ja laiaulatuslikku inimeste põhiõiguste üle otsustamise [õigust] anda valitsusele või ametitele, mistõttu sellisel kujul ei ole eelnõu põhiseadusega kooskõlas ega põhjendatud. Kuidas kommenteerite õigusteadlaste arvamust? Aitäh,

kooskõlastamisel, näitab, et midagi põhiseadusvastast siin ei ole. Mõnes mõttes võib öelda, et põhiseadusvastane või põhiseaduse mõttega vastuolus on see, kui riik jätab pandeemia korral reageerimata, jätab oma inimesed külma kätte ja vaatab, kuidas pandeemia iseeneslikult kulgeb. Aitäh Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Eelnõu tutvustuses on esile toodud ja ka te ise mainisite seda kohe esmajärjekorras, et üks selle eelnõu eesmärke on anda Riigikogule suurem roll kriiside lahendamisel. Vaatasin terve eelnõu läbi ja leidsin ainult

juhatuses on kolm liiget. See teeb kokku 13 inimest, aga Riigikogus on 101 inimest. Mul on nüüd küsimus, miks valitsus on Riigikogust mööda läinud. Miks te serveerite seda asja valele üles ehitades, jättes mulje, justkui Riigikogul oleks suur roll, kuigi enamik Riigikogust on

Kõige paremini aitab selle vastu vaktsineerimine, sealhulgas tõhustusdoosi õigeaegne tegemine. Küll aga, nii nagu näitas koroonaviiruse teke ja väga kiire Eestisse jõudmine, peame olema valmis selleks, et sarnaseid pandeemiaid võib tulla veel,

Ma küsin nüüd ühe sellise küsimuse ja palun sinu vastust. Riigikohus ütleb niimoodi, et tuleks eelistada parlamendi ja siis äärmisel juhul valitsuse või valdkonna [eest vastutava] ministri, see tähendab sinu, mitte aga apoliitiliste ametnike, Terviseameti või koolidirektorite otsustusõigust. Riigikohus jätkab, et praegu kumab eelnõust läbi soov suurendada hoopis mittepoliitilise tasandi vastutust ja lihtsustada piirangute kehtestamist. Mida sina, terviseminister, sellest arvad, et Riigikohus ütleb, et äärmisel juhul tuleks anda sulle ministrina

erinevalt praegusest, kus valitsuse korraldused tuginevad üksikutele NETS-i paragrahvidele, mis on väga üldsõnalised ja milles ei ole lahti kirjutatud, mida täpselt võib valitsus teha ja mida ta ei tohi teha uudsete ohtlike nakkushaiguste tõrjes. Haridus- ja sotsiaalvaldkonna asutuste puhul tõesti anname juhile teatud volitused reageerida kooskõlas Terviseametiga just nimelt inimeste tervise kaitseks. Ei ole mõeldav, et kui tekib näiteks kuskil hooldekodus

Ühe punktina on nad välja toonud selle, et NETS‑i koostamine vajab kõrgel tasemel asjatundlikkust nii epidemioloogias, filoloogias, infektsioonhaiguste alal kui ka mikrobioloogias. Nad on teinud ettepaneku kutsuda kokku vastavasisuline

Meil oli COVID-i puhul kümme päeva karantiin, mille kohta ka Terviseamet, kui ma ei eksi, augusti või septembri alguses tõi välja, et tegelikult piisab seitsmest päevast.

Paul Puustusmaa, palun! Suur tänu, austatud juhataja! Lugupeetud minister! See on huvitav-huvitav eelnõu. Iga kevad, kui meil hakkab respiratoorsete haiguste periood, on võimalik igasugust nalja teha. Arutaks natukene seda Riigikogu pädevuse suurendamist. Ma sain teie sõnadest aru, et tegelikult teie soov on anda valitsusele kindlam pädevus ja valitsus saab tegutseda vastavalt Riigikogu etteantud raamidele. Aga Riigikogu poolt etteantavad raamid tulevad komisjonist ja komisjonile antud pädevus,

ebaselges õiguslikus ruumis ehk nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse üksikute paragrahvide alusel, kohati ka riigipiiri seaduse alusel, ilma selge parlamendi mandaadita, milliseid reegleid võib ja millised ei tohi kehtestada.

ka kohe. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Ka mina arvan, et see seadus on natukene liigse kiirustamise pitserit kandev. Selles seaduses on väga palju ebamäärasust. "Ohtlik", "eriti ohtlik", "kahtluse korral" need kõik on defineerimata, ilma konkreetsemate kriteeriumideta. Kas näiteks tugev nohu on eriti ohtlik või ohtlik? Või kuidas seda eriolukorda määratletakse? Reeglid on ikka hästi segased. Kuidas on võimalik kehtestada sellist seadust, kehtestada piiranguid? Kas see ei ole natuke liiast? Lõpuks viib see välja ametniku või ametkonna suvani, nii nagu kellelgi parasjagu mõte tuleb, kehtestame piirangud ja siis karistame ka kohe. Hea

kiiresti ja ulatuslikult levida, mille kulg võib olla raske ja mis toob kaasa tervisealase hädaolukorra või selle ohu.Tervisealane hädaolukord ja selle oht on [eelnõus] eraldi defineeritud mõisted, mis eeldavadki seda, et näiteks konkreetses piirkonnas tekib probleem erakorralise abi pakkumise võimekusega.

Praegu sellist otsest viidet seaduses ei ole, nii et selle võrra muutub seadus isegi rangemaks. Konkreetselt sai just ka näiteks Õiguskantsleri Kantseleiga läbi arutatud, et oleks üheselt mõistetav, millal valitsusel on põhjus reageerida ja millal seda ei ole. Hea Henn Põlluaas, palun! Aitäh, hea esimees! Hea minister! Ilmselt mäletate ka teie väga hästi, kui te käisite meil juhatuses, enne kui seda eelnõu koostama hakkasite, ja seletasite meile, kuidas teil on kavas Riigikogu rolli ja osa kogu selles protsessis suurendada. Lubasite tuua selle eelnõu veel näha, enne kui see kooskõlastusringile läheb. Aga mitte midagi sellist ei ole toimunud. Me näeme vastupidist: te olete Riigikogu täiesti kõrvale lükanud. Tahetakse ainult mingit seisukohta ja kavatsetakse informeerida, teavitada juhatust. Kogu see jutt, mis te meile rääkisite, mille me heaks kiitsime ja mida me toetasime, et just nimelt Riigikogu on see organ, kes peab tegema selliseid väga olulisi

tõesti viie fraktsiooniga ja erinevate fraktsioonide tagasiside oli sisult erinev. Arusaam sellest, kui suur peaks olema näiteks valitsuse roll, kui suur peaks olema parlamendi roll, milline peaks olema Terviseameti roll, oli erinev. Ja see, mis nagu ikka seaduseelnõuna sünnib, on kompromiss nende erinevate vaadete vahel ja meiepoolne ettepanek, kuidas ühest küljest kaasata teatud juhtudel parlamenti ja teisalt säilitada tänane operatiivne otsustamisvõimalus, kui olukord seda nõuab. Aga täna

Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Kui ma eelnevalt rääkisin teile räpasest pommist, mida te siia saali tassite, siis te muigasite irooniliselt. Aga kuulasin teie sõnavõttu ja te ütlesite väga selgelt välja: ilmub kuskilt välja mingi ohtlik nakkushaigus. Kust see tuleb? Teie sahtlist või? Või olete te siis Igor Mangi staatuse omandanud? Kui nüüd tõsisemaks minna, siis on asi selles, et ohtliku nakkushaiguse definitsiooni soovitakse muuta. Oluline on see, Oluline on see, mida loetakse ohtlikuks haiguseks. Nakkus, mis levib küll kiiresti, kuid ei too kaasa raskeid haigestumisi, on eelnõu järgi käsitletav ohtlikuna. See ei ole põhjendatud ning see, mis alusel otsustatakse, on ikkagi määratlemata. Selliselt lahendatud sõnastus pole absoluutselt põhiseaduspärane. Miks te ei ole seda lahti kirjutanud? Aitäh! Loomulikult tuleb tõsiselt rääkida, mitte huumorit teha. Aga

ükski viirus ei jää viimaseks ja viirusi kahjuks sünnib siia ilma rohkem, kui meile meeldib. Olid need enne inimest, on nad ka pärast inimest siin maakeral.

Martin Helme, palun! Aitäh, lugupeetud spiiker! Hea minister! Sa oled siin mitu korda öelnud, et on ebaselge õiguslik olukord ja selle pärast on seadusmuudatust vaja. Ei ole mingit ebaselget [õiguslikku] olukorda, vaid on selge seadusrikkumine valitsuse poolt juba pikka aega. Selle tõttu on valitsus ja tema otsused

Tegelikult on sellel eelnõul ainult üks suur eesmärk: see, et pikka aega tehtud seadusrikkumisi tagantjärele legaliseerida. See on selle asja mõte. Ja seda me oleme siit korduvalt välja lugenud. On ju nii? Aitäh,

selle, et need valitsuse korraldused ei saa kehtima jääda igavesti. Sellega ma olen täiesti nõus ja see on ka põhjus, miks ma täna siin selle seaduseelnõuga olen, teades juba ette, et see ei leia siit üldeufoorilist vastuvõttu.

siis tulebki leevendusotsuseid teha ja valitsus on neid järjest ka teinud. Edaspidi on ka õiguslikult tegelikult selles vaates selgem, et praegu näiteks Õiguskantsleri Kantselei ei saa sekkuda, ei saa vaidlustada neid korraldusi, vaid seda peab tegema konkreetne subjekt. Edaspidi on võimalik ka õiguskantsleril hinnata valitsuse määrusi, nende õiguslikku pädevust ja toimimist ning tagada, et need oleks just nimelt seaduste ja põhiseadusega kooskõlas. Aitäh, hea küsija! Nii nagu

ja sellega seonduvatest kõikvõimalikest piirangutest, kõikvõimalikest regulatsioonidest. Ma lihtsalt küsin, eks ole, miks teil seda kõike vaja on. Mis teid vaevab, inimesed? Kas te olete mingid varjatud sadistid, kes naudivad inimeste alandamist ja kiusamist ja piirangute kehtestamist? Ma ütlen, et isegi nõukogude ajal olid väga hullud nakkushaigused, aga isegi siis

edastatakse nakkushaige isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja kohati ka kontaktid. Me oleme juba näinud, kuidas Terviseamet on hakanud ise politseiriiki tegema, käitub politseinikuna. Sõnaühend "isiku väljaselgitamine" on kriminaalpolitsei termin, seda kasutatakse jälitustegevuses. Ma praegu vaatan, et te olete väga sinnapoole teel ja hakkate selle seadusega kehtestama meil veel jõulisemalt politseiriiki, hakkate tekitama jälgimisühiskonda, sest selle põhjal, mida ma loen, peab [nakkushaigest] Seletage mulle palun ära, kelle jaoks see seadus on. Kas see on mingi võimukompleksi rahuldamiseks või lihtsalt selleks, et nautida inimeste represseerimist? Seletage mulle palun ära! Aitäh, Aitäh, hea küsija! Nii nagu viimased aastad on näidanud, on pandeemia ajal oluline viiruse tõrje, ühest küljest läbi testimise, läbi erinevate meetmete, läbi reeglite ja soovituste kehtestamise ning loomulikult inimeste tervise kaitse läbi vaktsineerimise. See, et teatud juhtudel on vaja selgitada välja mõne inimese lähikontaktsed ehk tõesti on vaja teada nakatunud isiku andmeid selleks, et tuvastada temaga kokkupuutunud isikud, ongi see, mida

Konkreetsete lähikontaktsete tuvastamine on oluline ka nende enda elu ja tervise kaitseks, nad saavad teada, et sel ja sel ajal võisid nad kokku puutuda või puutusidki kokku inimesega, kes kandis mõnda ohtlikku

ja asutuste eesmärk on inimeste elu ja tervise kaitse. See, et te näete seal väga palju muid asju ja igasuguseid tonte, on tervisevaldkonna vaates suhteliselt arusaamatu. Protseduuriline küsimus, Mart Helme, palun! Jaa. Kas ma tohin paluda, et eesistuja teeks ministrile märkuse, et ta ei nokiks kogu aeg oma telefoni, sest see solvab küsijaid. Ja kui ta nokib seda selleks, et saada oma nõunikelt mingisuguseid vastuseid või lisainformatsiooni, siis räägib see sellest, et ta ei ole kompetentne meile esitama praegu seda eelnõu. Nii et mul on palve, et ta selle telefoni nokkimise lõpetaks. Jaa.

Hea juhataja! Lugupeetud minister! Riigikohus on korduvalt öelnud, et see eelnõu vajaks kriitilist läbivaidlemist parlamendis ja parlamendile peaks palju suurem õigus jääma. Aga ma küsin, mida sa arvad sellest, et Riigikohus ütleb, et on kaheldav, kas demokraatlikus ühiskonnas peab riik kaitsma inimest tema enda valikute tagajärgede eest. Mis sa arvad sellest? Kas Riigikohus paneb puusse või paneb sinu ministeerium puusse?

inimese isoleerimine võib olla vajalik tema enda tervise kaitseks, aga ka teiste tervise kaitseks, vältimaks uusi pandeemiaid, koldeid ja inimeste surma, mida me oleme kahjuks selle pandeemia ajal näinud oluliselt rohkem, kui on tavapärane Eestimaa suremus. Aitäh, hea küsija!

opereeriti mõistega "sisuline eriolukord". Sisuline meditsiiniline eriolukord, sisuline oht põhiseaduslikule korrale. Selle valguses toodi välja relvastatud politseinikud, kellel oli Terviseameti silt kõhu peal ja askeldasid inimeste ümber ja hirmutasid neid. Küsimus on selles, kas see olemasolev eelnõu võimaldab sellise õigusliku nihilismi ära hoida ja võimaldab inimesi rahustada, et enam sellist kummalist sisulist eriolukorda ei tule. Kas see asi on nüüd konkreetne ja arusaadav? Või kuidas?

teistpidine kaalutlusotsus, kuna meil on olnud rohkem teadmist selle viiruse kohta, on olnud rohkem isikukaitsevahendeid, ravimeid, vaktsiine ja muid võimalusi viiruse levikut tõkestada.

lugupidavalt ja hästi. Nende seaduste foonil me kehtestame kogu aeg selliseid, kuidas öelda, totalitaarseid norme oma ühiskonnas ja see tähendab seda, et me anname teatud ametnikele õiguse

ikka sedasama, mida ma eelmine kord küsisin. Te käisite meile rääkimas ja lubasite, et Riigikogu roll kogu selles protsessis suureneb.

oleksid ettenähtavamad ja läbipaistvamad ning Riigikogul oleks suurem roll kriisi lahendamisel. Kõik ainult üks vale teise otsa, välja arvatud see, mis te ütlesite, et valitsus, jah, just, nemad saavad tegelikult rolli juurde. Jäite vahel, ühesõnaga. Ma ikkagi küsin uuesti: miks te kogu aeg valetate? Valetasite meile fraktsiooni juhatuses ja ka seletuskiri on valelik.

juba teie eelmisele küsimusele vastates, kohtusin ma viie fraktsiooni esindajatega ja sain tagasisidet, mis oli, võib öelda, kohati isegi lausa risti vastupidises suunas. Oli neid fraktsioone, nagu teie fraktsioon, kes [panid ette] parlamendi rolli suurendada. Ma ise olen ka pigem seda meelt, et parlamendi roll võrreldes tänasega peaks kasvama, mis tegelikult selle eelnõuga ka toimub. Tõsi, mitte nii suures mahus, nagu te välja pakkusite. Oli fraktsioone, kes arvasid, et see otsustustasand peaks jääma puhtalt valitsusele. Ja oli ka neid, kes nägid, et tõesti võiks olla Riigikogu komisjon selline vaheetapp või hindaja, sest parlamendi täiskogu kokkukutsumine ei pruugi olla mõistlik.

mingeid juhiseid, mida tohib teha, mida ei tohi teha. Selle seaduse vastuvõtmisega annab Riigikogu ju selge raami, mille piires valitsus saab valida, millised meetmed on vajalikud selle konkreetse ohtliku nakkushaiguse tõrjeks. Ja kui ta tahab teha mingid meetmed, mida ei ole kirjas selle seaduse parlamendi poolt vastu võetud variandis, tuleb tal pöörduda Riigikogu vastava valdkonna komisjoni poole heakskiidu saamiseks. Nii et selles valguses valitsuse roll pigem saab selgemalt piiritletud ja saab ka teatud juhtudel parlament oma hinnanguid anda. Nagu ma ka enne ütlesin just nimelt süüdistuse peale, mis enne kõlas, et ametkond hakkab otsustama: otsuste tegemise koht saab olla valitsus, mitte näiteks Terviseamet, mitte näiteks mingi korrakaitseorgan. See oli see loogika, millele ma viitasin, et me ei lükka seda tasandit, nagu siin enne väideti, kuskile ametkondlikule tasandile, kuskile allapoole peitu, vaid me jätame ta just nimelt valitsuse tasandile parlamendi poolt seatud raamidesse. Mart Helme. Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Ma ütleksin kõige selle jutu peale, et meil on tõest ja valest, valetamisest ja tõe rääkimisest väga erinevad arusaamised. Aga küsimuse juurde minnes ma ütleksin, et kogu see eelnõu on igale vabale kodanikule solvav ja alandav. Eranditult igale vabale kodanikule on see eelnõu See koosneb karistamisest, ähvardamisest, piirangute kehtestamisest, ametnike omavoli suurendamisest ja nii edasi. Ja nüüd tuleb mu küsimus. Tanel, ma ju tunnen sind, sa oled intelligentne noor mees. Kelle käpiknukuna sa seda siin esitad? Euroopa Komisjoni käpiknukuna, ametnike käpiknukuna, Reformierakonna käpiknukuna? Ei ole ju võimalik, et sa ei saa aru, kui õudne asi see on, mille sa meile siia laua peale oled toonud. Aitäh,

ja institutsioone, kes eelistaksid seadust avardada, laiendada, mingeid uusi mõõtmeid, dimensioone sisse tuua. Parlamendil on alati võimalik seda teha. Aga minu soov on olnud see, et me jääksime seni kehtinud korralduste juurde. Lihtne näide: me ei lähe ühegi otsusega inimeste erapindadele, me jääme avalike pindade juurde; me ei kehtesta mingeid uusi meetmeid seaduse tasandil kui need meetmed, mida on juba pandeemia ajal kasutatud. See on väga paljuski [senise] pandeemiakogemuse õigusruumi ületoomine.Kellegi

üsna pikka aega näidanud, et põhjustab ühiskonnas pingeid, usaldamatust inimeste vahel ja usaldamatust ka riigiasutuste vastu. Ma tahaksin küsida ajastuse kohta. Praegusel hetkel on see taustaks olev sõda toonud võib‑olla inimeste muredes esikohale sündmused Ukrainas, selle verise sõja ja kallaletungi.

parlamendierakondade roll, nagu iga inimesegi roll, on neid pingeid maandada, mitte juurde tekitada. Ma usun, et seda tööd me kõik ühiselt ka teha püüame. Selle konkreetse eelnõu algatas valitsus siiski enne Venemaa

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Te olete täna parlamendile vastates öelnud, et on väga tore, et on debatt selle eelnõu üle ja et parlament otsustab, mis ikkagi saab. Me Me ju kõik teame, et kui koalitsioon teerullile täiskäigu sisse paneb, siis ei arutata tegelikult enam midagi. Ma tahakski teada, mida teie selle eelnõu puhul oleksite valmis tagasi võtma. Näiteks siin kõige enam küsimusi tekitanud punktid – kas te ministrina näete, et oleks võimalik võtta neid

Antud juhul, kui on mingid konkreetsed punktid, meetmed, sätted, parlamendi rolli küsimus – kõigi nende üle olen mina valmis debateerima. Ja ei ole me tulnud ei teerulliga ega kiirkorras, vaid pigem vastupidi, see protsess on päris kaua aega võtnud, need läbirääkimised, arutelud ja nüüd ka selle menetlus.

Enne sa ütlesid, et Eestis on õigusriik päris tugev. No kui viimast aastat vaadata, siis ma ütleksin, et Eestis on õigusriigiga asjad ikka päris räbalasti. Meil on valitsust

ikka suhteliselt karistamatult küll märatsenud MEM Café juures ja küll viinud ära tšellomängijaid ja piimamannergu klõbistajaid. Kaitseväest ja politseist on inimesi lahti lastud, pärast on kohtus küll esmase õiguskaitse raames peksa saadud. Riigikohus on selle eelnõu maatasa teinud. Meiegi ju oleme kohtusse kaevanud valitsuse tegevuse, aga seitse kuud ei ole kohtust tulnud mingit menetluslikku otsust. Kus see õigusriik meil on? Aitäh! Aitäh, hea küsija! Nagu te viitasite, on õigussüsteem teinud juba erinevaid otsuseid, see ju näitabki õigusriigi toimimist. Kui on olukord, kus hindavad kohtud, hindavad õiguskaitseorganid, et on mindud üle üle mõistliku piiri või see piir on küsitav, siis tehakse vastavad otsused, antakse esialgset õiguskaitset. Olukorras, kus hinnatakse, et valitsuse tegevus on olnud vajalik ja põhjendatud, on otsused teistpidised.

Vene okupatsiooni ajaga. Ma võin teile Vene okupatsiooni ajal elanuna öelda, et toona tegeleti väga tõhusate meetmetega, piiratud ja vajalike meetmetega kõikvõimalike nakkuste tõrjumisel, aga selliseid natsivolitusi, nagu see seadus sisaldab, loomulikult ei olnud. Te ju teate väga hästi, mida sellise seaduseelnõu toomine Riigikogu ette kaasa toob. Martin juba vihjas sellele. Täna hommikul, muide, oli siinsamas lossi ees juba tosinkond sellesama seaduse vastu

Aitäh! Nojah, selle nõukogude aja osas me vist jääme eri meelt. Võime hiljem mõtteid või materjale vahetada selle kohta, kuidas Nõukogude Liidu ajal erinevate nakkushaiguste korral reageeriti ja milliseid meetmeid kasutati.

usaldushääletusega. Ma loodan, et ei teki. Ma arvan, et on mõistlik neid asju arutada parlamendiga ja teha vajalikke muudatusi. Teie fraktsiooni esimees, erakonna esimees juba lubas, et neid muudatusi tuleb. Eks me saame neid siis arutada. Aitäh!

ole seda teed läinud, me oleme läinud valitsuse üldkorralduse teed, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadust on muudetud, aga eraldi seadust pole olnud. Soomel on ka oma parlamentaarne loogika, samuti on debatid olnud, teatud ettepanekud on parlament heaks kiitnud, teatud

Põhjamaade ja Baltimaade arvestuses on Eesti olnud selline vahepealne. Põhjamaad on rohkem olnud soovituste usku kui reeglite usku. Meie mõlemad Balti naabrid on olnud Eestist selgelt rangemad oma reeglite ja oma meetmetega, nii vaktsineerimise korraldamisel, erinevate muude piirangute tegemisel kuni komandanditunnini välja. Meenub konkreetselt, kui siin parlamendi rollist räägitakse, et on ju olnud seal reaalselt otsuseid, et vaktsineerimata isikutel pole võimalik parlamendi tööst osa võtta. See on miski, mida Eesti pole kunagi isegi arutanud, ja ma arvan, et see on mõistlik, et me pole seda kunagi arutanud. Selles valguses on Eesti olnud kindlasti leebem kõigi kolme Balti riigi arvestuses. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Ma ei saa teisiti, vaid pean endale lubama teatud irooniat. Ma küsin: kas selle seaduseelnõu kontekstis Riigikogu rolli suurendamine tähendab seda,

ei kavatsenud küsida, aga pean seda siiski tegema. Ma ei ole nõus selle [väitega], et meie õigussüsteem toimib, kui näiteks seitse kuud ei ole mingit menetluslikku otsust, sest õigussüsteemiga tuttavatele inimestele on teada kaks sellist põhimõtet nagu õigusemõistmise kiirus ja selle paratamatus või vältimatus. Ent seitse kuud vaikust kahtlemata ei ole sellega kooskõlas. Eelmist küsimust jätkates ma pean ütlema, ja ma loodan, et te nõustute, et ükski seaduseelnõu ja ükski võitlus ühegi haigusega ei ole väärt seda, et riskida kõige tähtsamaga – see on ühiskonna ühtsus. Natuke meenutab see mulle võitlust seakatkuga. Tuli seakatk, mis ähvardas tappa meie sead, ja siis jahimeestele anti korraldus sead ise ära tappa. Ma loodan, et selle seadusega me oleme vähe targemad. Aitäh,

nad on jõudnud, [on selline]: metaanalüüsis jõutakse järeldusele, et liikumispiirangutel on olnud rahvatervisele vähem või üldse mitte mingit mõju, kuid need on põhjustanud tohutuid majanduslikke ja sotsiaalseid kulusid seal, kus need on olnud kehtestatud.

Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Ma loen siit nüüd nii: "Vabariigi Valitsus võib käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel määruses kehtestada füüsilisele isikule järgmisi meetmeid, piiranguid ja nõudeid." Ja siin on loetelu, terve hunnik. [punktis] on "kohustus teha terviseuuring, sealhulgas anda analüüs eriti ohtliku või ohtliku nakkushaiguse tuvastamiseks". See terviseuuring on päris lai mõiste tegelikult. Kuna ka viiendas lõikes öeldakse, et terviseuuringust keeldumise korral võib isiku suhtes

ka praegu Eestis rakendatavat eneseisolatsiooni nõuet. Loogika on väga lihtne, Eestis kedagi ei sundvaktsineerita ega sundtestita. Kui inimene ütleb, et tema ei ole nõus seda testi tegema, hoolimata sellest, et ta tuleb kõrgema nakkusohuga riigist, siis ta jääb eneseisolatsiooni kas seitsmeks või kümneks päevaks, kuni on selge, et tal ei ole neid sümptomeid, tal ei ole seda haigust.

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Need küsimused siin saalis on küll kahtlemata kriitilised, aga peegeldavad mõnevõrra ikkagi seda üldist usalduse puudumist ühiskonnas. Samas, selle ületamiseks üks viis kriisi‑ või pandeemiaolukorras on ikkagi ju selline laiem parlamentaarne järelevalve, koosmeeles otsuste tegemine. Nii et lisaks sellele, et valitsus kriisi juhib, kaasataks ka kõik parlamendierakonnad. Tõesti, ka mina mäletan, et neid muudatusi planeerides oli esialgu soov Riigikogu rohkem kaasata või anda kriisijuhtimises Riigikogule suurem roll. Kuidas te nüüd kirjeldaksite seda muutust,

Aitäh, lugupeetud Riigikogu istungi juhataja! Ma ei tea, kui hästi te olete tuttav selle eelnõuga, kui palju te jõudsite praegu jälgida küsimusi, ministri vastuseid ja nii edasi.

arutage seda eelnõu oma erakonnaga, rääkige ministriga. Mul on tõsine palve, et see eelnõu enam rohkem siia saali ei tuleks, sest vastasel juhul on tulemas selline obstruktsioon, mille kõrval kevadine obstruktsioon on jalutuskäik lõbustuspargis. Ma tõesti palun teid, et see siia saali ei jõuaks! Aitäh,

positiivsust, et küll ta läheb paremaks, tasapisi-tasapisi. Aga aitäh teile, Kalle Grünthal! Õnne Pillak, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Ma annan ülevaate sotsiaalkomisjonis toimunud arutelust. Sotsiaalkomisjon arutas seda eelnõu 14. märtsil käesoleval aastal. Komisjonile oli muidugi tulnud eelnõu tutvustama tervise‑ ja tööminister Tanel Kiik koos Sotsiaalministeeriumi ametnikega. Nii nagu siingi, tutvustas minister eelnõu põhjalikult ja detailselt ning vastas sotsiaalkomisjoni liikmete küsimustele, mida ka oli.

aega.Kert Kingo tõstatas küsimuse või pigem avaldas arvamust, et tegu on COVID-spetsiifilise seaduse loomisega, ning tõi väitena juurde, justkui viimase kahe aasta valitsuse otsused COVID-19 levikuga seonduvate piirangute kehtestamisel ei ole olnud seaduspärased. Minister Tanel Kiik kordas üle, et tegu ei ole COVID‑19 seadusega, vaid see eelnõu puudutab mis tahes tulevasi nakkushaigusi ja pandeemiaid.

piirangute kehtestamisel on need juhtumid jõudnud ka kohtusse ja kohtuotsustega on lahendatud esmase õiguskaitse küsimusi.

Sotsiaalkomisjon tegi järgmised otsused. Konsensuslikult otsustati teha ettepanek võtta see eelnõu 6. aprillil ehk täna päevakorda, esimene lugemine lõpetada, määrata muudatusettepanekute tähtajaks kümme tööpäeva ja määrata komisjonipoolseks ettekandjaks mind, Õnne Pillakut. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid. Küsimusi ei ole. Aitäh teile! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Soovitakse. Avan läbirääkimised ja palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Kert Kingo. Palun!

Selle eelnõu seletuskirjas on lausa 13 lehekülge pühendatud ainult käimasolevatele kohtuvaidlustele seoses valitsuse korralduste alusel kehtestatud COVID-19 piirangutega. Selliseid vaidlusi on seletuskirja kohaselt kohtutescirca50. Julgen arvata, et see arv ei kajasta tegelikku protestide arvu, sest kohtutesse on esitatud ka ühishagisid, kuhu on koondatud paljude erinevate inimeste protestid valitsuse tegevuse ja korralduste õiguspärasuse vastu. Seega on sisuliselt kohtuvaidlusi sellel teemal oluliselt rohkem. Praktiliselt kõikide nende kohtumenetluste korral on COVID-19 vaidlusi menetletud seni ainult määruskaebusmenetlusena ehk esialgse õiguskaitse kohaldamisega seotud asjade raames. Juhin tähelepanu, et esialgse õiguskaitse menetluse juurde ei kuulu vaidlusaluste korralduste proportsionaalsuse ja õiguspärasuse hindamine. Seda kohtud alles hakkavad menetlema.On huvitav ja justkui juhuslik kokkusattumus, et kõik kohtud on pannud ootele menetlused, mis ometi vajavad kiiret õigusselgust ja otsust. Aga neid ei menetleta, need on pandud seisma. Tekib küsimus, mida kohtud siis ootavad. Ja nüüd olemegi vastuse saanud. Kohtud ootavad sedasama NETS-2 eelnõu numbriga 536, millega tahetakse seadustada seniseid valitsuse ebaseaduslikke korraldusi ja nendes korraldustes sisalduvaid piiranguid ja nõudeid. See on tähelepanu vääriv fakt selles mõttes, et Eesti Vabariigis on teoorias võimude lahusus – just nimelt teoorias. Võimude lahusust korrutab meile praegune peaminister robotlikult ja pidevalt. Peaminister räägib kõlavalt ka Eestist kui õigusriigist, aga tegelikkus näitab, et see kõik ongi meil ainult teoorias. Praktika on see, et kohtud ootavad otse Stenbocki majast juhiseid, kuidas tegutseda, ootavad peaministri ja valitsuse suunist, kunas midagi menetleda ja kunas menetlused pausile panna, samuti juhist, kuidas midagi menetleda.Toon näite. Kehtiva seaduse kohaselt peab valitsuse korralduse kehtivus olema piiratud kas isikuliselt, ruumiliselt või ajaliselt. Meie valitsuse piiranguid kehtestavate korralduste puhul on olnud märgusõnaks "ajutised". Ei üllata, et näiteks Tallinna Halduskohus on valitsuskuulekalt sisustanud valitsuse tegevust järgnevalt: Vabariigi Valitsuse üldkorraldused, millega piirangud on seatud, kehtivad üleriigiliselt, kuid piirangute kehtivus on olnud ajaliselt piiratud, kuna Vabariigi Valitsus on piiranguid perioodiliselt üle vaadanud ja neid kas leevendanud või karmistanud. Seega on kohus ise otsinud põhjendusi valitsuse tegevusele. Millisest kohtute sõltumatusest me siin räägime?Siiski, Tallinna Ringkonnakohus on esialgse õiguskaitse kohaldamise menetluses leidnud olevat selge, et Vabariigi Valitsuse korraldusega kehtestatud meetmed ei saa jääda kehtima määramata ajaks või liialt pikaks ajaks. Sellise seisukohaga on kohtud sarnastes menetlustes nõustunud mitmes erinevas kohtuvaidluses. Nii seisabki eelnõu seletuskirjas, et eelnõuga lahendatakse senine probleem, üldkorraldus kui haldusakt sobib pikaajaliselt kestva pandeemia meetmete kehtestamiseks. See eelnõu sisaldab kõikide piirangute kehtestamiseks välja antud valitsuse korralduste kitsaskohtade silumist õiguspäraseks. Seletuskirjast lähtudes seda ei varjatagi. eelnõu on valitsuse rikkumiste ja käkkide seadustamine selleks, et kohtutesse saabunud vaidlustes leida õigustusi valitsuse tegevusele. Selline on Kaja Kallase juhitava valitsuse arusaam õigusriigist.Kõnealuse eelnõuga nähakse ette terviseseisundit kinnitav tõend, mida seni on nimetatud COVID‑i tõendiks, seadustada. Eelnõu kohaselt kinnitab see tõend isiku terviseseisundit. Seega soovitakse teha avalikuks inimeste terviseandmed, mida üsna hiljuti nimetati veel delikaatseteks isikuandmeteks ja mille kohta ei tohtinud andmeid ilma isiku enda loata omada ega avaldada keegi. Nüüd saab see olema seaduslikult avalik info, mida hakkavad kontrollima tööandjad ning kultuuri‑, meelelahutus‑, toitlustus‑ ja muude teenindusasutuste töötajad. Lisaks peavad saama kõikidest nende tõendite kontrollijatest eksperdid, kes oskavad tuvastada selle tõendi ehtsust.Selle eelnõu kohaselt hakkaks Terviseametil olema õigus määrata inimest kuni kuuks ajaks ehk 30 päevaks karantiini ehk õigus võtta ära inimese õigus vabalt liikuda. Samuti annab see eelnõu õiguse isiku väljaselgitamiseks ehk inimeste jälgimiseks, võimaldades Terviseametil edastada nii juriidilisele kui ka füüsilisele isikule võimaliku nakkuskahtlase isiku andmed: ees‑ ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ning vajaduse korral ka nakkuskahtlase isiku või tema eestkostja kontaktandmed. Sisuliselt tahetakse läbi NETS-i legaliseerida jälitustegevus, mis karistusseadustiku järgi on seadusvastane. Karistusseadustiku § 137 sätestab, et eraviisiline jälitustegevus on seadusandliku õiguseta isiku poolt isiku jälgimine tema kohta andmete kogumise eesmärgil.Kuigi eelnõu algatajad on väitnud, et selle eelnõuga antakse Riigikogule suurem roll kriiside lahendamisel, on see puhas vale. Eelnõus on selge sõnaga kirjas, et tuleb ära kuulata Riigikogu valdkondliku komisjoni seisukoht ja teavitada Riigikogu juhatust. Kus on siin Riigikogu roll? Riigikogu valdkondliku komisjoni seisukoha kuulamine ei ole Riigikogu kaasamine. Ka pelgalt komisjoni seisukoha kuulamine ei kohusta valitsust seda seisukohta arvestama. Kõike absurdset, mida see eelnõu endas sisaldab, me ei jõua siin välja tuuagi, lihtsalt ei jätku aega.Kokkuvõtteks. Sellise eelnõu valmimise asjaolud ja sisu on õigusriiki alavääristavad ja häbistavad. See eelnõu on tunnistus tänase valitsuse rahvavaenulikkusest ja silmakirjalikkusest. Häbi neile! Ja kõige selle tõttu teeb Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ettepaneku eelnõu nr 536 tagasi lükata. Ma tänan! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 536 esimene lugemine lõpetada. On tulnud ka teine ettepanek, see tuleb Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonilt ja sisu on järgmine: [fraktsioon] teeb ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud

tervitan teid kõiki siin Riigikogu täiskogu saalis. Oleme siis täpsemalt ühe ettepaneku juures. Nimelt, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on teinud ettepaneku eelnõu 536 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 18, vastu 45 ja erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust.Nüüd on niiviisi, et väga olulised tähelepanekud juhtivkomisjoniga seoses. Ma arvan, et see huvitab meist paljusid.

enamasti koondatud ravimiseadusesse ning selle alusel vastu võetud määrustesse. Selle seaduseelnõu kontekstis on 28. jaanuarist 2022 kohaldatud veterinaarravimitele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/6. See on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. See otsekohalduv määrus pöörab suuremat tähelepanu just nimelt veterinaarravimite paremale kättesaadavusele, veterinaarravimi müügiloa hoidjate halduskoormuse vähendamisele, innovatsiooni toetamisele, Euroopa Liidu ühtse veterinaarravimite siseturu paremale toimimisele, inimeste ja loomade tervise ning keskkonna parimale võimalikule kaitsele, mikroobivastaste ainete suhtes resistentsuse tekkimise ja leviku takistamisele loomade ravis ning konkurentsivõime suurendamisele ja ravimiteabe paremale kättesaadavusele.

samuti on laiendatud tsentraliseeritud müügiloa taotlemise võimalusi, mitmed müügiloa tingimuste muudatused ei vaja enam eraldi hindamismenetlust, mille tulemusena väheneb halduskoormus, ja muutunud on ka nõuded müügiloata ravimite kasutamisele niinimetatud kaskaadi alusel. Seda siis nendel puhkudel, kui looma ravimiseks puudub või ei ole kättesaadav müügiloaga veterinaarravim ning sellest tingituna tuleb kasutada müügiloata ravimit, inimtervishoius kasutatavat ravimit või apteegis valmistatud ravimit. Veterinaarravimite ravimiohutuse järelevalve on edaspidi ohusignaalide põhine. See tähendab, et loodud on liidu veterinaarravimite andmebaas ja veterinaarravimite ravimiohutuse järelevalve andmebaas, mida haldab Euroopa Ravimiamet.

saavad veterinaararstid ning üld- ja veterinaarapteegiteenuse tegevusloa omajad õiguse veterinaarravimeid sisse vedada Euroopa Liidus asuvalt veterinaarravimite hulgimüüjalt. Lisaks võimaldatakse väikeses koguses neidsamu veterinaarravimeid erandkorras tarnida ka ühelt veterinaararsti kutsetegevuse loa omajalt teisele. Samuti muudetakse ravimiseaduses Ravimiameti tasude regulatsiooni tingituna muudatustest Euroopa Liidu õiguses ning täpsustatakse ja kaasajastatakse järelevalve ja karistuste sätteid. Eelnõuga täpsustatakse ka Ravimiameti ning Põllumajandus- ja Toiduameti ülesandeid. Veterinaarseaduses omakorda täpsustatakse veterinaararsti kutsetegevuse loa kehtivuse peatamise, veterinaararsti kohustuste ja riikliku veterinaararstide registri sätteid, mis on omakorda seotud veterinaarravimi väljakirjutamise, väljastamise ja kasutamise nõuetega. eelnõu muudatused puudutavad loomakasvatajaid ja -pidajaid, veterinaararste, põllumajandusettevõtteid, ravimitootjaid, ravimite hulgimüüjaid, üld- ja veterinaarapteeke,

kasvu ning muudatusi ametite sisemises töökorralduses ja protseduurides, ametnike tööülesannete hulgas ja laadis. Selle määruse rakendamiseks on Ravimiametile käesolevaks aastaks eraldatud vahendeid riigieelarvest ning vajalikud IT-arenduste kulud on plaanis katta

Hea juhataja! Lugupeetud minister! Kuna see määrus 2019/6 on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav

oma osapoolte vahel ehk seeläbi kokkuvõttes aidata kaasa loomade ravile ja parimate, kvaliteetsete ravimite [kättesaadavuse] tagamisele.Õigesti ütlesite, et see [määrus] on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav. Seetõttu tulebki ravimiseaduses tunnistada kehtetuks need sätted, mida tegelikult

et kes on puurilind või dekoratiivlind. Kas lemmikloomana peetav jaanalind või emu kuulub sellesse kategooriasse? Ja kes on akvaariumikalad? küsib Maaülikooli veterinaarinstituut. Kas mis tahes kalad, keda peetakse akvaariumis? See on selle otsekohalduva määruse sisu. Tahaks ka kuulda, et miks "puurilindu" ei tohi kasutada ja teda tuleb nimetada dekoratiivlinnuks, ja need teised

Ma pean tunnistama, et teie teadmised ja viidatud küsimused ületavad minu võimekuse anda adekvaatseid vastuseid. Kui on soovi, siis

Jaa, minule teadaolevalt on ta siiski mõlemat, kui me räägime näiteks müügilubadest, veterinaarravimite hulgimüügilubadest. Siin käsitletakse tõepoolest mõlemat, nii veterinaarravimeid kui ka ravimsööda eelsegu ja ravimsööda kasutamist puudutavaid küsimusi.

Aga läheme tõsisemaks, kuigi aeg on niisugune, et peab nalja ka vahepeal tegema. Rõõmustan teid sellega, et sotsiaalkomisjon on seda eelnõu arutanud 22. märtsil sellel aastal. Ettekandjaks oli meil jälle tervise‑ ja tööminister härra Tanel Kiik, kes tegi põhjaliku ettekande. Teda toetasid Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna nõunik Madis Tõns ja Ravimiameti õigusosakonna juhataja Kaili Semm, Kaili Semm, kes täpsustavaid aspekte komisjoni liikmetele juurde lisasid. Meie komisjoni esinaine Siret Kotka informeeris meid, et käesolevat seaduseelnõu menetletakse paralleelselt maaelukomisjonis menetletava söödaseaduse muutmise seaduse eelnõuga 499 ja see on juba esimese lugemise läbinud.

määrata juhtivkomisjoni esindajaks mind, jälle konsensuslik otsus, ja teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, jällegi konsensuslik konstateering.